Poštovane zastupnice i zastupnici, dakle temeljem čl. 247. predlažem da provedemo objedinjenu raspravu o: Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 895. Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896. i Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020.g., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 897. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika HS. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku.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 predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Prvo će govoriti predsjednik Vlade RH, poštovani Andrej Plenković. Pretpostavljam da će nakon njega govoriti i ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić. Izvolite predsjedniče Vlade. Samo vas molim sada da držite ruku dok vas ne zapiše kolegica tko je zainteresiran za repliku.

Dobar dan poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici. Drago mi je da imam prigodu predstaviti danas uvodno u okviru ovog travanjskog paketa mjera kojeg predlažemo u kontekstu suzbijanja društveno gospodarsko, pa i socijalnih naravno posljedica pandemije koronavirusa s kojim je i RH suočena. Mi smo kao što znate prvi paket u ožujku predstavili sa 63 mjere, bilo je to odmah promptna reakcija Vlade kako da olakšamo situaciju za naše gospodarstvo, za radnike, za cijeli naš sustav funkcioniranja u novim okolnostima. Ovaj paket o kojem smo govorili jučer na Vladi, kojeg smo javnosti predstavili u srijedu, kao što vidite dolazi ne samo u kontekstu borbe protiv koronavirusa nego dolazi i u kontekstu velikoga potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu i dio Krapinsko-zagorske županije jačine 5,5 po Richteru. Želim još jednom u ime Vlade izraziti sućut obitelji mlade djevojke Anamarije koja je u tom potresu nažalost izgubila život. Želim zahvaliti svima koji su u proteklim tjednima učinili maksimalne napore da čuvaju zdravlje hrvatskih građana, hrvatskim liječnicima, medicinskim sestrama, ukupnom zdravstvenom bolničkom osoblju, zahvaliti policajcima, zahvaliti inspektorima, carinicima, svima onima koji rade ovih dana u dućanima, da osiguraju koliko toliko normalno funkcioniranje našega života. Želim zahvaliti i svima koji su pomogli munjevito u saniranju posljedica potresa u Zagrebu, civilnoj zaštiti, gradskim službama, policiji i HV-u. Ovaj Ovaj ožujak koji je za nama ožujak 2020. po mnogo čemu bit će mjesec kojeg ćemo jako, jako dugo pamtiti. On je u cjelini promijenio tijek i naših aktivnosti i naših planova, naših postignuća i označio je početak nekog novog normalnog, novog normalnog s kojim ćemo se suočavati jedno vrijeme. I upravo zbog toga nalazimo se u razdoblju koje zahtjeva zajedništvo hrvatskoga naroda, svih naših sugrađana, zahtjeva odgovornost, samodisciplinu pojedinaca, zahtjeva strpljivost svih od najmlađih koji nažalost ne mogu u školu do mnogih koji trenutno ne mogu raditi svoj posao do naših najstarijih koje u ovoj epidemiji korona virusa moramo posebno čuvati i brinuti o njima. Mi smo kao i mnoge druge zemlje suočene sa dilemom. Dilemom u kojoj imamo izbor između spašavanja života i čuvanja zdravlja hrvatskih ljudi i privremenog odustajanja od dosadašnjeg načina života. Mi kao Vlada izabrali smo život, izabrali smo zdravstvenu sigurnost hrvatskih građana. I upravo zbog toga smo poduzeli mjere koje su kada komparativno gledamo sa drugim zemljama u Europi, kada gledamo dinamiku širenja zaraze i povećanje broja oboljelih u mnogim državama svijeta, za sada prilično uspješni u limitiranju brzine širenja zaraze, a i po stopi smrtnosti. Dakle ovako, postigli smo dogovor da mogu replicirati samo oni koji su u ime kluba ovdje dvojica. MOST je već prijavio 3, sad vidi da je i kolega Sladoljev došao s istom namjerom, dolazi i kolega Maras. Dakle, pa nismo šibicari, pa što je to? Pa što, što smo se sada dogovorili? Mi se jedno dogovorimo i vi počnete, počnete, počnete ovaj varati kao da smo na ulici i igramo se ovaj šibicarenja. Dajte molim vas, po dva zastupnika iz svakog kluba mogu replicirati i nemojte to činiti. Ja sam korektno fer pitao, odlučili smo se da ćemo raspravljati duže po klubovima i sad pravimo se nevješti i ulazimo u sabornicu kao da se ništa nismo dogovorili. Dakle, svaki klub, molim vas odaberite dvojicu koji će sudjelovati u raspravi. Oprostite predsjedniče Vlade, izvolite. Hvala vam lijepa. Dakle, kada usporedimo dinamiku širenja zaraze u RH i u drugim zemljama i Europe i svijeta, možemo reći da smo sa mjerama koje smo poduzeli za sada ostvarili dobre rezultate. To govorim stoga što nakon niza konzultacija sa liječnicima, sa stručnjacima, znanstvenicima, moram ponoviti i vama i hrvatskoj javnosti da će se bitka protiv koronavirusa u ovoj fazi kada još nemamo pouzdano ni lijeka, ni cjepiva, niti smo stekli imunitet, voditi prije svega načelima medicine nekih ranijih stoljeća, a to je odvajati one koji su bolesni od onih koji su zdravi. I stoga upravo naša strategija smanjivanja broja socijalnih kontakata polučuje ovakve rezultate. Vidimo na primjeru zemlje koja je izabrala nešto drukčiju strategiju proteklih tjedana, a to je Švedska da imamo nagli porast i zaraženih i umrlih. Prema tome, ovo što radimo sada je ispravno i opravdano. I vodit ćemo se kao Vlada preporukama stručnjaka, prije svega epidemiologa jer to je njihova zadaća u ovakvim okolnostima. Paket mjera koji smo jučer usvojili na Vladi dolazi nakon što je ovaj paket iz ožujka već zaživio. Ovdje je ministar Marić i on će detaljnije reći da je porezna uprava do 14 sati jučer zaprimila čak 64939 zahtjeva od kojih je već riješeno 64%. Ministarstvo rada s druge strane je u ovoj mjeri koju smo osigurali, dakle naknada poslodavcima za radnike po 3.250,00 kn po radniku kao potpora za očuvanje radnih mjesta do jučer zaprimilo 70 000 zahtjeva za 420 000 radnika. A jučer je već isplaćeno 400 milijuna kuna za oko 123 000 radnika i 40 000 poslodavaca. U provedbi su i mjere Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva gospodarstva, turizma, poljoprivrede, mora, prometa, kulture. No, kao što smo i rekli, pred HS prije 20-tak dana rekli smo da ćemo kalibrirati naše mjere ovisno o razvoju situacije. I mi smo upravo stoga prateći neizvjesnost koju dijelimo i sa ostalim državama Europe i svijeta odlučili izaći sa još jednim paketom, osnažiti mjere iz ožujka. Podignuti naknadu od 3.250,00 kn na 4.000,00 kn, preuzeti na teret države davanja tj. doprinose u ovom konkretnom slučaju. Donijeli odluku da ili one kojima će pasti prihod između 20 i 50% u odnosu na prošlu godinu omogućimo odgodu i to beskamatnu i obročnu otplatu poreza, a one kojima prihod padne od 50 do 100%, ima onih koji uopće ne mogu raditi trenutno, da ih u cijelosti oslobodimo poreza i to i na dobit i na dohodak. Sve one tvrtke, dakle do 93% koliko ih ima poduzeća koji imaju prihod 7,5 milijuna kuna, obuhvaćene su ovom mjerom, one velike oslobodit ćemo proporcionalno ukoliko imaju pad prihoda između 50 i 100%. Također smo odlučili da se plaćanje poreza na dodanu vrijednost može odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi, ali to ne znači da oslobađamo od plaćanja obveze PDV-a. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja pomaknuli smo na 30. lipnja i ukida se i obveza plaćanja FINA-i naknade. Što se tiče državnih rashoda, na tome radimo već nekoliko tjedana, sva ministarstva, svi korisnici državnoga proračuna rade na rezanju rashoda, na uštedama, krenut ćemo u razgovore sa socijalnim partnerima u vezi nove situacije u kojoj se nalazimo. Još jednom ću ponoviti, osobito za naše umirovljenike, kako god se bude razvijala ova situacija, u mirovine se neće dirati, niti za ožujak, niti za travanj, niti za svibanj, niti za lipanj. Za mirovine ćemo uvijek naći sredstva da nema nikakvih dilema. Vidjet ćete u ovoj raspravi danas i u ponedjeljak ono što kanimo učiniti za hrvatsku poljoprivredu, za hrvatskoga seljaka, za otkup viškova kod malih mljekara, ne želimo da tu dođe do propadanja, dapače država će tu stati i otkupiti sve što je višak. Idemo i potporom u biljne proizvodnje, sektor stočarstva, Ministarstvo gospodarstva ide sa programom mikro malih zajmova za ruralni razvoj, novi program COVID-19 zajam za obrtna sredstva, iznos zajmova od 750.000,00 kn s kamatnom stopom od 0,25 poček 12 mjeseci, rok otplate od 5.g. Promijenit ćemo i neke zakone radi operativnosti koji su u nadležnosti MUP-a. Idemo sa paketom zakona u turizmu, o tome će govoriti više ministar Cappelli. Tu imamo izrazito dobru namjeru da učinimo iskorak prema sektoru koji trenutno pati najviše. Važno je da znamo da ćemo za turizam osigurati likvidnost u iznosu od 600 milijuna kuna. Mjere koje mi poduzimamo su poduzete čak i prije nego što je jučer Europska komisija gotovo istovjetan napor napravila za cijelu EU. Njihov Njihov paket odnosi se upravo za osiguravanje radnih mjesta, zaposlenosti, potporu gospodarstvu, fleksibilnost u korištenju europskih sredstava, realokaciju, čak po prvi puta bez presedana namjera da se ukine komponenta nacionalnoga financiranja. Sve ovo što radimo radimo da bismo u hrvatskom društvu u ovakvim izvanrednim okolnostima poslali poruku solidarnosti, solidarnosti svih. Vidjeli ste da je jedna od Agencija za kreditni rejting jučer ostavila RH investicijski kreditni rejting, ali je izglede iz pozitivnih pretvorila u stabilne. Dakle, to je prva poruka onih koji prate kakve će biti posljedice ove krize na RH. Moram reći za mnoge koji su u ovom visokom domu često govorili o tome trebamo li ili ne trebamo ići prema Europodručju da bi nam članstvo u Europodručju danas jako pomoglo. Itekako bi nam pomoglo, kao što pomaže članicama Europodručja, njih 19. Međutim, kako smo na putu za Europski tečajni mehanizam 2, vodimo intenzivan dijalog i s Europskom središnjom bankom i nastojati ćemo postići posebne dogovore koji će se odnositi na potporu RH i njenoj financijskoj stabilnosti. Glede financiranja ovih mjera i novih okolnosti idemo u koordinaciji sa HNB-om, sa komercijalnim bankama, prije svega ovdje na domaćem tržištu, razmišljamo i o međunarodnim financijskim tržištima, razgovaramo i sa međunarodnim financijskim institucijama. Sve to činimo kako bismo prebrodili ovu krizu. I mi ćemo, kao što sam već na početku rekao, ovim paketom mjera stati iza hrvatskog radnika i stati iza hrvatskoga gospodarstva kao što odgovorno to radimo i do sada u našem mandatu i u tom pogledu očekujemo i vašu potporu. Hvala. Zahvaljujem predsjedniku Vlade i pozivam potpredsjednika Vlade i ministra financija, poštovanog Zdravka Marića da isto tako uzme riječ. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo uvodno što je predsjednik Vlade izložio, ja ću probati samo, možda malo samo detaljizirati i kroz konkretizaciju ova 3 zakonska prijedloga, ali, koji su predmet rasprave današnje, ali mislim da ste i sami svjesni da smo jučer i u okviru cjelokupnog paketa donijeli nekoliko i zaključaka Vlade i nekih drugih akata koji su na tragu ovoga paketa, kako i na koji način učiniti dodatne mjere, dodatne napore, olakšati svim gospodarskim subjektima koji već u ovom trenutku jako puno, koji su pogođeni korona krizom, ali u isto vrijeme učiniti ono što smo rekli i kod predstavljanja prvog paketa mjera, onaj napor prema ključnoj odrednici u kratkom roku, a to je održavanje i očuvanje radnih mjesta i očuvanje i održavanje funkcioniranja cjelokupnog sustava RH i države, kada kažem države ne mislim pri tome na aparat državni, nego države kao takve i svih njenih institucija, svi smo itekako svjesni uloge, važnosti i značaja pojedinih službi, od zdravstva preko policije, carine, državnog inspektorata, vatrogastva, državnih službi, itd., ali isto tako i one uloge koju država mora dati prema gospodarskim gospodarskim subjektima, kako smo već zaključili, niti države ima bez gospodarstva, ali vrijedi isto tako i obrnuto. Što se tiče ove prve mjere, ponovit ću još jedanput što je i rečeno, dakle povećava se iznos potpore za isplatu plaća. Ponavljam još jedanput, potpora za isplatu plaća, svi poduzetnici, svi poslodavci koji mogu, mislim da i sa ove govornice i svi mi skupa na bilo koji način kojim javno djelujemo trebamo itekako uputiti poruku da sigurno apeliramo da isplate kolko god mogu i višu odnosno potpunu plaću. Ono što je važno za reći, sve što je i do sada isplaćeno, čuli ste podatke, čuli ste brojke, za 3 mjesec tih 3.250,00 kn, porezna uprava će sustavnim putem, a u međuvremenu ako treba i ručnim putem, učiniti prilagodbe kako bi i ta isplata već za dobar dio poduzetnika učinjena, bila oslobođena plaćanja javnih davanja obzirom na visinu potpore, ona ne ulazi u škare poreza na dohodak, ali pri tome prije svega mislim na doprinose. Podizanje na 4.000,00 kn kreće od travnja i vrijedit će za travanj i svibanj i isti princip oslobođenja od javnih davanja vrijedit će i za te isplate tijekom travnja i svibnja. HZZ i porezna uprava će usuglasiti u potpunosti svoje evidencije, slanje podataka, dakle ono što je najvažnije za poduzetnike, za zaposlenike, za građane u što je moguće manje administriranja i sav teret provedbe tih mjera naravno uzimamo na sebe. Mislim da vam je i svima također jasno i prepoznatljivo da ovih 4.000,00 kn je visina osnovnog, osnovnog odbitka koji ste vi na naš prijedlog izglasali i stupilo na snagu sa 1.1. ove godine. Druga mjera se tiče opet javnih davanja, vezana, ali i nevezana na ovu prvu mjeru, a ona se odnosi na oslobođenje potpuno ili djelomično, te odgode plaćanja javnih davanja za poduzetnike ovisno o tome kolko i na koji način su pogođeni krizom koronavirusa. Dakle, kao što smo rekli, u prvom krugu mjera onaj prag od 20% za kvalifikaciju poduzetnika odnosno poreznih obveznika za mjere odgode i beskamatne obročne otplate sada se povećava na 50% u smislu kada je moguće kvalificirat se za potpuno ili djelomično oslobođenje. Svi oni porezni obveznici čiji je godišnji prihod ili promet do 7,5 milijuna kuna će biti u potpunosti oslobođeni plaćanja izravnih poreza, dohodak, dobit i doprinosi. Naravno, opet ponavljam pod preduvjetom da im je pad prihoda u iduća 3 mjeseca odnosno travanj, svibanj i lipanj u odnosu na isto razdoblje prošle godine preko 50%. Za one koji imaju godišnji promet preko 7,5 milijuna, taj to oslobođenje će biti proporcionalno ostvarenom padu prihoda preko 50%, za onaj preostali dio također vrijedi mjera odgode i beskamatne obročne otplate. Što u prijevodu kada zapravo sažmemo znači da u idućim mjesecima možemo u državnoj blagajni očekivati jako mali priljev bilo kakvih izravnih poreza, dohodak, doprinosi i dobit. Usko vezano uz tu mjeru je naravno i naš, naše prijedlog mjere i to je također sastavni dio izmjena prijedloga Općeg poreznog zakona koji bi se onda naravno poslije konkretizirao i pretočio u pravilnik koji potpisuje ministar financija, ali u isto vrijeme naravno da ću vam objasniti i predočiti sva naša razmišljanja do sada i da ne bi bilo kao i u prvom slučaju bilo kakvih nepoznanica. Dakle, to je pitanje poreza na dodanu vrijednost, kao glavnog i ključnog ne samo izvornog prihoda državnog proračuna nego i ovog glavnog predstavnika tzv. neizravnih ili indirektnih poraza. Vi znate jako dobro da RH iskoristila mogućnost koje su dale i određene odredbe direktiva da za određenu kategoriju poduzetnika, a to su opet po istom pragu oni do 7,5 milijuna kuna u zadnjem krugu porezne reforme da im omogućimo da također imaju pravo na plaćanje poreza na dodanu vrijednost po naplaćenom računu, po naplaćenoj fakturi ili kako neki kažu i naplaćenoj realizaciji. Statistika, samo da vam kažem u kratkim crtama do sada kaže da je od ukupno 153.217 poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost njih 60.014 se odlučilo odnosno oni idu i naplaćuju obračunavaju PDV po naplaćenoj realizaciji, dakle na bazi svih naplaćenih računa i svih plaćenih računa. Preostali broj od 93.203 obračunava PDV po izdanim računima, što znači da se u tom mjesecu izračunavaju obvezu na bazi svih izdanih računa i svih primljenih računa, primljenih računa, bez obzira što naplatili odnosno što nisu naplatili. Velik broj obveznika naravno očito je imao mogućnost, ali to nije to kao takvo izabrao. U prvom krugu promjena odnosno u prvom krugu mjera za gospodarstvo mi smo otvorili vrata i za ovaj broj preostalih do 7,5 milijuna kuna godišnjeg prometa. Vidjet ćemo naravno statistiku ona u ovom trenutku ona možda i nije toliko relevantna, ali bitno je da između ostaloga i širimo takvu vijest i takvu informaciju među poduzetnicima. A sada u ovom drugom krugu otvaramo mogućnost svima, svima. I tu moram reći još jedanput, dakle to je nešto što je u suprotnosti sa osnovnim principima sustava poreza na dodanu vrijednost kao i određenim direktivama koji ga propisuju koje RH i sve zemlje članice EU imaju više od dva desetljeća. Međutim ono što je najvažnije, način obračuna kao takav i sav dio koji će voditi u provedbi toga ćemo pomno naravno izdefinirati odnosno sve opet kao i kod prvih mjera preuzeti dobar dio toga administriranja na sebe, rasteretiti, olakšati. Međutim ono što je važno ključna odrednica, ono što nije naplaćeno ide o odgodu, ono što je naplaćeno ne može ići u odgodu jel porez na dodanu vrijednost bez obzira što je pojedini poslovni subjekt obveznik, on nije prihod njihov nego je prihod državnog proračuna jer u konačnici porezni teret snosi netko treći. I sada kada to kažemo, još samo da napomenem da princip taj širenja obuhvata uvodimo i za porez na dodanu vrijednost pri uvozu. Znate i sami da je do sada vrijedila odredba u pravilu samo za strojeve i opremu, sada širimo obuhvat na sve, isto kao što širimo obuhvat i ovim putem se zahvaljujem svim ljudima dobre volje koji su u proteklom razdoblju što zbog COVID-a, što zbog potresa u gradu Zagrebu donirali opremu i razne druge potrepštine, tako da ćemo i taj obuhvat kao takav obuhvatiti ovim izmjenama. Međutim ono što na neki način kada sublimiramo cijelu ovu ideju o kojoj sada govorimo, znači kada sažmemo sve te mjere evidentno je, izravni porezi, porezi koji su poduzetniku, poslodavcu, obrtniku dakle svakom poreznom obvezniku koji obavlja nekakvu gospodarsku djelatnost izravni trošak koji ide na njegov teret. Porez na dohodak, porez na dobit doprinosi kao što smo objasnili ili u potpunosti oslobađamo, djelomično odnosno nudimo mogućnost odgode beskamatnih obročnih otplata. Neizravni porezi, koje opet ponavljam u konačnici i de facto snosi netko treći su prihod državnog proračuna i u konačnici isto moramo primijeniti taj princip da, ponavljam još jedanput, ono što je naplaćeno bude i uplaćeno u državni proračun, ono što nije nudimo mogućnost da ide kao takvo u odgodu. I to je onaj koncept o kojemu govorimo i kada spomenemo solidarnost i na zajedništvo mislim da je ovdje više nego evidentno. S ovim mjerama mi svi skupa prema našem gospodarskom sustavu ukazujemo jednu visoku razinu i dozu povjerenja. Ne tražimo isti povratni efekt, međutim u isto vrijeme u ovim okolnostima bez jednake razine ili barem približno jednake razine povjerenja suprotnom smjeru od strane gospodarstva teško da možemo graditi nekakve daljnje korake i izlazak iz ove cijele krize i to je ono što je najvažnije. Vlada će naravno dalje promišljati, prije svega fokusirat se sada u ovom trenutku na implementaciju ovih mjera jer to je također važno. Naravno nakon današnje rasprave ja se nadam i nakon izglasavanja pravi posao tek onda slijedi da se to upogoni. Čuli ste sada brojke i efekte dosadašnjih mjera, govorimo o preko 65.000 poduzetnika, preko 400.000 ljudi koji su već korisnici postojećih mjera koje smo do sada predstavili, nadamo se da će i ove mjere dodatno doprinijeti i takvim pokazateljima i tim rezultatima i u konačnici učiniti ono što svi hoćemo odnosno želimo u ovim okolnostima gdje su praktički zdravstveni i neki gospodarski ciljevi u dobrom dijelu u koliziji. Međutim, zdravlje i ljudski životi su na prvom mjestu i mi u gospodarskom dijelu moramo dati svoj obol, svi koji možemo na bilo koji način doprinijeti gospodarskoj aktivnosti, stvaranju dodatnih i novih vrijednosti, to moramo u obliku solidarnosti činiti za sve one kojima je njihov rad i poslovanje onemogućeno zbog različitih razloga, ali prije svega kako bi ispunili ono što nam i je osnovni prioritet zdravlje i ljudski životi. Opet ponavljam, sve što možemo prenijeti i podnijeti na sebe to ćemo učiniti, opet apostrofiram na to administriranje, dakle i sustav HZZ-a i Porezna odnosno e-Porezna i po novome FINA koja je izradila jedan web portal, web sučelje koje će biti jedinstveno mjesto za aplikaciju na mjere koje se tiču i moratorija na kreditne obveze građana i poduzetnika, ali i na potražnju. Do sada bilježimo već preko 1.400 zahtjeva za novim kreditima poslovnih subjekata za likvidnost, to je o čemu smo govorili u prvom krugu pa ću i sada apostrofirati. To je onaj efekt koji ni tada, a ni sada nismo u stanju u potpunosti procijeniti fiskalno u smislu financijskog efekta jer teško je pretpostaviti kolika će biti potražnja za takvim kreditima. Međutim, ideja je da se takvi krediti stave na raspolaganje jel sada je izuzetno važno osigurati funkcioniranje poslovnih subjekata, njihovu likvidnost kako ne bi došli zaista do onoga jel često koristimo i isključivo koristimo pojam likvidnosti, ali da ne bi došli do onoga još goreg scenarija, a to je kriza solventnosti, ne samo likvidnosti. I to i je naša namjera da se kroz naš dio razvojnih banaka, dakle HBOR-a i HAMAG-a, razvojne i jamstvene sheme, njihovu participaciju u ukupnim kreditima, daje poticaj i komercijalnim bankama da tu aktivnost intenziviramo. Dakle, obrtna sredstva podrazumijevaju od isplata plaća, plaćanja dobavljačima do nekih drugih, ali znači nastavak ovoga života tih poslovnih subjekata za vrijeme trajanja ono što u svim ovim aktima koji su ispred vas stoje, a to su tzv. posebne okolnosti. Također jedan od zakona je i Zakon o računovodstvu, vrlo kratko. Dakle, pomiče se rok za prijavu i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja sa 30.4. na 30.6. i svih pripadajućih obrazaca, a isto tako i obračuna godišnjeg poreza na dobit. Također jedan od 3 zakona je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna, koji između ostaloga regulira određene stvari po pitanju proračunskih kategorija, između ostaloga, čuli ste maloprije i od riječi, iz riječi predsjednika Vlade, dakle za sve ove mjere i za funkcioniranje države nama će trebati puno veći iznos sredstava nego što je originalno, ja ću ih nazvati u mirnodopskim okolnostima prije koronavirusa kada smo radili proračun i kad smo radili Zakon o izvršavanju državnog proračuna 2020., planirano. U iduća 3 mjeseca u smislu funkcioniranja države, opet govorim, ne aparata ono što neki smatraju, nego ukupnog funkcioniranja države koji podrazumijeva od isplata mirovina, isplata socijalnih naknada i isplata razno raznih poticaja, ne znam u poljoprivredi jel ne možemo ni taj dio zanemariti u ovim okolnostima. Sve ono što možemo upogoniti u gospodarsku aktivnost to trebamo napraviti, ali isto tako uzevši u obzir i recimo ove mjere, provedbu ovih mjera, činjenicu da smo određeni teret, barem ovaj likvidonosni, preuzeli na sebi vi za vi HZZO-a ili lokalne samouprave. Potrebe između, prema našim procjenama između 42 i 45 milijardi kuna. Povrh toga, oko 20 milijardi kuna će biti potrebno osigurati i za dospijeće nekih obveza iz prijašnjih razdoblja. Dakle, govorimo o velikim iznosima i zato između ostalog u Zakonu o izvršenju državnog proračuna predlažemo takvu odredbu koja bi omogućila naravno ispunjavanje svih ovih izazova pred kojima stojimo. Domaće tržište smo već aktivirali. Na domaćem tržištu još ima i siguran sam da će mnogi od vas i dati određene sugestije i prijedloge. Gledamo i na međunarodnu scenu, tamo su se tržišta nakon određenog perioda zatvorenosti počela otvarati. Kakvi su uvjeti? Kakva je pozicija RH? Osobno smatram i dalje dobra. Naravno da su uvjeti ne samo za RH nego se pogoršani, ali i to je jedan izvor kao i sve multilateralne financijske institucije na koje također vodimo računa, kao i naravno programi koje pratimo, koji se razvijaju na razini EU odnosno Europska komisija vodi taj proces. U svakom slučaju, evo ovo je paket mjera kao kad smo i prvi puta rekli sigurno da nećemo niti na ovome stati kako bi oživili naše gospodarstvo, poglavito onaj dio domaće potražnje možete očekivati i da slijedeći paketi ili krugovi ili mjere će prije svega biti usmjereni ne samo na gospodarstvo i poduzetništvo, nego i na građane. Hvala lijepo. Zahvaljujem i potpredsjedniku Vlade, ministru financija. Idemo sada na replike, prve replike bit će upućene predsjedniku Vlade, prvi je poštovani kolega Miro Bulj. Predsjedniče Vlade, ono što smo govorili i predlagali kad je bio prvi paket mjera, otpis, a ne odgoda, vidim da ste to prihvatili i da su to mjere koje svi pozdravljaju. Međutim, ja bi vas pitao i vi ste spomenuli hrvatsko selo, hrvatskog seljaka, hrvatsku poljoprivredu. Mi znamo da je prije 2.g. donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojega imamo neobrađenog 790 000 hektara, od toga je državnoga 400 000 hektara, a u 2.g. nije podijeljeno apsolutno našem seljaku ništa zbog toga što zakon ima određenih problema. I ja sam dao prijedlog zakona, ako ne vi onda neka ministrica napokon se probudi iz sna i neka počne dodjeljivati zemljište hrvatskom seljaku. To je ključno samodostatnost. Nadam se kad sam prija govorio od ovome onda ste govorili da su to moje tlapnje, uvozni lobi i tako. A nadam se da ćete promijeniti i vi paradigmu, valjda će biti paradigma obrađujmo hrvatsko jer zemlja je sloboda, bez zemlje neobrađene nema budućnosti. Hvala lijepo poštovani zastupniče Bulj. Bit će ovdje ministrica poljoprivrede u ponedjeljak sa prijedlogom zakona, pa će vam pojasniti cijeli paket mjera koji se odnosi na poljoprivredu kao što sam kazao, ne samo da ide sa izmjenom temeljnog zakona nego smo donijeli i mjeru koja se odnosi na viškove kod malih mljekara, na potporu i onima koji se bave biljnom proizvodnjom i stočarstvom, a vodimo računa na koji način otkupiti i sve ono što naši ribari u ovom trenutku love ili uzgajaju, tako da se i to iskoristi na cjelovit način. Ovo je prigoda za dodatno stavljanje akcenta na hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju s obzirom da nitko sa sigurnošću ne može u ovom trenutku pretpostaviti koliko će ova kriza trajati. A vi ste vidjeli jučer da smo i kazali sasvim jasno da svi javni naručitelji, dakle i zdravstvene ustanove i policija i vojska primjerice i ostali će kod procesa javnih nabava 60% nabavljati domaće. **Jandroković, Gordan

Ove mjere su prije svega usmjerene na pomoć gospodarstvu. Međutim, gospodarstvo RH teško će moći raditi ako i u ovom dijelu koji je još uvijek operativan radnici ne mogu dolaziti na posao. Jučer i danas svjedočimo velikom problemu sa izdavanjem propusnica, upravo za to, za odlazak na radno mjesto za komunikaciju između pojedinih jedinica lokalne samouprave. Naravno da treba pohvaliti intenciju da se propusnice izdaju elektronskim putem, naravno da treba pohvaliti intenciju da se sve propusnice centraliziraju na jednom mjestu, međutim čini nam se na temelju problema koje nam javljaju iz i jedinica lokalne samouprave i od građana na terenu da je rok koji je ostavljen za izdavanje propusnica prekratak. Zato vas pitam hoćete li produžiti taj rok? Hvala. Andrej (HDZ)** Drago mi je da i vi zastupniče Grbin kao i zastupnik Bulj hvalite mjere Vlade. Ministar Malenica i svi nadležni koji se bave možemo to tako slobodno reći različitim aspektima sustava e-građani odmah su prionuli izradi e-propusnica, rješavaju ova uska grla koja su identificirana jučer. Ukoliko bude potrebno mi ćemo revidirati i taj rok, cijeli koncept aktivnosti stožera Civilne zaštite. Da ponovim još jednom bazira se na preporukama epidemiologa. Dakle, vrlo jasno još jedan put i vama i hrvatskoj javnosti želim kazati nema tu nikakvog političkog voluntarizma, nema tu nikakvog arbitrarnog ponašanja vlasti ili stožera, ima samo jedna jedina ključna zadaća, a to je očuvati zdravlje hrvatskih građana. I zato ponavljam ono što sam kazao u uvodu, gledajući podatke u drugim zemljama, gledajući stopu smrtnosti ove mjere su za sada polučile rezultate. **Jandroković, Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, život će biti i nakon korone i nakon epidemije. Ono što bih ja htio čuti od vas jedno pitanje, kako ćete sačuvati državne financije. Naime, vi ćete sada upumpati u gospodarstvo preko 40 milijardi kuna. Gospodarstvo će se oporaviti. Jeste li razmišljali o ideji ona sredstva koja ste dali velikim tvrtkama da to pretvorite u suvlasništvo države, da jednog dana kada te tvrtke opet stave na svoje mjesto mjesto da onda te udjele prodate i da onda time vratite dio uloženih sredstava. Jasno ne odnosi se to na mikropoduzetnike, na obrtnike, na male tvrtke ali ćete dati sredstva i velikim tvrtkama i ono što bi trebalo biti svima jasno da sredstva koja se sada ulažu

treće pripremaju naše gospodarstvo, dakle poslodavce one koji imaju poduzetnički duh i ideju za trenutak nakon krize ili barem kada ona donekle jenja i kada postupno budu reaktivirane šire gospodarske aktivnosti. drugo ono što je najvažnije, dakle ono što je daleko najvažnije da su ove mjere prije svega usmjerene na očuvanje radnih mjesta. One su usmjerene radnicima. Ove naknade idu za zadržavanje ljudi u tvrtkama u maksimalno mogućoj mjeri. Ima i velikih koji rade, koji nemaju prihode. Ono što mi želimo u ovom trenutku je raditi treći korak, a treći korak je kako pokrenuti gospodarstvo nakon krize. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade, ja sam sigurna da ovaj set mjera možemo zvati travanj 1 0 i zasigurno će trebati i neki set mjera koji se zove travanj 2 0. O čemu govorimo? Interes nas svih je kad prođe ova nesreća i ova neman korona da iza toga nemamo spaljenu zemlju. I apsolutno dobro je da ste poslušali oporbu i da imamo ovaj set mjera koji se odnosi na olakšati zapravo ljudima i sačuvati radna mjesta. No, ono što je dosta važno bit će i da nakon korona imamo udruge koje će i dalje raditi, da imamo kulturni sektor koji će i dalje raditi. Ja sam svjesna toga da nismo Njemačka. Vi sigurno znate što je Njemačka napravila i način na koji je pomogla. Mene zanima da li razmišljate o tome da bez obzira na restrikcije koje jesu

kada je riječ o ovim udrugama koje ste spomenuli mi ćemo sigurno naći načina da omogućimo njihovo funkcioniranje i njihov rad. Što se tiče aspekta kulture, vidim da ste to spominjali i danas, a spominjali ste i ovih dana, razgovarao sam sa ministricom Obuljan pa ćemo tražiti rješenja i za taj sektor s obzirom na specifičnosti imamo i honorarce i slobodne umjetnike itd., oni imaju možda malo posebniji status ali svakako zaslužuju način kako da prebrode ovu situaciju. Hvala. Sada je na redu poštovani kolega Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine predsjedniče, sticajem okolnosti preživio sam ovaj potres u Zagrebu i mislim da uz sve institucije koje ste pohvalili, vašu i našu pohvalu zaslužuju i svi volonteri počevši od grupa građana do alpinista, do statičara svake dobi koji su vrlo aktivni u sanaciji posljedica potresa. Drugo što se tiče umirovljenika i ovoj zaštiti s time sam zadovoljan, ali o tome ću govoriti u ime kluba i obrazlagati naširoko zašto je to tako i moje mišljenje, da mi pojasnite odnosno pojasnite cijeloj hrvatskoj javnosti, cijelo vrijeme govorimo o zaštiti radnih mjesta kod poduzetnika. Nisu samo poduzetnici tvrtke koje zapošljavaju, zapošljavaju i puno drugih poslodavaca. I mi smo u okviru stranaka, udruga i sve nekome poslodavci. I postoji tu razlozi da neko ne može dolaziti na posao jer živi 20 km dalje, pa vas molim da tu budete precizni. **Jandroković, Dakle vi ste čuli poštovani zastupniče Hrelja i prigodom predstavljanja prvoga paketa i ovoga drugoga, obuhvat ovih mjera činjenica da je već jučer isplaćeno 400 milijuna kuna vam govori koliko su one bile primjerene i pogođene. I još jednom ću reći mi nismo niti kod prvog predstavljanja kazali da imamo neku veliku dilemu između odgode i oprosta. To jedna teza koja se nastojala nametnuti kao što se i nameće teza u hrvatskom političkom pa i u ovome komunikacijskom prostoru sukoba između privatnoga i javnog, to su lažne dileme u ovoj krizi, obe, obe su lažne dileme. Mi smo tu vrlo realni i sa ovakvim paketom, ovakvim iskorakom mi rješavamo ono što nam je bitno u ovom trenutku. Naša je strategija imati vremena sada za iduće korake, idući koraci moraju biti kako ponovno pokrenuti gospodarstvo i to brzo kada ova kriza jenja. To je naša temeljna zadaća i na tome ćemo radit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade. Zadnji put kada ste predstavljali ove mjere istu sam repliku pitao vezano uz moratorije, pa me sad točno zanima i za građane i za poslodavce kada banke daju moratorije da li one zapravo tu naplaćuju kamate ili ne jel nekad ta kamata može biti 50% anuiteta, a pogotovo ako će na tu odgođenu glavnicu kasnije opet zaračunati kamate onda to baš i nije pomoć. I zanima me, znam da treba naći novce za ovo sve i jasno mi da ste jučer rekli i na Vladi i da ste uputili ministrima za sve rezove samo ono što je neophodno, ali nadam se već kada nećemo ići kontra logikom da više dajemo posla pa manje subvencioniramo, više plaćamo neke poslove da se to neće odnositi na izvanproračunske korisnike da baš bar oni pokrenu taj jedan dio investicijski, da oni nastave i sa nabavama i da oni zapošljavaju naše poslodavce koji onda de facto će manje koristiti ove mjere i neće imati razloga pa ipak ćemo dobiti neku drugu dodanu vrijednost nakon svega toga. Zahvaljujem. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Gospodine zastupniče Čuraj, što se tiče ovih kredita i moratorija, dakle nema naknada nakon što prođu rokovi reprogramiranja, dakle taj je dogovor postignut i evo ministar Marić je razgovarao sa svim bankama i oni su tu bili prilično responzivni i mislim da smo našli vrlo brzo zajednički jezik. Što se tiče štednje i investicije, dakle vrlo bitan detalj, mi kada govorimo o rezovima o štednji, tada govorimo o svim onim rashodima koji nisu nužni, dakle to ćemo razlikovati od svrhovitih ulaganja koja i u ovoj situaciji nose i pokreću gospodarstvo i ostvaruje u konačnici i državni proračun o različitim operacijama pojedinih prihod. Prema tome, to nije međusobno isključivo, dapače, ali sve te investicije, sva ulaganja izvanproračunskih korisnika moraju biti svrhovita. Nećemo sada puštati da se bilo što financira nego samo ono što je visoko svrhovito i korisno u ovim okolnostima. (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani potpredsjedniče, predsjedniče Sabora, drage kolegice i kolege. Pa evo zanima ne nekoliko stvari, prije svega želim stvarno pohvaliti intenciju Vlade pogotovo u ovom drugom krugu prema poduzetništvu, prema nastavku svih gospodarskih aktivnosti kako bismo što manje osjetili ovu krizu koja je ovdje. Mene zanima samo jedna stvar, vezano je za Hrvatske vode da li što se tiče naknade za slivne vode da li se tu ipak planira jer i to poduzetnici plaćaju, ali i naši građani svi redom, da li i tu postoji postoji mogućnost? Dalje, da li će potpisani ugovori koji su sa ministarstvima i ostalim temeljem i odluka jučerašnjih sa Vlade da li će oni biti ispoštovani? I treća stvar, što se tiče zaposlenika u udrugama, da li i oni imaju pravo na ove naknade vezano za potporu što se tiče sufinanciranja plaća? Hvala lijepo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Bilek. Što se tiče svih aspekata onih ugovora koji su potpisani, dakle spomenuli ste Hrvatske vode, sve ono što je potpisano i što je korisno, a to su ogromni projekti čitav niz europskih sredstava i europskih projekata koristi se za aglomeracije dakle za vodno komunalno gospodarstvo koji su posebno važni uopće za dizanje kvalitete života u pojedinim hrvatskim županijama i gradovima, taj proces će se nastaviti, dapače. Imamo signale iz Europske komisije da žele da se iskoriste sva sredstva, sve ono što nije alocirano kojim slučajem može se fleksibilno koristiti za druge projekte, a osobito za suzbijanje ove krize i epidemije. Što se tiče davanja, imali smo i kroz Nacionalni program reformi čitav plan koji se odnosi na smanjenje neporeznih davanja i parafiskalnih nameta, vodili smo raspravu o tome, pripremljene su određene uštede. Moramo kroz mjesec travanj još dodatno postići konsenzus i vidjeti koje aktivnosti neće prestati ukoliko nešto jako Kolegice Čikotić, izvolite. nastavi te da je bitno da budemo fleksibilni kod korištenja eu sredstava takve signale dobivamo iz Europske komisije moram reći da me začuđuju vaše dvije odluke, odluke Vlade koje govore da će se obustaviti svi javni pozivi i sve nabave iz svih izvora financiranja, tako stoji u odluci Vlade i piše da će ostati samo oni rashodi i bit će usmjereni za osnovno i neophodno funkcioniranje pojedinih tijela. Znači molim vas da to razjasnite. Isto tako mi nije jasno zašto u istoj odluci stoji da će se ministru financija dati mogućnost da bude arbitar i da će svaki korisnik se njemu obratiti, što znači da je zapravo ministar financija iznad odluka Vlade. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Nije nijedan ministar iznad odluka Vlade, imate vrlo jasno pojašnjeno to u obrazloženju, dakle šta je poanta u ovakvoj krizi gdje mi moramo namaknuti sredstva na način na koji do sada nismo trebali niti smo to morali. Dakle u ovom trenutku mi smo već namaknuli sredstva poprilična od komercijalnih banaka u Hrvatskoj, namaknut ćemo sredstva kao što sam rekao na međunarodnim financijskim tržištima, namaknut ćemo ih iz međunarodnih financijskih institucija, iskoristit ćemo ono što dobivamo iz europskih fondova i to na način da možemo i prenamijeniti u ovoj krizi za ono što nam je bitno, a što se tiče onih projekata koji idu, oni će ići onako kako su dogovoreni uz odgovarajuću kontrolu koju će imati, bilo nadležna ministarstvo kao provedbeno tijelo, bilo Ministarstvo regionalnog razvoja, bilo Ministarstvo financija s obzirom na ukupno stanje javnih financija u ovim okolnostima. **Jandroković, Uvaženi premijeru, dobra je stvar što ste ipak poduzeli ozbiljnije mjere za očuvanje zaposlenosti, loša je stvar što ih planirate financirati iz kredita umjesto iz izravne emisije iz centralne banke koja ne bi bilo opterećena dugom i kamatom te na taj način ćete zapravo uže spasa navodno pretvoriti dugoročno u omču oko vrata hrvatske države i naroda. Međutim, htio bih vas pitati, vezano uz 150 tisuća ljudi koji su nezaposleni, od kojih mnogi nemaju pravo na nikakvu naknadu sa Burze. Zanima me da li će hrvatska država i tim ljudima doznačiti određena sredstva jer i oni moraju od nečega živjeti? Tim više što su mnogi od njih i planirali zaposlenje sad u sezoni, a nažalost bez toga, zaposlenja su evidentno ostali. Da li ste i na njih mislili? Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Pernar. Mislim da smo odabrali dobar, prirodan i logičan i održiv put nalaženja financijskih sredstva u ovim okolnostima. Što se tiče vašeg drugog pitanja, vi znate da smo mi bili praktički do prije koji mjesec dok je recimo to tako, još trajala polusezona ili sezona prošle godine na najnižim brojevima ikada kada je riječ o nezaposlenima u Hrvatskoj i sada mislim da smo negdje iznad 140 tisuća u u ovoj situaciji koju imamo, što je u biti jako dobro u odnosu na brojeve koje smo imali prije nekoliko godina. Dakle, naša je politika bila da svi oni koji žele raditi, a to se prije ove krize u Hrvatskoj moglo, moglo se, apsolutno, bilo je prilike da svi nađu posao koji su to htjeli. Niz mjera koje smo poduzeli kroz Ministarstvo rada, od Od mjere do karijeri, od Zaželi, od Zaposli se, bilo je toliko, od

Poštovani predsjedniče Vlade. Hrvatski suverenisti pozdravljaju ove mjere i ja ću osobno glasovati za ovaj paket mjera, smatram da su dobre. Međutim,, ovdje moram iskazati žaljenje što se s ovim mjerama nije išlo prije 15 dana kada smo mi upozoravali da se treba ići, kasni se i dogodilo se da imamo tisuće i tisuće novonezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Da se išlo prije 15 dana, ja znam da su objektivno okolnosti kakve jesu, ali da se išlo, danas ne bi imali te tisuće nezaposlenih i pitanje je kako ćete se odnositi prema tim ljudima, hoće li se tim poslodavcima koji su dali otkaz ljudima iz straha, iz neizvjesnosti, mnogi i neopravdano, da se razumijemo, kako ćete se ponašati prema njima? I drugo pitanje je vezano uz neporezna davanja, odnosno parafiskalne namete kojih ima 239, ako se ne varam. Hoće li se i tu praviti nekakva redukcija, hoće li se na taj način olakšati hrvatskom poduzetništvu ova teška situacija? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo zastupniče Zekanović. Drago mi je da podržavate mjere. Što se tiče vašega pitanja koje se odnosi na parafiskalne namete i neporezna davanja, to sam maloprije odgovorio, to smo u krajnjoj liniji pojasnili na konferenciji za medije. Njih ima puno više, ima ih sve skupa 448, o njima čitava radna skupina koja koordinira Ministarstvo gospodarstva radi već dulje vremena u okviru Nacionalnog programa reformi. pripremljena smanjenja, dakle možda je to važno za hrvatsku javnost da znamo, od svih tih 448, ima otprilike njih 20 koji vam iznose 7,8 milijardi kuna, a ovo sve skupa ostalo je negdje 8,7, čini mi se. se. Dakle ovih 20 je najbitnijih. Međutim, tih 20 financira određene aktivnosti. I nije to nešto što možete tek tako preko koljena prelomiti i reći to sad više ne postoji jer onda nemate sredstava za pojedine aktivnosti, primjerice, Hrvatskih voda. Prema tome, radimo na rješenju .../Upadica predsjednik: Hvala. imali zajednički sastanak u Vladi i zapamtio sam vašu rečenicu, gdje ste pozvali na zajedništvo, transparentnost i rekli ste, što znamo mi, znat ćete i vi. 24 sata kasnije u Vladi je održan jedan sastanak za kojeg ne znamo vi, a znate vi, a ne zna ni javnost, a tiče se sastanka sa glavnim urednicima većine medija, izostavljeni su oni koji su otkrivali afere, ali to nije bitno. Mislim da bi bilo dobro da nas izvijestite i o tom sastanku i posebno o činjenici koja se provukla kroz medije, a to je da je jedna članica Vlade obećala medijima i pomoć u vidu oglašavanja javnih tvrtki, prema tome, to me neodoljivo podsjeća na neke događaje iz prošlosti, nadam se da nije ta intencija, stoga vas molim da nam objasnite o čemu se radi i da javnost zna o čemu se radi. Zahvaljujem. **Jandroković, Poštovani zastupniče Bauk, ja imam dojam da vi niste bili na tom sastanku pa da onda niti ovo što govorite, ne govorite temeljem činjenica i izgovorenog na tom sastanku nego pabirčite nečije nečije medijske spekulacije. To je vaše pravo, ali nije vam dobro da kao zastupnik u Hrvatskome saboru govorite nešto što nije točno. Cilj toga sastanka na kojem je bilo gotovo 30-tak ljudi, gdje su bili svi ključni glavni urednici i dnevnika i tjednika i televizija i radija, dakle vrlo ciljano su bili pozvano, nije nikakav tajan sastanak, održan je, ne znam, ujutro, gdje smo objasnili njima u tom trenutku ozbiljnost krize na isti način kao što smo objasnili vama, predstavnicima oporbe na onom sastanku, upravo sa istom logikom što znamo mi, znat će i cijela javnost. Nikakvih govora o bilo kakvim subvencijama ili bilo čemu što ste vi sada sve ovdje pokušali insinuirati, nije bilo riječi niti će ih biti. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade, pa evo kao što kažu kolege bilo je velikih skepsa o tome koliko će Vlada napraviti i koliko je napravila u onom kratkom vremenu kada je prva bila zapravo, prvi momenat bio korona virus, a nakon toga i nažalost i ovaj potres. Međutim, ono što je Vlada radila od početka, a to je radila da je trebala snimit situaciju, da je trebala vidjet svoje mogućnosti i da je temeljem toga zapravo mogla projicirati i ono što je mogla ponuditi u onom momentu, ali i tada smo govorili da će Vlada raditi i u svim drugim fazama. Jako je važno upravo da je došao i ovaj paket mjera koji itekako puno znači i građanima i poduzetnicima, a i cijeloj javnosti. Ono što još treba reći da ova Vlada itekako za razliku od onih u doba krize ekonomske je namirila i namiruje isto tako i prihode jedinicama lokalne samouprave. **Jandroković, Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice Perić to je točno, mi smo kazali dvije poruke našim partnerima na razini jedinica lokalne samouprave. Prvo ono što u ovom trenutku neće dobiti zbog činjenice da se oslobađaju brojni poduzetnici poreza na dohodak, dakle jednoga od njihovih prihoda temeljem naših reformi i načina financiranja jedinica lokalne samouprave koji je svima ostavio više sredstava za projekte za njihove aktivnosti, da ćemo ih kompenzirati iz državnoga proračuna. Međutim, ono što smo isto tako rekli da ih od njih očekujemo u ovim okolnostima i odgovornost i solidarnost i uštede i doprinos rješavanju trenutnoga stanja u kojem se svi zajedno nalazimo. Dakle, ta solidarnost podrazumijeva i aktivnosti i županija i gradova i općina. Hvala vam. **Jandroković, Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, dakle kao što ste i rekli u izlaganju ove mjere su usmjerene i na očuvanje radnim mjesta i za likvidnosti poslovnog sektora. Mi smo i prije ove krize smo imali zapravo problema, nije baš bila sjajna situacija, a o tome svjedoči veliki broj ljudi koji je otišao iz zemlje, o tome svjedoči i štrajk prosvjetara, s druge strane imali smo i one ljude koji su na tržištu rada htjeli zaraditi dodatnu kunu to su studenti koji su radili preko student servisa, umirovljenici koji su radili dodatno uz mirovine. Dakle, svi ti ljudi imali su problema. prihvatljivo da se ovim mjerama ne mogu obuhvatiti svi, ali vas konkretno sada pitam. Kad će Vlada donijeti mjere koje će pomoći svakom građanu RH u smislu solidarnosti, kako ste rekli, u smislu njegovih kreditnih obveza, govorim o obvezama, kreditnim obvezama građana. Dakle, svih onih koji su sada na zavodu za zapošljavanje koji neće moći koristiti mjere za samozapošljavanje ili će izgubiti naknadu koju sada koriste da bi mogli servisirati svoje obaveze režije i na kraju krajeva kredite. **Jandroković, Poštovani zastupniče Žagar, ja bih samo htio podsjetiti da u mandatu ove Vlade ostvaren zdrav rast, rast BDP-a od skoro 3%, dakle 2,9% prije ove krize, da smo smanjili dug, da je proračun bio ne samo uravnotežen nego je bio u više slučajeva u mandatu naše Vlade i sa suficitom, da smo vratili Hrvatsku na investicijski kreditni rejting, da smo povećali zaposlenost koja je bila veća po broju osiguranika nego što je to bilo čak prije 30 godina kad smo imali 700.000 ljudi više, da smo imali rekordne turističke sezone i da ono što sam i kazao kolegi vašem zastupniku, onaj tko je htio i raditi mogao je naći posao u RH. To je jedna poruka. Druga poruka je da štrajk prosvjetara u našem mandatu, 18,3% je bio rast plaća javnog i državnog sektora, a prosvjetara 23,5%, to se nije nikada dogodilo …/Upadica: Hvala vam./… prema tome taj kontekst nema veze sa ovim što sada radimo, ovo su mjere za izlazak iz krize i sveobuhvatne su. Poštovani predsjedniče Vlade zar vam nije neobično da ste dopustili da zelene tržnice ne rade, a neki dan ste dopustili da dućani oko zelenih tržnica rade, s druge strane trgovački centri hranom rade, a tu se virus daleko bolje širi, pa ja apeliram u ime svih seljaka, OPG-a, pustite već sutra jer vam logično da na otvorenom prostoru daleko je manja mogućnost zaraze, ako treba nek budu redari, ako treba ljudi prodaju u rukavicama, maskama, naši ljudi već imaju kuluturu zaštite. Prema tome, molim vas postupite tako jer uvoz iz Italije u 1000-ćama šlepera dolazi, time i virus. S druge strane dolazi najveći kršćanski blagdan Uskrs. Otkupite sve tržišne viškove od malih proizvođača, od seljaka i putem Crvenog križa, dakle Crvenog križa i ostalih znači institucijama podijelite svim potrebitima u Hrvatskoj kojih ima jako puno. Hvala. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Lovrinović, za razliku od gospodina Bauka koji govori o sastancima na kojima nije bio i o kojima ne zna, vi kao ste bili na sastancima koje sam vodio sa našim stožerom za Civilnu zaštitu koji se upravo odnosi i na tržnice i na zelene tržnice, koji se odnosi i na otkup svega što možemo otkupiti od hrvatskih OPG-ova, u ovom trenutku ne smije biti viškova hrane, a kamoli hrane koja će propasti bilo da to radi država, bilo da pokupe pokupe trgovački lanci i stave na tržište, dakle to jedan. Međutim, ono što ćemo napraviti u kontekstu tržnica je da ćemo tražiti od epidemiologa vrlo precizne upute kako kada se dođe u taj korak napravimo iskorak da bude siguran. Jer svako naglo popuštanje mjera može uzrokovati veću zarazu, obolijevanje naših sugrađana, pa onda i smrtnost. Moramo biti izrazito oprezni. Hvala. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, zašto ste se odlučili da odluke koje će imati vrlo velike posljedice na državni proračun, možda najveće jer odluka o 4.000, odluke vezane na opraštanju odnosno odnosno suspenziji ili odgađanju plaćanja određenih poreze donosite zaključkom, a ne u parlamentu na isti način na koji ćemo donijeti i ove promjene zakona. Naime, jedna od žrtava korone je i demokracija i kao što ste vidjeli recimo smatra se i rečeno da je Mađarska prva koronina žrtva demokracija. I u ovim trenucima je jako važno voditi računa o tome i zato je važno da mi ovdje sjedimo i da pred javnosti raspravljamo ove mjere koje kao što vidite ljudi uglavnom podržavaju. Hvala lijepa. Što se tiče demokracije ja mislim da mi funkcioniramo u ovim uvjetima sada ovdje u ovoj zgradi, ne zato što imamo epidemiju korona virusa nego zbog potresa koji je pričinio materijalnu štetu u Hrvatskom saboru, ovo je pitanje sigurnosti više nego epidemije. Drugo, u Hrvatskoj nema nikakvoga niti najmanjeg elementa koji bi se mogao nazvati o tome da imamo ugrozu demokracije, dapače Vlada normalno funkcionira, Hrvatski sabor normalno funkcionira, donosimo odluke. Dakle, taj zaključak ide zato što je inače nadležnost HZZ-a koje je pod Ministarstvom rada da propisuje iznos ovih naknada, dakle nije to sada poanta da mi to želimo donijeti kao izvršna vlast bez da o tome komuniciramo u Saboru u konačnici to i je razlog zašto sam ja ovdje danas, zbog čega je potpredsjednik Marić da raspravljamo o toj cjelini. A ono što smo htjeli je smanjiti neizvjesnost i strah, ovo su poruke povjerenja. Dakle, ovaj iznos od 4.000 kuna je otpis poreza i davanja njima signal povjerenja svima u Hrvatskoj. idemo na replike upućene potpredsjedniku Vlade i ministru financija. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Imamo 4 replike pa da se samo znate pripremiti kolega Batinić, Škibola, Daus i Šuker. Kreće prvo kolega Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjedniče ministre financija. Jedno pitanje. Naime, u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna predvidjeli ste beskamatno zaduživanje što je svakako hvale vrijedna inicijativa. E sada mene zanima, to je onaj dio koji će manje dobiti lokalne, regionalne samouprave plus zavodi, mogućnost beskamatnog zaduživanja do iznosa manje prihoda poreza i prireza na dohodak, ako dobro razumijem. Zakon o financiranju lokalne samouprave predviđa za jedan veliki broj lokalnih samouprava i fiskalno izravnanje. Da li se to radi beskamatno zaduživanje plus još i fiskalno izravnanje kod onih jedinica lokalne samouprave koje dobivaju ta dodatna sredstva? Hvala lijepo. Pa ovaj beskamatni kredit ili zajam je bio uveden u onom prvom krugu mjera, obzirom da tada govorimo samo isključivo o likvidonosnom efektu, sada govorimo praktički o gubitku prihoda kako državnog proračuna tako i lokalnih jedinica, ovisno naravno o zahtjevima, broju zahtjeva i svim onim brojčanim pokazateljima koji će slijediti nakon ovih svih silnih mjera. Kao što ni do sada ni u jednom našem krugu poreznih izmjena nismo zanemarivali lokalnu samoupravu, dobro znate da smo jedan od zakona i predložili da se kroz izmjene Zakona o financiranju kompletni prihod od poreza na dohodak ustupi lokalnoj samoupravi tako nećemo ni sada. Međutim, u isto vrijeme decidirano danas reći i danas na neki način obećati i preuzeti obvezu svih mogućih mjera ove ili one vrste kompenzacija gubitka likvidnosti ili slično je vrlo teško zato kao što ste vidjeli neki su se od zastupnika uvaženih i referirali i na zaključke Vlade koje smo jučer donijeli, mi dajemo jaku poruku i konkretne mjere s naše strane. Ali isto tako jaki apel ide i prema javnim poduzećima i prema lokalnoj samoupravi na djelovanje. Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre financija. Interesira me da li ćete pomoći pomorcima i da se mjere odnose i na pomorce zato što znamo da oni trenutno ne mogu ići na brod, mnogi su i zaglavili na na brodovima, a zakon koji se odnosi na njih jest da ako ne idu na plovidbu u godini dana, znači ako nisu u plovidbi 183 dana moraju plaćati određene namete, davanja, poreze, tako da interesira me da li ste i na njih razmišljali unutar ovih mjera? Hvala. **Jandroković, Zdravko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Vidljivo je iz ovih mjera naravno fokus na domaće gospodarstvo i domaće poslovne subjekte odnosno građane, ali isto tako nije namjera zanemarivati ikoga. U ovom trenutku da smo konkretno nešto napravili ili u smislu toga predvidjeli vezano za pojedina specifična zanimanja o njima ćemo naravno razgovarati pa tako i ove konkretne slučajeve. Pitanje isto da li je pomorac zaposlenik neke domaće firme ili neke međunarodne firme, isto kao i bilo ko drugi koji radi na nekakvom poslu u inozemstvu. U svakom slučaju sve te takve pojedinačne slučajeve ili izdvojene u odnosu na horizontalni pristup kao i do sada naravno da ćemo biti spremni razmotriti i vidjeti na koji način i kako postupiti jel nije ideja da se ikome na ovaj ili onaj način u ovim okolnostima okreće leđa. Dapače, svi smo kako smo već puno puta rekli na ovaj ili onaj način već do sada, ako ne do sada onda sigurno zahvaćeni i pod defektom korona virusa, u smislu gospodarskom ne mislim zdravstvenom. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade. IDS pozdravlja ove mjere, drago nam je korektne su i konkretne da se ih predložilo, na tragu su gotovo u cijelosti onoga što je IDS prije 15 dana pričao. Mene samo zanima vaše mišljenje i da li bi to možda bilo bolje, kod djelomičnog ili potpunog oslobođenja plaćanja određenih poreznih davanja, granica od 20 do 50 odnosno preko 50%, da li je taj uzorak od tri mjeseca travnja do lipnja dovoljan ili bi možda bilo pravičnije da se izbjegnu eventualne manipulacije i kalkulacije od 49 do 51% je malo da bude uzorak na cijeloj godini, a do tada traje moratorij na plaćanje? Hvala. Hvala lijepo poštovani zastupniče i na vašoj podršci i na pitanju i konstruktivnom doprinosu raspravi u prvom krugu naših rasprava, a evo i sada. Mjera je kao takva namjera samih aktivnosti i mjere više nego jasna. Sad sami način provedbe, definicije i kriterije i svega o tim nijansama uvijek se može razgovarat. Međutim, mislim da je svima itekako jasno i da je tu državna administracija odradila jedan jako dobar posao, a to je da svi ti kriteriji koje smo propisali su izuzetno razumljivi i jednostavni i prohodni. Međutim, u nekim okolnostima morate podvuć negdje neku granicu i negdje crtu. U konačnici, pa i poslodavci su sugerirali morate negdje staviti nekakav, nekakav tzv. trešvol, neku granicu prije i poslije ili na ovaj ili onaj način. Kamo sreće, evo, kamo sreće da će u ova 3 mjeseca ovo bit dovoljno, nitko sretniji ni od mene, ni od vas, ni od svih nas prisutnih, niti, ja bih rekao, i šire od ove same dvorane. Ali kao što smo rekli prvi puta, ovisno o razvoju situacije ako bude bilo potrebe i mi ćemo dalje

stvari koje Vlada preuzima na sebe trebalo financijski istać malo jasnije i ove 4.000,00 u stvari nisu 4.000,00 nego 5.820,00 jer Vlada će preuzet trošak mirovinskog i zdravstvenoga i to će bit na rashodovnoj strani proračuna. Onda treba reć da to u konačnici košta toliko i toliko da bi bilo jasno. Druga stvar ono što se treba istaknuti ovdje je izuzetno potrebna odgovornost svih dionika u ovom procesu. Kao što to ističu u stožeru svaki dan, tako i u ovom gospodarskom dijelu treba istaknut tu odgovornost i drago mi je da ste u čl. 1. Općeg poreznog zakona u st. 6. jasno naglasili što će se dogoditi s onima koji uskoče na vlak

u ovim okolnostima, to sam rekao i u prvom krugu rasprave, sigurno i okolnosti kakve jesu i vremenski rokovi i sve okolnosti koje su vezane uz sve, ne dozvoljavaju kirurški precizne mjere promišljene do najsitnijeg mogućeg detalja, ali dajemo sve od sebe da zaista probamo predvidjet sve moguće više u ovom trenutku, nećemo se u ovom konkretnom trenutku bavit. Međutim, financijska, fiskalna i bilo koja druga disciplina mora postojati i ovo je također jedna jasna poruka da su ove namjere i mjere za prave i dobre poduzetnike. Hoće li po putu bit i oni koji će uskakat u vlak, o tome ćemo razgovarati naknadno. Konkretno, ovo što se tiče ove mjere, 4.000,00 tu ste u pravu obzirom na doprinose 5.825,00. Ono što je najvažnije da smo uspjeli napraviti i danas pred vama ovoga stati i predstaviti mjeru da i ono što je do sad isplaćeno će također biti preuzeto na teret države. Hvala Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Sada prelazimo na raspravu, dobio sam signal da se javio kolega Zekanović, traži stanku. …/Upadica: povredu Poslovnika/… Povredu Poslovnika, evo kolega Zekanović samo sekundu, izvolite kolega Bauk. g. Predsjedniče, povrijeđen je čl. 235. što vi i ja znamo o nemogućnosti repliciranja zastupnika, ali povredu Poslovnika tražim u formalnom smislu da poslije mogu zatražit sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslovničkim pravilima definiramo način rada u ovakvim uvjetima da se više ne svađamo na sjednici nazivajući zastupnike šibicarima itd., pa u tom smislu najavljujem da ću tražiti i sjednicu Odbora za Ustav sukladno Poslovniku. Kolega Bauk, dakle mi smo definirali pravila ponašanja, ona nisu onakva kakva su uobičajena iz razloga što imamo koronavirus kao prijetnju i ovdje smo posložili stolice tako da svi zastupnici budu zaštićeni. Dakle, sad u ovim okolnostima reći da sam povrijedio Poslovnik zato što nema replika, dogovorili smo se ranije da po dva zastupnika iz svakog kluba sudjeluju u raspravi, mislim da je vrlo nekorektno jer onda možemo reći da svi zastupnici danas mogu biti u saboru, a nisu, tako smo se dogovorili jer su izvanredni uvjeti. Tako da vas molim da ovaj to prihvatite. Što se tiče šibicara, rekao sam da se ponašaju neki kao šibicari, nisam nikoga nazvao, ali mislim ako se dogovorimo o pravilima igra onda me neko krene i pokušava prevarit i mislim da to nije u redu.

Dogovor je dogovor. I dogovor kolegice i kolege zastupnici uglavnom poštuju. Međutim, dogovor nisu pravila. Pravila su u Poslovniku o radu HS. Poslovnika o radu HS dužni smo se držati. Ako želimo dogovor pretočiti u nešto obvezujuće imamo odredbu čl. 234. Poslovnika o radu HS, pa ju onda primijenimo. Hvala. Rekao sam što sam imao, tako da ne želim ponavljat. Kolega Zekanović, izvolite, stanka. Kolega Bulj isto tako traži stanku. Kolega Glasnović, kolko znam, vi ste još uvijek u istom klubu s kolegom Zekanovićem, pa ne možete imati dvije stanke. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Tražim stanku ispred Kluba hrvatskih suverenista u trajanju od 5 minuta da bismo se dodatno konzultirali o ovom setu zakonu. Naime, još jednom moram upozoriti i postaviti pitanje jesmo li mi odnosno je li hrvatska Vlada bila slijepa kad je nekoliko mjeseci gledala kako korona kriza dolazi s dalekog istoka prema Europi? Nije RH ovdje jedina se ponašala indiferentno, ja bi se usudio reći čitava Europa, čitava EU je je čekala da se korona kriza dogodi. Nažalost, to je, to je tako, nije se napravilo sve ono što se moglo napraviti pravovremeno. Neke su se mjere napravile, ali većina mjera se nije napravila. Također ovdje sam postavio jedno pitanje koje je jako bitno, a nisam dobio odgovor i postavio bi ga opet. Što će biti sa svim onim nezaposlenim, novo nezaposlenim ljudima koji su dobili otkaz zbog straha od korona krize, koje su poslodavci poslali na HZZ i danas jednostavno nemaju primanja? Ovdje će opet i ova kriza se prelomiti preko leđa najslabijih, tako to obično biva, preko onih koji su htjeli raditi sezonski, a neće moći raditi, preko leđa onih koji su dobili otkaz jer su se poslodavci prepali opravdano ili neopravdano ove korona krize. Dakle, ovo su stvari o kojima se mora govoriti i mora se ponuditi rješenje. Mjere nisu loše. Međutim, moram reći da se s mjerama kasni, da je prije 15 dana bio ovaj set mjera koji su Hrvatski suverenisti predlagali ne bismo imali 10-tke tisuća novonezaposlenih na zavodu za zapošljavanje. čitava Europa, čitava EU ma čak ću reći zapadna civilizacija gledala je kako korona kriza dolazi, nije se ništa napravilo, moram napomenuti da sam i ja sa govornice u Hrvatskom saboru 5. Veljače upozoravao Vladu RH da se pripremimo. Tu smo gdje smo i moramo iskoristi ovu krizu da maksimalno pomognemo Hrvatskoj državi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem, stanka će biti odobrena. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo tražim stanku u ime Kluba MOST-a da se konzultiramo po pitanju prijedloga Vlade. Opet ću na početku kazati da je MOST nezavisnih lista kod prvog paketa mjera predlagao otpis, a ne odgodu, ovo je malo zakašnjelo, ali bolje ikada nego nikada i naravno da ćemo dati potporu ovim mjerama. Međutim, moramo kazati da je ova kriza, korona kriza razgolila loše politike koje su provodile hrvatske vlade. Politike koje u koje u ovome trenutku imamo znači da nikada više nismo uvozili prehrambenih proizvoda, a i dan danas tržnice su zatvorene bez obzira, evo pitanje svima nama, zbog čega su tržnice vanjske zatvore, a u trgovačkim lancima možemo kupovati gdje je puno ugroženija i blagajnica u zatvorenome prostoru, zbog čega tržnice, meni je nejasno, i u tim trgovačkim lancima prodaje se strana, poljoprivredni proizvodi talijanske pomidore, sad će španjolske jagode, dok primjera vrgorske sad jagode 500 tona neće imati prostora prodati svoje ove proizvode. Pa zašto na tržnicama ne možemo napraviti mjere koje raspisiva znači naš stožer Civilne zaštite? Zbog čega? Zbog čega će te jagode propasti? Oni sada 500, 600 tona, tako i mljekarska je proizvodnja, tako sve poljoprivredni proizvodi i mliječni proizvodi. Razgolitilo je hrvatske politike poglavito poljoprivredu u neobrađenome zemljištu, 790.000 hektara u RH poljoprivrednog zemljišta je neobrađeno dok mi uvozimo 3 milijarde EUR-a štetnih štetnih proizvoda. Za to je krivac uvozni lobij koji su štetočine u Hrvatskoj, uništilo poljoprivredu, iselili naš narod sa sela, a dok ne bude selo na čelu, dok ne bude bogat seljak i selo Hrvatska će imati probleme poglavito u ovim krizama. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege u ime Kluba SDP-a tažim stanku iz razloga što je vrlo važno upozoriti, a malo prije je i kolegica Pusić to rekla, a to je da jedna od žrtava korona virusa je i demokracija. To se ovdje u saboru ne smije dogoditi. Vi gospodine predsjedniče ste dužni poštovati Poslovnik, pristali su i klubovi na dogovor, tamo nikad nije bilo niti riječi o tome da će biti ukinute replike. Očito kad se dozvoli jedna stvar onda se ide dalje. To je i onaj strah koji vlada u hrvatskoj javnosti, a to je da će se ako se budemo mi dogovorili i ako to postane norma onda će to biti ozbiljan problem. Dogovor i preporuka da, sve u redu. Tako radi uostalom i krizni stožer, ali se ne može dogodit da vi nazivate zastupnike i zastupnice šibicarima ili da su to ljudi koji žele samo konzumirati ono šta je propisano Poslovnikom koji je usvojen u ovom saboru. Pristali smo na ovakve uvjete, nije ovdje jednostavno raditi, držimo se po 2 ovdje, SDP je pokazao konstruktivnost od samoga početka, nismo tražili da to bude prema broju zastupnika upravo zato šta poštujemo situaciju u kojoj se nalazimo. Ali vi morate biti prvi, prvi branitelj demokracije i napraviti maksimum sa svoje strane. Dogovor ne može biti norma, to je nešto je preporuka i nemojte uskraćivati pravo koje imamo po zakonu i po Ustavu. Kolega Ostojić, mislim da niste bili ovdje, pitao sam kada je kolega Lovrinović predložio da se raspravlja 15 minuta po klubovima hoćemo li onda prihvatiti tu odredbu i da nema repliciranja više nego 2 po klubu. I svi su se složili i kolega Grbin koji je ovdje bio. I sad vi mene prozivate zašto je to tako. Pa to je mislim nevjerojatno, ali što da radim sada. Izvolite kolega Pupavac, ne, ne što trebate kolega. Pa nema, nema kršenja Poslovnika. Izvolite kolega Pupavac. Što vam je?

i toga se držimo i danas ujutro dođete sada da želite da svi sudjeluju sa replikama. To je bilo ispred sabornice. Uđemo u sabornicu, predloži kolega Lovrinović da se produži rasprava po klubovima. Prihvatim to, a kažem jeste li onda spremni da imamo po 2 replike u ime klubova. Složite se svi i vaš klub. I sad vi mene prozivate zašto ja to primjenjujem? Pa zato što su izvanredne okolnosti i nije sve propisano onda ovim Poslovnikom, nego je pitanje dogovora i nekakve elementarne korektnosti između nas da možemo uopće funkcionirati. Sada me prozivate kao da sam ja išao vas varati. A kolegama koji su ulazili unutra znajući da je postignut dogovor i pokušavajući iskoristiti to da netko to ne primijeti kazao sam da se neki ponašaju kao da su šibicari. Dakle, nikog nisam imenovao, nego sam kazao da takva vrsta prevare nije korektna jednostavno i da je razotkrivena. Izvolite. Kolega Pupavac, ispričavam se, ali evo kolega Ostojić inzistira pa ću mu dati pravo. **Ostojić, Ranko (SDP)** Povrijeđen Poslovnik Članak 234., poštovani gospodine predsjedniče uobičajeno postupanje u saboru da mi ne možete uskratiti pravo po povredi Poslovnika, to je razlog zašto vam govorim. Drugo dogovor ne može biti norma. Treće jedno ste dogovorili na sastanku i na dogovoru koji je bio u saboru, a drugo ovdje

nije mi još isteklo vrijeme kad ste me prekinuli. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne, isteklo vam je vrijeme na 5 sekundi sam vam dao više od onoga što je bilo planirano, to je 30 sekundi. Hvala vam lijepo. Smatram da nije bilo povrede Poslovnika, izvolite kolega Pupovac. Poštovani g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika SDSS-a traži stanku kako bi još jedanput potvrdio da li je naše stajalište i naše mišljenje kako je Vlada i kako je Sabor, kako su državne institucije postupile dobro u zaštiti triju stvari, zaštiti zdravlja ljudi i života ljudi, zaštitu zdravlja i održivosti ekonomije i zaštiti održivosti i zdravlja demokracije u Hrvatskoj. Oni koji kažu da je Hrvatska kasnila, neka pogledaju kad je Amerika krenula. Neka pogledaju kad je Velika Britanija krenula. Oni koji kažu da je Hrvatska eventualno primijenila loš model, neka pogledaju da li smo imali dileme oko primjene medicinskoga, sanitarnoga ili bilo kojeg drugog modela kao što su ga imale neke zemlje i kojega modificiraju u sred krize zdravstvene. Drugo, što se tiče ekonomije, postepenost je u ovom slučaju razborita. I kolege koji kažu da su nešto predložili jučer, što je Vlada danas prihvatila svaka čast, ali postepenost je u ovom slučaju razborita zato što previše mjera i preuranjene mjere u ekonomiji također, mogu biti opasne, kao što mogu biti opasne i one koje nisu na vrijeme. Za sada stvari idu na vrijeme. Što se tiče demokracije, Hrvatska je, kao što ste vi jednom rekli, čini mi se i premijer, u situaciji da drži balans između izvanrednosti i regularnosti. Ako ima stvari koje treba popraviti, kao što ima nekih zakona, ovdje su uloženi amandmani, uložili su ih klubovi, uložili su ih odbori i ti amandmani sasvim sigurno trebaju od Vlade biti razmatrani na najozbiljniji način kako bi se taj balans sačuvao. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Sada je na redu kolega Žagar, isto tako je zatražio stanku. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, tražim također, stanku u trajanju od 5 minuta, kako bi se suglasili vezano uz Vladine mjere za spas radnih mjesta i likvidnosti poduzetništva. I s druge strane kako bi još jedanput ustvrdili, da ove mjere, iako su dobre, ne obuhvaćaju sve one aspekte koji su u ovom trenutku ugrožene u RH. Bilo da se Bilo da se radi o građanima koji se nalaze u različitoj socijalnoj situaciji, bilo da su to nezaposleni građani, bilo da su ovdje spominjani studenti, umirovljenici ili pomorci koje je kolega Škibola spomenuo. Bilo da se radi o drugim ranjivim skupinama koji nisu obuhvaćeni ovim mjerama koji će vjerojatno sutra biti u opasnosti da ne mogu servisirati niti svoje režije niti svoje kredite, zbog toga smatramo da Vlada čim prije mora izaći s takvim mjerama. Drugi aspekt koji želimo razmotriti su procesi koji su u hrvatskom društvu ugroženi. Sigurno je da ova kriza utječe i na demokratske demokratske procese u RH. To ne možemo zatvoriti oči i reći da to nije tako. To potvrđuje današnja rasprava ovdje u sabornici gdje je zapravo neshvatljivo da se uopće raspravljamo o tome može li zastupnik u HS-u govoriti ili ne. Zastupnik u HS-u može i mora govoriti, to mu je zadaća. Zato je netko i došao od svog doma ovdje, ugrožavajući zdravlje i oni koji se tamo, gdje će se vratiti, i onda ovih ovdje koji se nalaze. Zato smatram da se i tu vidi. Druga stvar koju trebamo ozbiljno shvatiti je pozicija svih naših učenika koji će i učitelja, koji u ovoj situaciji obavljaju tzv. Školu na daljinu i dolaze, upitni su zapravo njihovo testiranje, ocjenjivanje, upisi na fakultete i državna matura. O tome pod hitno treba donijeti mjere da se ne, da se zapravo spriječe svi oni nesporazumi koji se pojavljuju u javnosti. Gordan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Žagar. Svi zastupnici moći će govoriti u pojedinačnim raspravama, dakle o tome nema nikakvog spora niti dileme. Kolega Mrsić, izvolite.

kako dio tih sredstava zadržati, a ne isplatiti radnicima. Umjesto da se Vlada potrudila i da je ta sredstva direktno isplatila na tekuće račune radnika, to je malo teže, ali je sasvim sigurnije da radnici dobiju ono što i zaslužuje. Također, postoje inventivne metode kako da se radnici pošalju, umjesto na čekanje, da im se koristi dio njihovih godišnjih odmora i sve to je ono što Vlada nije odgovorila i što je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zakazalo. Možemo vidjeti da se radna mjesta gube na dnevnoj razini, a mnoga su već izgubljena i sve to potvrđuje da je reakcija Vlade na ovom području zakašnjela i prepustila je rješavanje te situacije poslodavcima, umjesto da je sjela sa sindikatima i da u ovim trenucima pokrenemo tripartitni dijalog jer to je nešto što će osigurati da nema više privilegiranih i manje privilegiranih. Vlada je trebala zajedno sa poslodavcima i sindikatima sjesti za zajednički stol, dogovoriti mjere koje ćemo raditi u ovoj krizi jer bi te mjere bile puno kvalitetnije i ne bi dovelo do toga što danas imamo, da su u ovom trenutku radnici ugroženi na tržištu rada, a da su poslodavci zaštićeni sa ovim mjerama. Plediram da Vlada pokrene tripartitni dijalog i da se u Hrvatskoj

poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime HNS-a kako bi prodiskutirali i o ovim mjerama i o ovoj novonastaloj situaciji. Prvo što se tiče samih mjera možemo mi ovdje govoriti, ali činjenica je da su ovo izvanredne okolnosti koje traže i izvanredne mjere, nešto što dosad još nitko nije imao prilike se susresti i nešto što ne smijemo raditi preko koljena, preko noći i srljati glavom bez obzira jer je puno toga ovdje na kocki. Prije svega sigurnost i životi naših građana, a onda i onoga što će biti poslije. Mi moramo razmišljati i o onome što će biti poslije i na koji način će se nastaviti i što prije normalizirati i život, ali pri tome mislimo i na gospodarstvo i zato je već vrijeme da sada razmišljamo o drugom koraku, što poslije. Znači to je u onom smjeru koji sam govorio i oko javnih nabava i oko pragova i oko toga da će država trebati generirati posao nakon ove krize i već sad u vrijeme krize jer što više posla damo za nešto što i ovako i onako ćemo morati raditi to ostaje ta dodana vrijednost i nismo samo dali novce, nego smo dobili jednu vrijednost više. Što se tiče rada ovdje ja znam da je ovo neuobičajeno, ali molim sve kolege, klubove, da stave svoje pojedine ega sa strane, ja znam da ima puno ljudi koji bi voljeli sada se tu govoriti, dogovor je takav kakav je, bio je ovdje svi smo se složili i jednostavno možda ponovo sjest za stol, dogovorit nešto, ali smatram da je dobro da ne opterećujemo našim standardnim načinom zasjedanja sada hrvatsku javnost kada je to najmanje potrebno, ali opet da radimo ono što je smisao i cilj ovog svega da radimo ono što je najbolje za te građane. I zato prvo na razini klubova, pa onda i na razini ovdje mislim da je koliko toliko ovaj način rada dobar i pozivam sve da oni koji baš ne moraju se slikati i da govore ovdje …/Upadica: Hvala vam./… da datu to kolegama da Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Stanku tražim u ime kluba HDS-a, HDSSB-a i HSLS-a kako bi se još dodatno konzultirali oko rasprave o koje su na dnevnom redu odnosno kako bi uspjeli prikupiti dodatne podatke u usporedbi sa mjerama koje je poduzimala kukuriku vlada u vrijeme ondašnje krize koja je bilo značajnije manjeg obuhvata i manjeg obima obzirom da eto baš kolege koji su u to vrijeme, dobar dio njih bili ministri u toj vladi, danas ovdje kod rasprave o ovim točkama dnevnog reda koje naši građani, naši poduzetnici, naši zaposlenici čekaju da čuju što se to ovdje danas raspravlja, što će se to izglasati, koje su to mjere koje će im pomoći u prevladavanju svakodnevnih teškoća i ove krize, čuju ovakvo prepucavanje i ovakvo navlačenje, formaliziranje i politikantstvo. Bit će to prilika u stanci da se također i svi ti kolege koji na neki način žele obezvrijediti ovo što radi hrvatska Vlada u upravljanju ovo krizom, a ocjena je svih da radi vrlo dobre poteze da se možda još malo i sami konzultiraju među sobom i da na neki način malo hladnije glave pristupimo nastavku ove rasprave i budemo onako kako bi trebali biti odgovorni i u interesu hrvatskih građana. Hvala lijepo. Hvala vam. Stanka će biti odobrena. Na redu je sada poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjeniče Vlade, kolegice i kolege tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da bi još jedanput potvrdili potporu Vladi i da bi istaknuo neke stvari. Jer očigledno je kad nemaš šta konkretno prigovoriti onda je najlakše reći da je nešto zakašnjelo. Međutim, mi u ime Kluba HDZ-a želimo istaknuti prije svega odgovorno i racionalno ponašanje Vlade od početka ove krize. Dakle, Vlada nije ad hoc istrčala sa mjerama, tim mjerama, prvim mjerama je prethodilo niz razgovora, počevši od resornih ministara, preko kompletnog financijskog sektora sa poslodavcima, sa sindikatima iz jednog jedinstvenog razloga da se dođe do jednog zajedničkog stajališta od kud krenuti jer ne razmišlja se samo o danas u ovim mjerama Vlade, nego to i predsjednik Vlade i potpredsjednik ističu stalno, nego se razmišlja i o tome što će biti sutra kad ovo prestane. I to je možda najveća kvaliteta ovoga svega skupa. Dakle, prije svega odgovornost i racionalnost, jer ako se nećemo tako ponašati, ako nećemo gledati koliko svi dionici financijskog sektora u ovom trenutku mogu dati svoj doprinos, a da to u konačnici najmanje košta prije svega hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo onda ovo neće biti efikasno. I logična stvar je da je predsjednik Vlade za isti stol sjeo ministre, guvernera HNB-a, bankare, treba tu uključiti i osiguravajuća društva i mirovinske fondove, iskoristit i iz EU, iskoristi maksimalno kompletan potencijal koji nam se u ovom trenutku pruža da pomognemo gospodarstvenicima i ono što je vrlo bitno što su predsjednik Vlade i potpredsjednik naglasili, otišlo je onako možda malo sa strane, a to je da je slijedeći paket koji se razmišlja, a to je da se pomogne hrvatskim građanima onima kojima je najpotrebitije. To samo jasno govori koliko Vlada racionalno razmišlja i koliko je spremna reagirati u svakom trenutku nadopuniti mjere ukoliko to situacija potraži.

Grad Zagreb je ponovo malo zatreslo 2,3 i trese ga cijelo vrijeme. Mi želimo vidjeti da li moguće kroz određene amandmane na ovim zakonima ugraditi i problem potresa odnosno posljedice potresa u Gradu Zagrebu. Koalicijski partner HDZ-a i na državnoj razini i na gradskoj razini je gospodin Bandić Milan koji je jasno rekao da se njemu nikud ne žuri. Pa ovaj, bi bilo dobro onda i jasno reći da će država obnoviti svoje da će Grad Zagreb obnoviti svoje objekte i za to nije potreban poseban zakon, ali tko će obnoviti građanima Grada Zagreba za to je potreban zakon. I ako ste se odlučili da prepustite građane Grada Zagreba i njihovom samom snalaženju, pa tko će se moći snaći će se snaći, tko neće, snaći će se za njega netko drugi. To jasno, treba i komunicirati. Mi ćemo vidjeti da li je moguće kroz ove zakone koji su vrlo ograničenog okvira nešto učiniti i poslati neku poruku građanima Zagreba da nisu ostavljeni. Jer građani Zagreba su ostavljeni, u ovom trenutku sve ove dizalice koje vidite, to nisu dizalice koje koje su tamo zbog toga što je netko organizirao, bez obzira, država ili grad, to su se građani organizirali sami svojim sredstvima. Nemojte da rezultat potresa u gradu Zagrebu bude nešto što se već naveliko priča, a to je, država će svoje obnoviti, grad će svoje obnoviti, oni koji imaju novaca će obnoviti svoje, a oni koji neće imati novaca, bit će mešetari koji će otkupljivati, rušiti i odjedanput će se potres u gradu Zagrebu pretvoriti u nekakav mešetarski posao. To ne smijemo dopustiti i to se **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena i idemo zadnji zahtjev za stanku, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ispred Kluba Promijenimo Hrvatsku i Živi zid tražim stanku da raspravimo detaljnije o paketu mjera koje smo ovdje čuli. Naime, o čemu se ovdje radi. Samo u jednoj rečenici premijer i ministar financija su spomenuli HNB, a kad pogledamo, od Amerike, zemalja zapadne Europe, pa do Japana i dalje, tamo središnje banke igraju ključnu ulogu u rješavanju krize. Zašto? Jer jedino središnje banke mogu ponuditi neograničenu likvidnost u svojim valutama. Ministar financija je rekao da će spašavanje gospodarstva koštati oko 45 milijardi i dodao još 20. Međutim, nije odgovorio na pitanje gdje će pribaviti taj potrebni novac. Sa ovog mjesta vas upozoravam, nema potrebe da se zadužujete posebno u inozemstvu već isključivo na domaćem tržištu. Ako budete na domaćem tržištu, onda najmanje 3/4 kod HNB-e uz 0% kamata. Ako napravite drugačije, odgovarat ćete za to jer ste naprosto napravili štetu hrvatskom gospodarstvu i narodu. ti krediti od HNB-a, ona je narodna, mora biti narodna, dosad nije bila. Prema tome, ovo se događa jednom u 30 godina, zato ove intervencije moraju ići u tom smjeru. S druge strane, predlažemo, g. predsjedniče, helikopterski novac, a vi znate, čuli ste što je to, to je ovih dana podijelio Trump, Australija je podijelila. Podijelili su mnogi drugi narodi, čak i Srbija neki dan podijelila. Riječ je o tome da središnja banka, HNB izravno doznači svim punoljetnim građanima u Hrvatskoj 2x po 2000 kuna, znači 4000 kuna, da sačuvamo potrošnju, potražnju, a time proizvodnju, zapošljavanje i utječemo na manji pad BDP-a. To su mjere, to su državničke, poslušajte ih, nema veze što mi predlažemo. Neke ste stvari dobro najavili, ali ovo su ključne i moramo sada, o satima se ovdje radi, spasiti hrvatsko gospodarstvo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Stanka će biti odobrena. Znači nastavit ćemo s radom u 11 sati i 45 minuta. Govorit će prvi Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Božo Petrov, izvolite.

i ranije, prije 2 tjedna. Ali, mislim da sad i nije vrijeme za takve rasprave, najvažnije je to da je Vlada odlučila donijeti odlučnije mjere i to je dobro. Prije svega, od svih mjera koje su bile donesene, najvažnija je ona o otpisu, a ne o odgodi i to je ono što MOST naglašava od samoga početka, odgoda nije bila dovoljna. Drago mi je da je to Vlada usvojila. Da su sada usvojene otpisi direktnih davanja i sam ovaj paket donosi dovoljno odlučne mjere da možemo imati stvarni time-out za gospodarstvo. Time-out od 2 mjeseca. Ne rješenje. Ali imamo dovoljno vremena za konsolidirati se i donijeti one prave mjere koje će potpomoći da se naše gospodarstvo vrati. Također, s donošenjem ovog zakona postalo je jasno da će rasti državni dug i da se tu ne govori o malim brojkama, govori se o desecima milijardi kuna. I želim podcrtati upravo to jer moramo biti svjesni toga da će se država zadužiti. Pitanje po kojim koeficijentima, po kojim kamatama. Ne znamo također, koliko će ova kriza trajati, ali važno je ovo naglasiti da to građani znaju. Ona će se po svemu ovome, kako je krenula ići zaduživati. Netko će to kreditirati, ali dug će se vratiti, dug se mora vratiti, a građani trebaju biti svjesni da će to vraćati svi porezni obveznici kroz svoje poreze idućih godina. Što se tiče mjera ostalih koje su donesene, ima ih podosta. Neke su dobre, neke bi se moglo dizajnirati i malo bolje u kratkom ili u nekom srednjem roku. Smatramo da neke od ovih mjera trebaju biti trajne, da pokažemo da se promijenila paradigma poslovanja odnosa između države i gospodarstva, to je ono što možemo slušati cijelo vrijeme zadnjih 2 tjedna, promjena paradigme. Ja želim vidjeti da neke promjene neke odluke, neke mjere koje su donesene u zadnja dva tjedna da budu trajne, ne da budu privremene. Tako smo pokazali da se stvarno promijenila paradigma odnosa države prema gospodarstvu, također da se promijenila paradigma gospodarskih politika, to je bitno. Ja ću uzeti jednu mjeru koju je Vlada rekla da će biti privremena, kada bi ona postala trajna e onda ste napravili pravu promjenu paradigme odnosa države i gospodarstva, a to je naplata PDV-a po naplati. To je ono na što je MOST upozoravao godinama, kako je danas rekao ministar financija u mirnodopskim uvjetima. Sjetit ćete se da smo to masu puta govorili. Zašto? Pa jednostavno nije korektno da država bude prva u redu naplate kada poduzetnik nešto i proizvode da državu nije briga jel to on uspio naplatiti ili ne, država odmah naplaćuje PDV odmah po fakturi, čim izdaje računa. Nije korektno, upozoravali smo na to. E sad kada je zbog ove situacije konačno došlo do toga nazovimo ga loma u naplati PDV-a, pa zar je korektno nakon par mjeseci kada se situacija stabilizira da se vratimo lošim praksama. Ovu mjeru koju je na kraju potakla ova epidemija, ova kriza, ova mjera treba biti trajna. E ona će pokazati da smo stvarno naučili lekcije i prijašnjih kriza i ove krize. Također osim te mjere postoje još određene mjere za koje smatramo da trebaju biti trajne o kojima smo i prije govorili, to je brisanje akontacije poreza na dobit. Također to je vraćanje olakšice za reinvestiranu dobit, one mogu biti trajne. Njima ćete poslati poruku, s njima ćete poslati poruku i investitorima i kreditorima da smo promijenili svoj odnos prema gospodarstvu, prema radnicima i prema poduzetnicima, da smo prijateljski nastrojeni prema svima onima koji žele investirati u Hrvatsku, prema svima onima koji imaju bilo kakvu poduzetničku inicijativu. Također postoji jedna mjera koju Vlada nažalost još uvijek nije usvojila koju smo dali kao prijedlog, ali ćemo na njoj nastaviti inzistirati jer smatramo da je izuzetno bitna, a to je da se osiguraju bespovratna sredstva državne potpore za mikro i male poduzetnike tj. za one obrtnike samozaposlene, za freeleancere, za obiteljska poduzeća, ljudi moji oni nemaju dovoljno likvidnosti za izdržati mjesece kao veliki sustavi, oni nemaju možda dovoljno financijskih sredstava za izdržati mjesec, ali oni nose dijelom ovo gospodarstvo, za njih se to treba omogućiti. Svaki poduzetnički poduhvat, bez obzira koliko bio velik je hvale vrijedan. Ako mislite da nije, hajde budite hrabri vi izađite kao samozaposleni na ovakvo tržište u realno gospodarstvo, suočite se sa svim onim davanjima koje jedan takav čovjek treba dati državi, osigurati i sebi uostalom primanja za život pa onda recite da oni nisu bitni i da imaju dovoljno. S obzirom na sve namete, sva davanja koja su trebale davati državi, osigurati i sebi plaću, vjerujte mi da su oni u ovom trenutku heroji, također i njima treba pomoći. Država treba osigurati bespovratna sredstva za te ljude, za samozaposlene, za freeleancere, za male obiteljske tvrtke. Također vrijeme je da država obavi brzu transformaciju poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda nam je rascjepkana, nije učinkovita onoliko koliko su učinkovite nama konkurentske zemlje. Također mnogo državnog i privatnog zemljišta stoji neobrađeno i naravno postoje akutni problemi koji se odmah trebaju rješavati, a to je da naši poljoprivredni proizvodi dođu s polja na naše stolove. I te razlomljene lance, kanale nabave otkupa država treba rješavat, te popucale lance država direktno u ovom trenutku treba rješavati. Osim toga ono što je akutno što se mora rješavati jest da se omogući ljudima da obave nužne radove u poljoprivredi sad jer se oni sad rade, ne za mjesec, dva ili za pet mjeseci, sad. I to je ono što je akutno i to je ono što se treba napraviti. Ali osim onoga što je akutno postoje i sistemski problemi u poljoprivredi. Najveći sistemski problem je neobrađeno poljoprivredno zemljište danas u Hrvatskoj koje iznosi preko 600.000 hektara od čega je 300.000 hektara, gotovo 300.000 hektara u vlasništvu države. Kada je država donosila Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ima dvije godine, rekli su da će to pomoći da se upravo to poljoprivredno zemljište raspodijeli. Zadnje dvije godine sveukupno 11.000 hektara od 300.000, a ovaj ostatak postao je taoc politikantstava i ucjena na županijskim i lokalnim razinama. To je ono što država danas treba rješavat. Mi moramo, valjda smo naučili da trebamo biti samodostatni, samoodrživi. To znači da nam jedna od glavnih temeljnih gospodarskih grana u Hrvatskoj treba biti poljoprivreda. Da, mi čujemo od Vlade da je to konačno shvatila, ono što ja ne želim da to ostane na verbalnoj razini. Ja nisam čuo od Vlade upravo ovaj najvažniji podatak i najvažniju mjeru, stavite u funkciju 300.000 obradive poljoprivredne površine koja je u vašem vlasništvu, koju ne dodjeljujete. Dodijelite pa makar i besplatno, dodijelite je pod uvjetom da se ona konačno počne koristiti, neka bude to jedini uvjet, al dajte ljudima da rade. Ja vjerujem da danas ima dovoljno ljudi u Hrvatskoj koji žele se baviti poljoprivredom, ali niz birokratskih problema i stupica im postoji na tom putu, a osim toga i otprilike nerad onih koji bi to trebali raditi. Uz sve ove druge probleme koje sam naveo dosadašnja politika barem možemo biti danas pošteni i iskreni, možemo reći da je dosadašnja poljoprivredna politika dovela do gotovo spaljene zemlje. Valjda nas je ova lekcija naučila. Osim ovih tema ja bih želio progovoriti i o onim ljudima koje hrvatska Vlada očito dovoljno ne čuje u ovom trenutku o tome se šuti. Šuti se o 230.000 ljudi koji su ovršeni, koji su i do sada imali probleme, a sada zamislite koji će se sve problemi njima dogoditi sa ovom krizom. Mogli smo čuti od Vlade da će donijeti novi Ovršni zakon, on se nije donio, nije se dogodio. MOST će zbog toga dati zakonske izmjene u saborsku proceduru koja će omogućiti da se privremeno i oni dobiju mogućnost odgode ovrhe zbog posebnih okolnosti koje su nastupile zbog epidemije korona virusom. Jednostavno nije pošteno da se može ovršiti onaj minimalni iznos koji se sad Vlada dala zbog ovakve situacije da se on ovrši i da on ide ovrhovoditeljima, jednostavno nije korektno, nije pošteno. Vlada po tome mora djelovat, ne smije šutjet. Mi još uvijek čujemo samo šutnju po tom pitanju. Ako je država iz akta nacionalne solidarnosti čuvanja plaća, radnih mjesta dala minimalac u iznosu od 4.000 kuna, zašto ga ne ostavimo ljudima, zašto dopuštate da se to uzme 230.000 ljudi koji su pod ovrhama? Druge zemlje su to napravile, Slovenija prva vam je to napravila, nije to ništa čudno, nije to nemoguće, to se može i to se treba. Na kraju mog izlaganja ja ću samo govoriti o rezovima javnog sektora jer se oni trebaju napraviti. Ono također na što trebam upozoriti sve ono što je do sada bilo gotovo kao nemoguće napraviti, sve ove birokratske stupice, hodanja od šaltera do šaltera nema danas, zanimljivo. Sve ono što smo slušali da se ne može provesti godinama digitalizacija, u par dana ili tjedana ste napravili. Dakle može se, može se provesti 100%-na digitalizacija to vam je pokazatelj danas svega onoga što radite i u to mogu biti uključena domaća IT industrija. Ali ono na što vas moram upozoriti da političari, dužnosnici su prvi koji svojim primjerom trebaju pokazati da će se odreći, da će pomoći, da će podnijeti teret. Ali nemojte da to ostane na tome jer onda je to jeftini populizam. Nemojte tražiti da se složimo s tim da ćete rezati plaće obrazovnom sektoru, zdravstvenom sektoru dok god niste uredili ono što je bitno, a to je ovaj nered od 550 općina, 20 županija, pripadajući gradskih komunalnih županijskih tvrtki, pripadajućih državnih tvrtki. To napravite, to se od vas očekuje. E kada to napravite onda možete prebaciti teret i na zdravstveni i na obrazovni sektor, bez toga sve je jeftini populizam i na to nemate pravo. Hvala. Prije prelaska na drugu raspravu Kluba zastupnika HNS-a samo obavijest. Dakle u dogovoru s predlagateljima u ponedjeljak na kraju poslije ovih najavljenih zakona objedinjeno bi onda raspravili i tri točke dnevnog reda, to su Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. isto tako nakon glasovanja u utorak proveli bi objedinjenu raspravu o 10 zakonskih prijedloga koje je predložio SDP, dakle to bi bilo u utorak nakon glasovanja. To ćete dobiti naravno u ovom tjednom prijedlogu rasprava za idući tjedan. Idemo sada na Klub zastupnika HNS-a dva su zastupnika, prvi je kolega Čuraj, nakon njega kolega Batinić. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Odmah u startu klub HNS-a će podržati ove nove predložene mjere. Načelno vidi se dosta pomaka, neke stvari o kojima sam i ja ovdje govorio i prošli tjedan, ali i u Saboru onaj prvi put kada su išle mjere sada su isto i isto i implementirane i u krajnjoj liniji napravilo se, ja vjerujem u okvirima mogućnosti. Ono što je bitno, ono što najviše pati ne samo naše poslodavce kada govorimo o gospodarstvu nego i građane su u trenucima smanjenja plaća, ne daj Bože gubitka posla i svega kreditne obveze istih. Ono što je dobro i što je mislim prvi puta u neko skorije vrijeme HNB reagirao tako značajno da je smanjio obvezne pričuve za četvrtinu, dakle sa 12 na 9% i također je omogućio da sve one koji su bili redoviti, a govorimo sada o mjerama prema bankama, koji su bili redoviti u podmirenju svojih obveza sa 31.12., njihove sada odgode ne plaćanja ne knjiži kao rezervaciju odnosno kao trošak. I tu se stvorio jedan prostor i likvidni, a i mogući za banke da upravo uvedu ove moratorije. Moratorije po principu da 3 mjeseca se ništa ne plaća i nastavljaš dalje na kraju otplatnog plana dodaš ta ista 3 mjeseca. Dakle, da trošak bitan je da taj moratorij ne stvara dodatni trošak na kraju cijelog perioda otplate, kako za gospodarstva tako i za građane i da se građani informiraju kod svojih banaka neke su već počele davati upute i to je dobro i svakako pozivam i građane, to je isto dobro za zapamtiti, a kao i poslodavce da reguliraju sukladno svojim mogućnostima. Ono što bi svakako iznio kao glavnu moto našeg je da idemo uvijek u svim mjerama maksimalno sa otpisom, a minimalno sa birokracijom. I mislim da na tragu ovih informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme da se već vrše isplate za ovu ovu naknadu za 3.250 kuna odnosno sada 4.000 koja će biti da se čak već idu isplate i da porezna rješava vrlo brzo da je to upravo na tom tragu i da trebamo omogućiti što manje poreznih opterećenja našim poslodavcima i gospodarstvu i na taj način upravo smo s ovim mjerama i uvelike to napravili tu, bi volio da se samo nađe rješenje još i za udruge. Imamo razno raznih udruga, od onih sportskih do onih koje obavljaju neke javne ovlasti, socijalne itd., kojima je financiranje je, nije upitno i oni isto imaju puno zaposlenih da i oni budu, da mogu zapravo aplicirati na tu vrstu mjera i poreznih oslobođenja doprinosa i samog poreza na dohodak, kao i ove mjere 4.000 kuna pomoći. Ono što je bitno u ovome i tu bi se svakako složio da iskoristimo ovo za upravo unapređenje tog odnosa business to government, dakle načina komunikacije naših poslodavaca, naših tvrtki, naših gospodarstvenika, obrtnika prije svega koje ne smijemo zaboraviti u ovom svemu jer oni su još najviše pogođeni prema državi da ova elektronska komunikacija se apsolutno usavrši i zadrži poslije. što želim napomenuti i što želim da već sada da svi razmišljamo, ne sada da ovdje licitiramo, tko će više dati, tko će biti pametniji, tko će pomoći bolje, tko će zagrabit možda …/nerazumljivo/… ni ne zna odakle zagrabit, jer moramo znati da moramo imati uravnoteženi dio da ne možemo kule i dvore davati, a da niti imamo pokrića niti znati šta sutra. Zato sam ja to i u replici napomenuo, mi moramo razmišljati šta za 2, što za 3 mjeseca, kako za sezonu, kako stimulirati očigledno što ćemo imati najveći dio potencijala turističkog u vlastitim građanima, kako njih motivirati i kroz neke svojevrsne možda porezne olakšice, plaćanja smještaja, kako god, da spasimo tu sezonu koja sigurno već sada će biti drastično manja u rezultatima, ali i da država krene ono što sam ja već i rekao nekoliko puta, ono što je planirala ove godine i slijedeće dvije godine u nekom projekcijskom razdoblju, raditi ubrzano, intenzivno u slijedećih nekoliko mjeseci, kroz svojevrsne kreditna zaduženja, planove, za nešto što ostaje, što je dodana vrijednost zanavljanja. Znači ako mi trebamo opremiti škole i znamo da ćemo u slijedeće 2, 3 godine opremiti 1.800 učionica nemojmo čekati 3 godine, idemo to raditi u slijedeća 3 mjeseca ili kad krene. Govorimo o niskogradnji Hrvatske autoceste imaju plan ove godine obnoviti 100 km autocesta, ove godine, idemo to napraviti sada kad i onako nema više prometa toliko na samim cestama pogotovo zbog turizma i svega onoga što nam je inače donosilo najveći promet. I tako dalje u obnovu znači u opremanje, tu angažirati po sektorima više industrija, više koji onda neće ni trebati ove mjere i neće biti ni u onoj mjeri kad govorimo o otpisu neće ni prelaziti pad prometa preko 50% pa da dobivaju otpise. I na taj način država zapravo manje-više ostaje na istome jer nekom će onda morati dat ako mu ne da posla i ako ne osigura ekonomsku aktivnost, a s druge strane i ovako i onako će sve te stvari doći na red i ostaje dodatna vrijednost, znači ostaju te ceste, ostaju te fasade, ostaju ta opremanja, klupe, škole, šta god. Ima razno raznih stvari koje sigurno su u nekim planovima zanavljanja i investicijskog održavanja, a poanta je da se ide u sve ono što ne treba neka ekstra projektna dokumentacija, da se mjesecima provodi neka javna nabava, pa čak i godinama itd. Sve ono što je moguće brzo, po hitnosti, po ponudama, praktički pregovarački postupak 3 ponude, ali ne sigurno po cijenama koje odudaraju od prosjeka za istovrsnu nabavu zadnjim ne znam koliko 6 mjeseci, godinu dana, kako god hoćete. Znači može se napraviti ti mehanizmi zadržavanja. I to je zapravo nama ono što bi mi trebali govoriti kako aktivirati gospodarstvo i kako dočekati onaj dan poslije. Jel ovo što smo mi nekom dali novce ako on ne bude nakon 2 mjeseca kad više nema pravo na tu mjeru imao što radit bit će, neću reći bačen u vjetar jer netko živi od tih novaca i to je dobro, manje-više oni koji ne bi sada radili bi dobivali slično isto i naknade sa biroa tako da bi tu bili na jednakom, ali nama je cilj potaknut to gospodarstvo. Zato idemo probati razmišljati u tom smjeru, sa prijedlozima i moramo biti konstruktivni. Apsolutno nije vrijeme za nikakvu licitaciju i dodvoravanje građanima nego ono što je u okvirima mogućega i zato HNS i podržava ove pogotovo ove druge mjere Vlade i njih će i podržati i idemo razgovarati o onome što će biti dan poslije.

Hvala predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre, znači ja ću se kratko osvrnuti vezano uz ove mjere i na ovaj dio mjera što se tiče Zakona o izvršavanju državnog proračuna, da se na neki način omogući lokalnoj i regionalnoj samoupravi beskamatno kreditiranje što je bilo najavljeno u prvom valu. Jednako tako na lokalnoj razini osjetit ćemo smanjenje prihoda od poreza jer uglavnom financiramo se od poreza i prireza na dohodak. Gradski porez je da tako velim komunalna naknada i doprinosi manje-više svjesni okolnosti situacije ukoliko njih netko nije, mislim da je velika većina čelnika lokalne samouprave već tu napravila jedan iskorak, od oslobođenja onih koji ne rade, do eventualno participacije minimalne onih koji rade još, od sufinanciranja vrtića itd., itd. Praktički mogu iz vlastitog iskustva kazati da je negdje po projekciji za vrijeme trajanja i oporavak svih tih komunalnih davanja gradskih poreza da se moj proračun odrekao negdje oko 10% poreznih prihoda. Kolika je projekcija pad prihoda na lokalu, koliko će biti s osnova poreza i prireza na dohodak u ovom trenutku je teško pretpostaviti. Ako idemo matematički brzinski s obzirom na broj ovih koristi minimalne plaće da tako velim, koliko se već prijavilo nezaposlenih, tvrtke koje koriste što su hvale vrijedne mjere možemo očekivati jedan drastičan pad prihoda poreznih na razini lokalne samouprave. Naravno, to će varirati ovisno o strukturi prihodovne strane. E sad, beskamatni zajam, pohvaljujem jer prije svega smatram da je interes svih država se ovdje vrlo jasno precizirala u ovim mjerama, život ne može, ne smije stat, investicije koliko god je to moguće moraju se nastaviti, naravno u skladu i sa financijskim mogućnostima i fiskalnim kapacitetom mogućeg zaduženja od strane države. Naravno, moramo se odreći svega onoga što nije nužno, pogotovo na lokalu, a jednako tako i na nacionalnoj razini. Međutim, ministre ovdje piše da ćete donijeti poseban naputak, e pa svjesni ste vrlo dobro znate i situaciju na razini lokalna. Unatrag nekoliko godina kako je došlo do aktiviranja europskih projekata mnoge lokalne samouprave su već u zaduženju ili su se zadužili, mnoge će upasti u probleme, moći će prolongirati i kredite moratorij će biti na kredite, međutim ne bih htio, volio bi da tu vrlo precizno definirate i dadete vrlo jasan okvir eventualno mogućeg zaduženja lokalnih samouprava i tu bi isključivo da preferiramo zaduženje za investicije, nikako za ne znam što već. Prvenstveno, mora se udovoljiti nastavku realizacije europskih projekata, investicija. Investicije koje bi generirale dodanu vrijednost, a naprosto umanjile rashode države što se tiče potpora i pomoći, ali kriteriji bi morali isto tako biti na tragu da se ne desi jedna stvar, a to je da praktički se lokalne samouprave dovedu u poziciju da neće moći servisirati, neću reć plaće nego one osnovne funkcije koje imaju. Znači to je od vrtića, od održavanja komunalne infrastrukture, one koje imaju obrazovanje pod sobom, znači taj dio se ne bi smio dovesti u pitanje sa iznosima kojim bi se odobravali beskamatni krediti. Svjesni ste isto tako činjenice, znači odluku donose općinska ili gradska vijeća, međutim vi ćete morati biti filter i morat ćete postupanje odnosno određene kriterije definirati ne samo na transparentan način nego morat ćete biti i medijator u tom dijelu odnosno vaše službe. Nadalje je pitanje, ovdje govorite, a to interesira veliki broj lokalnih samouprava i regionalnih pogotovo sa sjevera Hrvatske, slabije razvijenih područja Zakon o financiranju lokalnih samouprava je tzv. Fond za fiskalno izravnanje. Znači mnoge lokalne samouprave nisu mogle ostvariti prosječne prihode pa država kompenzira iz preostalih prihoda poreza na dohodak, kako će se taj odnos sada uspjeti izbalansirati i da li se u tom smjeru, vjerujem da razmišljate, kako će da li će se beskamatni krediti moći dizati do kojeg iznosa? Da li su to osnovni porezni prihodi porez i prirez na dohodak plus fiskalno izravnanje, koje jedinice dobivaju i da li će uopće biti u funkciji moguće realizirati iz Zakona o financiranju taj Fond za fiskalno izravnanje s obzirom da se on računa u proteklih pet godina? Znači čisto tehnička pitanja koja vjerujte mi izuzetno su važna kompletnoj lokalnoj samoupravi, a pogotovo u onim dijelovima od brdsko-planinskih, slabije razvijeni krajevi ili onih lokalnih samouprava koje potpadaju pod kategoriju fiskalnog izravnanja. ukupnosti gledano volio bih u tom dijelu, naravno moraju se provesti i određene procedure, vrlo jasni kriteriji jer nemojte zaboraviti još jedan detalj koji može biti u ovoj situaciji poučeni iskustvom prethodnih dugi niza godina kada je vlada odnosno ministar financija kada je odobravao kreditno zaduženje, mnoge lokalne samouprave naprosto jer nije Vlada, ministar nije bio taj filter, dovodili su svoje lokalne samouprave u vrlo nepovoljne pozicije, praktički nisu mogli funkcionirati. I ne zaboravite još jednu stvar, 2021. su lokalnih izbori i uključite i taj jedan momenat, mislim da svi razumijemo o čemu govorimo što se tiče mogućnosti korištenja kreditnih sredstava. Kao što je kolega Čuraj rekao, klub HNS-a liberalnih demokrata podržat ćemo ove mjere, svi vjerujem da bi voljeli da neće trebati novih mjera, mjera, nove intervencije države da se spase radna mjesta, međutim ukoliko će trebati, Sabor zasjeda vjerujem da će i Vlada promptno reagirati i ovaj puta usprkos mnogo kritika. Međutim, volio bih isto tako u ovoj situaciji, a već nas i same okolnosti uče, manje birokracije, više realizacije. Hvala. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku isto tako dva zastupnika odnosno zastupnik i zastupnica, prvi je kolega Lovrinović, nakon toga kolegica Sabolek. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre financija, a posebno pozdravljam uvijek vas građane koji nas sad pratite. Poštovani građani, ovakve krize se rijetko događaju. Gledali smo mnoge, al ova je jedinstvena i ona se ne može rješavati na udžbenički način. Prema tome, neobično je i teške situacije traže neobična rješenja i inovacije. I ovdje odmah želim ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku pozdraviti neke dobre mjere koje je ova Vlada sada donijela, to je prije svega povećanje minimalca sa na 4.000,00, odluku odnosno mjeru da se PDV plaća po naplaćenoj realizaciji, a ne fakturiranoj, a mi smo to tražili već otkako sam ja u saboru. I tražim od ove Vlade da ta odluka o PDV-u da po realiziranom, da se tako plaća jer je 20-30.g. poduzetnici financiraju, Ministarstvo financija, državu, što je bez veze. Međutim, vidite ove mjere koje sam sada spomenuo prije dva tjedna ja sam ovdje u obliku amandmana, dragi građani jel se sjećate, predložio i žao mi je da Vlada nije tada imala sluha jer smo izgubili dva dragocjena tjedna jer su ljudi, puno manje bi iz poslovnog sektora ljudi bilo otpušteno da su znali za ove mjere. Ali dobro, idemo dalje, valjda nešto, nešto od toga se i usvojiti u narednim danima. Ne bi bilo dobro da imamo ožujske mjere, travanjske mjere, svibanjske mjere. Pazite, ovo je kriza koja je specifična, rekao sam. Ovdje se traži pogled 2-3 koraka naprijed, a ne ajmo kad pođe mjesec, pa ćemo vidjet šta je bilo. Tako nećemo ovaj dobro riješiti situaciju. Ako ne djelujemo 2-3 koraka unaprijed, a fale neke mjere, ja ću o tome govoriti, znači želim konstruktivno doprinijeti tom, mi ćemo galopom uć u recesiju. Jer inače u recesiju se obično kaže ako dva kvartala padne BDP, pa nama će BDP tako brzo pasti da možemo za mjesec dana već ući u recesiju. Dakle, pada promet i prihod poduzeća. Naravno, što je sad problem? Problem je potrošnja i potražnja. Ljudi su ustrašeni, stišću stišću u džepu ono novaca što je ostalo. Prema tome, kupuju hranu, lijekove i skoro ništa više. Ako se tako nastave ponašat evo nam puta u recesiju šta god mi napravili. Pa u tom smislu treba napraviti nekoliko ključnih poteza. Evo, predlažem ovdje i ministar financija koji je rekao da će trošak spašavanja gospodarstva koštati oko 45 milijardi kuna. Međutim, treba nam objasniti odakle je novac da isfinancira tih 45 milijardi kuna troškova. Nije nam to poznato. On je u intervjuu medijima govorio da se razmišlja o zaduživanju u inozemstvu, kod Europske središnje banke ili Europske banke za obnovu i razvoj, MMF-a čak, itd. Dragi građani, odgovorno tvrdim ništa od toga nije potrebno. Ništa, ponavljam nije potrebno. Zašto? Mi imamo 19 milijardi EUR-a deviznih rezervi, to je vlasništvo građana RH. Na štednji imamo 150 odnosno 200 milijardi kuna i imamo ono što je sada zlata vrijedno, to je središnja banka, HNB. U ovakvim teškim vremenima, pa vidimo od Amerike, zemalja EU, do Japana, Kine, pa evo i Srbija neki dan, ta se banka jednom u 20, 30 ili 50.g. poziva da ona spašava situaciju. Zašto? Jer jedina ona ima neograničeno puno novca. Ona može stvoriti i proizvesti novca kredita koliko? Koliko god treba. Prema tome, znaju se mehanizmi kako se to radi. Trump je prije par dana 2 tisuće, 200 milijardi dolara ubacio je, njihova središnja banka, u sustav. Prema tome, tako se to radi. Jer ako središnja banka, ja sam, danas nisam čuo osim po jednoj rečenici, pa stalo ove Vlade bježe da upotrijebe HNB i našu kunu. Ovo je vrijeme za upotrebu kune ljudi moji. Pa mi trebamo posvetit se sad domaćim transakcijama, proizvodnji, pa nama ne trebaju dolari, EUR-i, nama trebaju kune. Međutim, što se krije iza ovoga? Pa krije se stara navika da se stvori dug od 45 milijardi kuna, da se on uzme od poslovnih banaka, pazite, uz recimo 0,5-1% i da plaćamo kamate, a od HNB može se uzet uz 0%. Po drugi put danas upozoravam ovu Vladu, ministra financija i premijera, ako to naprave, podnijet ću kaznenu prijavu protiv njih kad prođe ova kriza. Zašto? Jer su izravno napravili štetu hrvatskom narodu i od ovoga konopca koji nam bacaju da nas spase žele stvoriti omču za vješanje odnosno dodatno povećanje javnog duga, vanjskog duga, itd. Ponovio sam izvore koje imamo. U tom smislu ponovo vas pozivam, stavite HNB, ona i narod, mora sad pokazat da je narodna, nije dosad bila. Ona mora osigurati koliko novca? Koliko god treba. središnje banke kad je nastupila kriza 2008. pitali su ga što ćete učinit? On je rekao, što god treba. Otvorio je i vrata i prozore i da nije to napravio ko zna što bi danas bilo sa EU i njihovim gospodarstvima. ponavljam još jednom od prije nekoliko dana rješenje Stranke Promijenimo Hrvatsku, naših ekonomskih stručnjaka, neka HNB u nekoliko narednih dana upotrebi tzv. helikopterski novac, a to znači svim punoljetnim građanima RH,

to bi iznosilo 2 puta po 2.000,00 kn, ukupno bi se stvorio trošak 10 milijardi kuna. To su bespovratna sredstva. Poklon. Zašto? Koji je smisao toga? Pa to rade evo i Amerikanci, Australci. Ne smije sada pasti potrošnja i potražnja jer ako se to dogodi počinju pucati karike u lancu ekonomije i to više poslije teško je spašavati, ulazimo u glib recesije. Dakle, pozivam vas na razum. Napravite to. Nemojte da HNB, tko u stvari danas upravlja HNB-om? Kakva stabilnost cijena? Kakva stabilnost tečaja? Propada država, propada gospodarstvo ljudi moji, a oni nama pametuju i šalju lopticu i Vladi, kaže spašavajte poduzeća, a mi ćemo sa strane, sa strane čekati. Dragi građani, ako ovo se ne ostvari, dobro čujte i čujete što se predlaže da zapamtite da postoje rješenja da se zna da smo predložili u pravi trenutak, a vi onda na izborima, naravno, odlučite što ćete napraviti. dalje, otvorite zelene tržnice, tamo je otvoreni, znači čist zrak, otvoreno, ljudi će puno više, manje će se tamo moći zaraziti nego u zatvorenim trgovačkim lancima. Pustite male obrtnike, pa nije kod njih navala. Pa ljudi su već naučili kako se štite, nose maske, rukavice, itd., itd. U ovom kontekstu, tražim i pozivam vas da ukinete, g. ministre, PDV na vodu. Pa vama je jasno, u okviru turizma, ljudi na otoku plaćaju 80 kuna jedan kubni metar vodu i tu plaćaju PDV 13 kuna. Ukinite PDV na vodu. Uvedite poseban porez bankama i telekom operaterima koji jedini ostvaruju u milijardama dobit i to transferiraju u inozemstvo, sad je vrijeme da i oni odnosno doprinesu i pokažu svoju solidarnost. I da zaključim. Ima jedna latinska izreka koja kaže: "Bis dat, qui cito dat." Dvaput daje tko brzo daje, poruka je jasna. Sada iskoristimo HNB, sada iskoristimo te milijarde jer poslije kada se kola zaglave, ne daj Bože sva 4 kotača u blato recesije, to će biti krvavo, Neka se, znači, provedite mjere da HNB aktivno on financira ovu krizu, uz 0%, isplatite helikopterski novac i ovo će biti daleko, izuzetno velika pomoć svima nama. I ono što je posebno važno. Pokrenite velike investicije jer ako ne pokrenete velike javne radove i investicije, neka to bude odmah. Pruga Rijeka-Zagreb. Neka to bude izgradnja u poljoprivredi, hladnjača, sušara, navodnjavanja, dakle nećemo moći funkcionirati tako, to su poslovi na otvorenom, to nisu poslovi na zatvorenom jer nitko danas nije govorio o tim velikim investicijama, to je taj New Deal, on mora biti jer ova ekonomija u ovakvim uvjetima, ona ima elemente državnog upravljanja, ratne ekonomije i nešto tržišta. Hoće li ona trajati još mjesec dana ili više, to ne znamo, ali moramo je već sada implementirati. Dakle, sa najboljim namjerama vam u ime stranke Promijenimo Hrvatsku predlažem, znači da da nadopunite ove mjere, da nas ne zadužujete, imamo svoje akumulacije, imamo svog novca i što se tiče deviza, a posebno kuna i konačno neka HNB po prvi put bude u službi obrane i spašavanja gospodarstva i hrvatskog naroda. Inače, ako ne bude to tako, već odavno nema i neće se moći ni zvati ni hrvatska ni narodna ni banka. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala vam predsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani. Živi zid je kao stranka među prvima podržala samoorganizirane poduzetnike pod geslom "Otpis, a ne odgoda". Sad je vidljivo da je Vlada suočena s .../Govornik se ne razumije./... svojim prvotnog odgovora, oprostite, usvojila većinu prijedloga samoorganiziranih poduzetnika, a ne uhljebničkih organizacija poput Hrvatske gospodarske komore. Ekonomska teorija kaže, sad je vrijeme trošenja i primarne emisije novca. Ako želimo očuvati naše gospodarstvo, ovih 30-tak milijardi pomoći gospodarstvu je nužno, ali treba znati da ove mjere neće polučiti željene rezultate, ako će se odmah poslije krenuti na rezanje plaće. U vremenu kad države izravno dotiraju novac svojim građanima kroz tzv. Helikopterski novac, odnosno kolokvijalno, bacanje novca iz helikoptera, svako smanjenje mase plaće značilo bi neobično kratkovidnost i imalo bi multiplikatorno negativne učinke. Uz mjere pomoći gospodarstvo masa plaća mora ostati ista. Jedino tako možemo održati gospodarsku aktivnost i osigurati brži oporavak. Rezanje plaća može biti samo simbolički na razini predsjednika Vlade, ministara, saborskih zastupnika, članova uprava i nadzornih odbora, ravnatelja ustanova, ali ukupna masa plaća mora ostati na sadašnjoj razini jer o tome ovisi naše gospodarsko preživljavanje. Nadalje, sa žaljenjem možemo konstatirati da nisu prihvaćeni svi zahtjevi samoorganiziranih poduzetnika, ovo je povijesna prilika da se dokinu političko-uglednički odnosi i doprinosi organizacijama poput HGK-a, kao i drugi parafiskalni nameti, što je propušteno. Treba napomenuti, ono što je Stiglitz objasnio u nizu svojih knjiga, a to je kako se mjerama štednje ne može izaći iz krize te kako su takve mjere uvijek i svuda podbacile probijajući i produžujući krizu. To ste najbolje vidjeli u razlikama pristupa krizi SAD-a i Europe kad je SAD, koji je poticao potrošnju iz krize izašao za svega par godina, dok je Europa, a osobito Eurozona, koristeći mjere štednje iz krize izlazile višestruko duže. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada je na redu g. Milorad Pupovac ispred Kluba zastupnika SDSS-a, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre financija. Poštovani kolegice i kolege. Mi smo gledajući ukupno kroz sve što prolazimo sa mjerama koje poduzima Vlada i koje mi ovdje sa većim ili manjim stupnjem suglasnosti odobravamo, pod dojmom onoga što predstavlja najneposredniju, najvidljiviju opasnost, a to je koronavirus. Međutim, ozbiljni znalci, ja ne spadam među njih, mogu se samo pozvati na njih, znaju da svjetska ekonomija bi išla prema svojoj krizi, možda teže nego što je prošla 2008.g. i bez koronavirusa. I zato ću reći da je možda ovo što se događa sa ovom pandemijom kod nas i u svijetu prilika za osvještavanjem, prilika za najdublje i najozbiljnije osvještavanje, da prije nego što bi se dogodila ta kriza, prije nego što bi se dogodio ponovni krah i banaka i financijskog tržišta, se poduzmu akcije koje je neophodno da se poduzimaju. Vlada je do sada u ova 2 koraka poduzela po mišljenju kluba zastupnika, a vidim i većine klubova zastupnika u saboru, mjere koje su razmjerne onome što je neophodno da se poduzme. Čujemo vrlo zanimljive prijedloge što bi trebalo još poduzeti u tom pogledu. Dakle, mi ovaj set mjera g. ministre kao klub podržavamo. Ono što mislimo, a tu ćemo se pridružiti i drugim klubovima, da je važno jeste brzina. Brzina primjene ovih mjera. Dosada iako su neki kolege dramatizirali porast nezaposlenosti, al on nije ni blizu tome što se recimo dogodilo u Americi u proteklih 2 tjedna. Od nekih 150-160 milijuna zaposlenih radnih ljudi u Americi, 6,6 milijuna je u roku od 2 tjedna ostalo bez posla sa perspektivom da se poveća na 9 milijuna zbog odsustva adekvatnih mjera. Prema tome, te mjere treba nastaviti, one su u tom pogledu dobre i treba ih brzo provoditi i ljudi koji u državnom aparatu rade na tome trebaju djelovati promptno, trebaju djelovati pod potpunim nadzorom. Drugo mjesto koje je možda slabo i koje uz ovako dobru mjeru kao što je 4.000,00 odnosno 5.200,00 ukupno sa podmirivanjem doprinosa i poreza od strane države za radnike koji će biti na minimalcu od 4.000,00 jeste nadzor, pa g. ministre poslodavci ne manipuliraju s time, da ne zloupotrebljavaju te mjere, da ne odugovlače s time, da ne poduzimaju mjere smanjivanja plaća ljudi prije ili već dokle su ove mjere na snazi. A znamo za neke slučajeve koji su to već poduzeli. Dakle, primit će mjere, imat će dodatne izvore, ali već poduzimaju mjere smanjivanja plaća svojim zaposlenicima. Treba paziti na to da ne samo na zadržavanje ljudi da ostanu na poslu nego istovremeno treba paziti na to da poslodavci ne poduzimaju mjere restriktivne u pogledu smanjivanja ukupnih plaća koje su dogovorili kolektivnim ugovorom i koriste ove okolnosti ovako kako ih znaju koristit. Što se tiče tema, teme dana poslije o kojoj treba danas razmišljati, a ne čekati da se taj dan poslije pojavi. Sasvim je u pravu i Vlada koja drugim setom mjera koje će biti raspravljane u ponedjeljak fokus pomjera na poljoprivredu. Zašto? Pa zbog toga što je ova kriza pokazala, pa zdravstvena kriza, ekonomski aspekt krize, pokazao na potpunu neodrživost našega društva, naše zemlje kad je po srijedi poljoprivredna proizvodnja i potrebe snabdijevanja poljoprivrednim proizvodima u kriznim okolnostima. I tjera nas na to da se posvetimo tome da poljoprivredna proizvodnja bude obimnija, da poljoprivredna proizvodnja bude kvalitetnija i da poljoprivrednu proizvodnju da bude, kao što su ovdje kolegice i kolege isticali, a podešena tako da se iskoristi sva zemlja koja se može iskoristiti i istovremeno da se poticaji i sredstva za poticaje, ne samo pitanje podijele zemlje nego i pitanje korištenja sredstava za poticaje da se stave pod apsolutni nadzor. Dakle, trebamo državu koja će, kao što je ministar rekao, dugo nismo u ovom ni u saboru, ni u javnosti čuli ono što je ministar rekao u svojem izlaganju nakon premijera, važni su poslodavci, ali važna je i država. Zašto? Zato što svoju regulatornu ulogu, svoju poticajnu ulogu, država u ovim okolnostima i u svim slijedećim okolnostima mora zadržati i mora imati u tom pogledu. Osim poljoprivrede, reći ću pri kraju velike države, zajedničke države koja se nažalost nesretno i tragično raspala, RH je imala suficit u poljoprivredi gotovo 2 milijarde dolara. Danas, danas se borimo za to da je oživimo i doista je prilika da se to uradi. Druge grane gdje mislimo da je iznimno važno da se to napravi jeste građevina. Ovdje je kolega Čuraj o tome govorio, pa neću previše laborirati. Ceste, vodovodi, stanje naših vodovoda u nizu, ne samo sredina za koje poseban interes ima SDSS, povratničkih sredina, sredina od posebnog državne skrbi koje su devastirane u ratnim okolnostima nego i u gradskim sredinama, u vitalnim urbanim sredinama kao što je Zagreb su u takvom stanju da je neophodno da se ulažu dodatna sredstva. To je prilika. Struja, kanalizacija, poseban problem su, a to treba isto tako istaći, zbog depopulacije, zbog slaboga karaktera aktivnosti naših jedinica lokalne samouprave i županija, zapušteni odvodi, zapušteni bunari, koji kad počnu obilnije kiše doživljavaju se poplave koje nanose goleme štete. Sada je prilika g. ministre da se tome posveti pažnja i da to bude neka vrsta elementa u našemu new dilu, u našoj novoj pogodbi koju će država voditi, koju će Vlada, koju ćete vi, koju ćemo mi kao zastupnici inicirati jer to nam treba, kako u poljoprivredi, tako i u građevini i u infrastrukturi. Spominjao sam američku vladu, demokrati i republikanci vode bitku oko toga hoće li tzv. Infrastructure build biti prihvaćen, akt za obnovu i ulaganje u infrastrukturu u SAD-u koliko bi još nekoliko trilijuna golemoga novca donio zato da bi se ekonomija i spasila i održala. Veliki značajni infrastrukturni projekti su u tom smislu važni i za Hrvatsku, ja bih tome dodao i ekologiju. U kom smislu? Ovdje sjede neki naše kolege poput kolega iz Istarske županije koji već godinama biju bitku sa pojedinim odlagalištima otpada, koji su pod kontrolom, koji su dobro vođeni, ali kojima nedostaju dodatna sredstva da bi se mogli u potpunosti sanirati u posebnim klimatskim uvjetima ljetnih mjeseci i ljetnih dana kao što je Kaštijun. Ali koliko je takvih mjesta okolici Rijeke, posebno Viškova, koliko je takvih divljih deponija koje nismo sanirali niti sa europskim sredstvima niti sa vlastitim sredstvima. Sada je prilika da to uradimo. Sad je prilika da kada je riječ o setu zakona koji se tiču turizma, posvetimo posebnu pažnju u vrijeme kada turistička sezone neće biti osobita, ako je uopće u bilo kojoj mjeri i bude. Bit će zavaljujući poticaju koji će država dati da domaći turisti zapravo budu ti koji će otići i koji će iskoristiti priliku da pod povoljnim subvencioniranim okolnostima održavaju turizam na životu, a istovremeno da mogu provesti određeno vrijeme na odmoru što niz godina u posljednje vrijeme nisu mogli. ta područja je također potrebno ekološki sanirati i aktivirati ljude u turističkom sektoru na tom postupku i na tom putu sanacije. Još jednu stvar bih rekao. Što se tiče smanjivanja sredstava odnosno rezanja plaća u javnom sektoru, niko razuman nije protiv toga ukoliko to nalaže potreba, ali istovremeno ako je vjerovati nalazima Instituta za javne financije, uštede koje bi se time dobile ne bi bile velike, ali razumijemo da je potrebno da se podijeli odgovornost. I sasvim sigurno da ni u ovom Saboru ljudi neće biti protiv toga da se ta financijska odgovornost u tom pogledu podijeli. Međutim, imajmo na umu da od broja ljudi koji rade u zdravstvu, a to je 68.000, od broja ljudi koji rade u policijskim poslovima i kao policijski službenici to je 25.000 dobijemo 93.000 ljudi koji bi automatizmom uz vojsku bili izuzeti iz takvih mjera. Što bi ostalo? Ostalo bi 137.000 iz javnoga sektora ukupnoga. Dakle to bi se gotovo prepolovilo, ta očekivanja, nemojmo imati ne realna očekivanja u tom pogledu. Ovdje je netko, kolegica iz Živog zida govorila o potrebi očuvanja potrošnje i treba je očuvati. Javni sektor je bio jedan od izvora očuvanja potrošnje. Mirovine su bile jedan od izvora očuvanja potrošnje. Ja nisam ekonomist i kada ovakve stvari govorim svjestan sam rizika da ne znam sve druge parametre koji nešto mogu utjecati, ali kada donosimo odluku u tom pogledu treba iznimno paziti i na to da nam je znanost i da nam je obrazovanje također razvojna snaga. U kom smislu razvojna snaga? Pa vidimo sada. Da imamo Imunološki zavod imali bismo vlastite lijekove, da imamo Institut u Plivi kao što smo ga imali, imali bismo vlastite lijekove. Ali što smo prvo uništili? Prvo smo uništili to. Zbog čije pameti? Pa ne zbog naše pameti nego zbog odsustva naše pameti, a zbog nečije tuđe pameti kojima je to išlo u prilog i ide još uvijek u prilog. I tu komponentu primijenjenoga u istraživanjima treba čuvati i treba razvijati. Ali nije moje da sada govorim previše o tome, ono što bih ja samo mogao kao zastupnik i kao pripadnik Akademske zajednice kazati da je vrijeme, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege da mi iskoristimo potencijale koje ima naša Akademska zajednica za to koju vrstu ekonomsko socijalnog razvoja želimo da ima ova Hrvatska. Mi ne uvozimo samo najveći dio hrane u supermarketima, mi nažalost uvozimo najveći dio ideja, najveći dio mišljenja, najveći dio toga kako se trebamo ponašati i što trebamo činiti toga što drugi misle da je dobro za nas. A sada je vrijeme poštovane kolegice i kolege da mi počnemo misliti što je dobro za nas. Zato država treba biti ključno sredstvo, ključan instrument u iznalaženju toga. I ja bih ako smijem na kraju ovoga rekao neće nekoliko desetaka milijuna kuna biti veliki izdatak za državu ako ih osigura za nekoliko grupa istraživača multidisciplinarno sastavljenih koji će se baviti istraživanjem takvih potencijala i takvih mogućnosti u Hrvatskoj. Na kraju, gospodine ministre nešto što je pro domo sua dakle stvari kojima se bavimo kao stranka zajedno sa ostalim zastupnicima nacionalnih manjina, brdsko-planinska područja, otoci i područja gdje žive pripadnici nacionalnih manjina, posebno oni koji idu kroz programe triju ministarstava, Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva ne bi smjeli biti ne samo suspendirani, nego ne bi smjeli biti reducirani. Tim ljudima ta sredstva su nasušna potreba, a istovremeno su način kako se mogu očuvati radna mjesta, radne aktivnosti u obnovi infrastrukture u općinama, u poticanje OPG-ovima i istovremeno i u poticanje obrtima. Kolegice i kolege, poštovani gospodine potpredsjedniče hvala vam. Idemo dalje gospođa Anka Mrak Taritaš govorit će u ime Kluba GLASA-a. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre kolegice i kolege, nama u Klubu GLAS-a je izuzetno drago da su ovi prijedlozi Vlade došli na raspravu i oni daju nadu mnogobrojnim poduzetnicima i obrtnicima u Hrvatskoj da neće nužno morati staviti ključ u bravu jer da situacija nije baš tako bezizlazna. Prvenstveno nam je drago da se međusobno slušamo, ovo je vrijeme kad se ne smijemo rukovati, ne smijemo se zagrliti, ne smijemo sjediti jedni blizu drugima, ali ono što zaista bi trebali moći činiti, a to je slušati jedni druge više nego što to inače činimo. I ne samo slušati nego uvažavati i savjete i mišljenja i kritike, pogotovo ako su one mnogobrojne i dolaze iz različitih izvora. Takva situacija je bila npr. s pitanjem poreza i doprinosa i mi iz GLAS-a kao i veći dio oporbe, ali i ekonomski stručnjaci kao i udruženja obrtnika i poduzetnika upozoravali smo da bez otpisa obaveza dok traje zabrana rada ili značajni pad aktivnosti zbog korone sve druge mjere nemaju smisla. Mi jednako tako razumijemo da su mjere koje će se morati poduzeti izuzetno skupe i da će značiti veliko opterećenje za državni proračun, mogući rad, deficit i zaduživanja, ali iskreno rečeno nije da imamo nekog izbora. 100-tine tisuća ljudi na burzi i upropašteno gospodarstvo ne bi nas ništa manje koštalo od ovih mjera tim više što će ova epidemija u jednom trenutku prestati i tada moramo biti spremni u niskom startu za ponovno pokretanje gospodarskih aktivnosti u punom obimu. Po mogućnosti da nadoknadimo barem dio onog što gubimo sada u ovom posebnom režimu. Pokazuje se još jednom i mislim da to treba posebno naglasiti koliko je važno da smo država članica EU. Virus ne poznaje granice, ni države, ni epidemiju imali bismo i ovako i onako, ali da nismo članica bilo bi nam teže doći do sredstava iz fondova koje se na razini unije upravo formiraju za prevladavanje ove korona krize. Nakon prvotnog kratkog nesnalaženja i pomalo sporog starta, EU u ovom trenutku ozbiljno radi na prikupljanju i dijeljenu novca za ublažavanje krize. Podjela tereta, solidarnost među članicama i pomoć onima koji su najviše nastradali u temeljima su ideje europskog ujedinjavanja i preduvjet očuvanja prostora blagostanja i napretka koji s mukom gradimo u Europi. Važno je da se poruka čuje i da se rezultati programa vide, a ja sam sigurna da se vide i u Hrvatskoj i da cijeli set ovih mjera koje Vlada predlaže ne bi bile moguće bez oslonca EU. Ipak, već sada vidimo da moramo biti spremni preispitivati mjere koje se uvodi i njihove učinke. Ovo je svima nama nova situacija i nema savršenih odgovora na svako pitanje. To nije predmet današnjeg zakona, ali ja koristim priliku da upozorim Vladu da na neke stvari treba razmisliti. Jedna od takvih stvari je i odredba da se na mjere ne mogu prijaviti oni koji imaju otvorena dugovanja prema državi. Ovo nisu mjere poticaja za izvrsne u normalnim okolnostima pa da je razumljiv uvjet nepostojanje dugovanja. Ovo su mjere za preživljavanje. Prvenstveno očuvanja radnih mjesta. Pa čini nam se da nema razloga da postavimo tako visoke uvjete. Ono što je zadaća, spasimo tvrtke, spasimo radna mjesta, dugove nitko ne treba otpisivati i kad korona prođe treba ih naplatiti. Uostalom ako te tvrtke propadnu i onako nećemo uspjeti vratiti dugove. Drugi uvjet koji nam se iz prakse posljednjih tjedana čini loš, je da direktori i prokuristi tvrtki nemaju pravo na naknadu minimalne plaće. Slično kao i s poreznim dugom ovo nije situacija da spašavamo tvrtke od lošeg upravljanja njihovog menadžmenta nego od poremećenih okolnosti na koje nikako nisu mogli utjecati. Nema razloga da onima koji brinu o radnicima koji isto tako žive od poslovanja tvrtke i sad su bez prihoda uskratimo pravo na naknadu minimalne plaće. U Hrvatskoj ima veliki broj obiteljskih tvrtki u kojima su npr. i muž i žena ostali bez ikakvih prihoda jer su zaposleni na određenim pozicijama. Još jedna tema na koju bih htjela upozoriti i mislim da je jako važna. Radi se o organizacijama civilnog društva i kulturi. Ograničavanje rashoda i korištenje sredstava znači da će sva programska sredstva za kulturu i udruge, pa čak i oni koji se bave socijalnim programima i bez kojih sustav socijalne skrbi ne može funkcionirati npr. sklonište za žene žrtve nasilja biti smatrana troškom koji nije nužan. to zaista tako moramo biti vrlo oprezni i ne dozvoliti da se nešto takvo dogodi. Već sam prošli tjedan ovaj vrlo visoki dom upozorila na problem psihosocijalne pomoći djece i mladima gdje su u programima u potpunosti stali što može imati nesagledive posljedice za najranjivije članove našeg društva. Jednako tako, ja znam da nismo Njemačka, ali u okvirima vlastitih mogućnosti trebali bi razmisliti o načinima kako pomoći kulturi u RH. Ono što je sigurno je da ne smijemo dozvoliti da se programi u kulturi koji su potpuno i djelomično izvršeni ne plate. Tim više što su javne institucije u vlasništvu države i jedinice lokalne samouprave već sada među najvećim dužnicima prema samostalnim umjetnicima i prekarnim radnicima, a sad prijeti opasnost da se ti dugovi pod izlikom korone zabetoniraju. Prema informacijama koje je do nas došlo, npr. HNK Split je vanjskim suradnicima dužan oko 3 milijuna kuna. Kulture nam je na ledini i o njoj se moramo brinuti ozbiljnije i jačim mjerama. Jedna od tema koju valja spomenuti i koju valja naglasiti, to su oni naši famozni parafiskalni nameti. Tih parafiskalnih nameta se svaki put pokušavamo riješiti, imamo različite programe, različite projekte, pa se onda hvalimo da smo ih ukinuli ili riješili, ali to nismo nismo napravili. Ja ću tu spomenuti par parafiskalnih nameta i mislim da zaista treba o tom razmisliti. Recimo, plaća se za provjere dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, plaća se za potvrdu o suglasnosti i evidenciji tipa vozila traktora, plaća se za provedbu postupka stručnog pregleda i odobrenja šumsko gospodarskih osnova. Nakon potresa u Gradu Zagrebu smo imali i imamo još uvijek jedan vrlo zanimljiv prikaz što znači kada administracija i ima parafiskalne namete i ne želi se prilagoditi novim okolnostima. U zgradama bez obzira da li je bila šteta od potresa ili nije bila nikakva, u tom velikom strahu su ljudi često po uputama zatvorili plin i sad taj plin treba pustiti jer vidimo svi da je hladno vrijeme i zgrada je u redu i ništa nije bila oštećena potresom, Plinara je rekla okej možemo pustiti to, al morate platiti 3.000,00 kn. Pitanje je za što se inače plaća tih 3.000,00 kn za puštanje plina, a onda naravno pod utjecajem javnosti to su malo smanjili. Ali dopustite samo da vam ispričam jednu priču koja će pokazati što znače uopće parafiskalni nameti i što znači kad se ljudi nisu spremni prilagoditi novim okolnostima. Jedna zgrada na Folnegovićevom, zatvoren je plin. Zgrada nije ni najmanje oštećena u ovom potresu jel je rađena iza '65. i kvalitetno napravljena, čak nema ni napukline na, na farbanju. U toj zgradi je jedna familija ustupila stan koji ne koristi familiji koja je, koja je njena nekretnina neupotrebljiva, koji se tamo smrzavaju. I odu u Plinaru i Plinara kaže okej, ali da bi vam mi pustili plin morate imat potvrdu statičara da je zgrada upotrebljiva. Odu tamo gdje se izdaju potvrde statičara, statičari u Gradu Zagrebu od nedjelje, ponedjeljka, više ne rade jer je zaista to bilo neorganizirano i ta zgrada u Folnegovićevom još uvijek nema plina. samo pokazuje u kontekstu parafiskalnih nameta koji jako volimo ovaj govoriti o njima, se pokazuje kako to u naravi funkcionira u jednim okolnostima za koje nitko nije mogao ni u najluđem snu predvidjeti da će u istom trenutku Grad Zagreb zadesiti i koronavirus i onda potres. Ali ja bih iskoristila još ovih par minuta. Ono što u ovom trenutku moramo razmišljati, moramo razmišljati o budućnosti. Moramo se svi zajedno zapitati da li ćemo iz ove krize uspjeti izvući neke pouke za budućnost. Ne govorim o onim jednostavnima, npr. koje smo sad već svladali, svi peremo ruke. Govorim o poukama kakvo gospodarstvo želimo. Što nam je važno, u što treba ulagati. Ova situacija opet nam je pokazala kako je opasno biti pretjerano ovisan o uvozu dok vlastiti kapaciteti stoje neiskorišteni. Pokazala je i da je opasno u tolikoj mjeri da RH ovisi o vrlo osjetljivoj, nepredvidivoj i krhkoj djelatnosti kao što je turizam. Pitanje je, hoćemo li konačno smoći snage da i na razini države i na razini sustava znanosti, ali i u ozbiljnim tvrtkama u ovoj zemlji više ulažemo u istraživanje i razvoj. Skladišta, prodaja, distribucija, turizam, ugostiteljstvo. Sve su to važne djelatnosti, ali nisu dovoljne. RH je mala zemlja, ali to nikako ne znači da nemamo snage i da se, i ne bi trebali ugledati u one koji kroz istraživanje i razvoj stvaraju snažne temelje dugoročnog održivog gospodarstva koje stvara ozbiljnu dodanu vrijednost. Moramo se pitati hoćemo li konačno naći snage da se uključimo i to samo ne da se uključimo nego da zaista provodimo i zelenu ekonomiju. Ne samo zato što je zelena, ja mislim da potrebu očuvanja okoliša u ovom trenutku uopće ne trebam dodatno objašnjavati, ali zelena ekonomija je i moderna ekonomija, ona koja može napraviti ozbiljan korak prema sutrašnjici, na kojoj možemo temeljiti dugoročnu stabilnost, kvalitetna radna mjesta za visoko kvalificirane ljude i trajnu mogućnost da naše proizvode izvozimo na najzahtjevnija tržišta. Hoćemo li konačno smoći snage da podržimo i razvijemo domaće proizvođače hrane, od malih OPG-ova do najvećih kompanija? Ova situacija pokazala nam je koliko je to važan dio naših svakodnevnog života, ali i našeg dugoročnog razvoja i stabilnosti. Domaću industriju hrane treba razvijati ne zato jer se želimo zabarikadirati u svoja 4 zida nego zato što je to potpuno iracionalno i nerazumno da vlastite resurse ne koristimo potpuno i do zadnjeg milimetra. Ovaj koronavirus, a u Gradu Zagrebu koronavirus i potres, trebalo bi nam biti pouka za budućnost. Mi bi se sad već trebali pripremati za dan poslije, dan poslije želimo da dođe što prije. I nemojmo nikad zaboraviti ovu situaciju koju nitko nije ni u najluđim snovima mogao predvidjeti da će biti, ali iz ove situacija moramo još nešto naučiti. Naučiti da se strukture javne uprave, strukture vlasti moraju imati mogućnost prilagodbe. Mogućnost prilagodbe znači da odmah možete reagirati na promjene koje jesu, da odmah možete reagirati na glas javnosti, na glas razuma, na glas struke. Tako i mi ovaj set mjera koji sam ja nazvala Travanj 1.0 doživljavamo. Ja, nekako mi se čini, nama u Klubu GLAS-a se čini da bi uskoro trebao doći i set mjera Travanj 2.0. Jednostavno ne smijemo dopustiti da dan poslije Hrvatska bude spaljena zemlja. Ono što nam je važno i u ovom trenutku podržavamo ovaj set mjera kojim Vlada osigurava radna mjesta i to moramo osigurati i o tome moramo veliku energiju, ali moramo i energiju i trud i za neke druge stvari koje će nam dati mogućnost da budemo jedna razvijena demokratska država, da nam je demokracija izuzetno važna i da nam se kroz zakone nekako ne provuku neke stvari koje se onda, kada ćemo krenuti iz ove korone, normalno funkcionirati, kojeg ćemo se onda teško riješiti. Hvala lijepo.

o paketu zakona koji je na dnevnom redu g. Hrg ispred HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege, potpredsjedniče Vlade. Kad govorimo o onome što je Vlada napravila u ovih mjesec dana kako nas trese ova kriza i još uz to i potres onda možemo reći da je ona bila jako budna, da je reagirala promptno, da je reagirala brzo i da je povlačila poteze koji su u tom trenutku bili mogući u okvirima s kojima raspolažemo. Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a podržava sve prijedloge ovih zakona, podupiremo apsolutno nastojanja ljudi koji kontroliraju postupak i sve procese ove krize i želimo da uspijevaju u tome na ovakav način kao što rade sada i dalje, naravno na čelu sa premijerom kao predsjednikom Vlade. Okretanje prema ljudima, prema zaposlenima i prema poduzetnicima realno gledajući nema nikakvu alternativu, a kad govorimo o sredstvima koja se oslobađaju i koja država vraća, dakle svojim građanima i svojim poduzetnicima koji su ta ista sredstva i uplaćivali i opet će nakon krize uplaćivati, onda moramo govoriti o bruto iznosu obzirom da se radi ne samo o neto 4.000,00 nego se radi o doprinosima koji na to idu, a to je negdje 5.825,00 kn. I europska politika u krajnjem slučaju je usmjerena, po najnovijim informacijama, upravo očuvanju radnih mjesta i spašavanju poduzetnika. Ono što u ovo vrijeme krize se često spominje i na što se često vraćamo, a uvijek se vraćamo u ovakvim situacijama na ishodište svega, vraćamo se na selo, vraćamo se na proizvodnju hrane, vraćamo se u krajnjem slučaju na najvredniju proizvodnju bez koje nitko ne bi mogao živjet, bez hrane nema života, onda razmišljam i ovdje iznosim na glas nešto što mi nije logično ni prije, a sada mi je još manje logično. Dakle, u vrijeme ovakvih situacija kada ipak radimo brže, kada smo na neki način efikasniji, kada smo svi ipak koliko toliko skloni da se stvari što brže rješavaju, moramo probat pronaći rješenje, razmisliti da li je proces kada je smanjen PDV na ugostiteljske usluge u restoranima i hotelima, da li nije moguće uvesti i onaj paralelni proces da se uvjetuje te iste restorane da moraju imati barem 60% hrvatskih prehrambenih proizvoda na svojem meniju. Ako već se daje neka olakšica neka onda ona završi opet u RH, neka završi opet u proizvodnji. Znam da smo mi određeni kao država za kapitalistički sustav, znamo za slobodu trgovanja, ali isto treba razmislit, a vezano je na ovo sve skupa što se sad događa i sa prodajom poljoprivrednih proizvoda i problemom sa tržnicama koji će se, ja vjerujem, u narednim danima također riješit, pronaći će se neko rješenje, da li stvarno nije moguće trgovačke centre obvezat, ograničit, odredit, da moraju na svojim policama imati određeni postotak hrvatskih proizvoda. Mislim da je ovo vrijeme kada će se sve te stvari ponovno vraćat na stol kada svaka zemlja štiti u principu svoje interese, svoje granice, svoje građane i da će se morat o takvim stvarima početi ozbiljnije razgovarat za ono što nam dolazi sutra. Mi danas imamo situaciju da nam predsjednica Europske komisije poručuje da se novac od 100 milijardi EUR-a u zemljama EU troši na troši na ono što je najpotrebnije, prvenstveno na očuvanje radnih mjesta i gospodarstva, naravno i na zdravlje, ono je na prvom mjestu, bez obzira za koju je namjenu. U redu? Mislim da moramo tako to gledat, ali također moramo gledati što nas čeka kad ova kriza završi. Kako ćemo pokretat gospodarstvo? Bez javnih investicija sa javnim novcem bit će vrlo teško i morat će se vrlo dobro odvagnuti koji su to projekti od kojih će se odustajati da bi se u onoj fazi iza te iste pokretalo da bi se stvarala nova vrijednost, da bi ljudi mogli zaraditi svoju punu plaću kad se stvore uvjeti za to. Možda je ovo vrijeme kada treba ubrzati proces i postupke javnih nabava. Vrijeme kada su države ipak koliko toliko zatvorene u svoje okvire, možda je ovo prilika da više naših poslodavaca dobiva poslove na javnim nabavama, da nemaju toliku konkurenciju izvana uz dužno poštovanje i otvorenom tržištu i svemu, ali realno gledajući kao što sam rekao ovo je vrijeme kad ipak najvećim dijelom gledamo svi sami na sebe. U krajnjem slučaju vjerujem da će Vlada pronaći i nove mjere, da ćemo ići i dalje u ovom pravcu, da će dobro kontrolirati proces i vjerujem da će se strateški i dugoročnije promišljati i da ćemo vrlo brzo imat neke pravce, smjernice što nakon krize, kako se onda izvlačiti, kako ići izvan toga. U svakom slučaju s ove govornice stalno treba govorit jedno te isto, pozivati na najveće moguće zajedništvo, najveću moguću potporu onima koji se dnevno oči u oči bore sa ovom krizom i ukazivati i upozoravati na ono što je najvažnije, ali uvijek da bude na dobrobit ljudi koji žive u RH. Sa tim porukama, ponavljam, naš klub će podržati ove prijedloge zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada će g. Marin Škibola govoriti u ime Kluba zastupnika nezavisne liste mladih. Izvolite. Hvala. U ovim izazovnim vremenima treba odlučno djelovati i koristiti sve političke alate kako bi se sačuvala ekonomija. RH je i prije ove krize imala velike gospodarske probleme. Danas se mi možemo ovdje nadmudrivati da li je BDP rastao za 1%, 2% ili 2,9% međutim, pokazatelj da su hrvatski građani nezadovoljni se vidio na svakom koraku kroz manifestaciju da mnogi mladi ljudi su potražili svoju budućnost u nekim drugim državama članicama EU. Na sastanku koji se održao u Banskim dvorima zagovarao sam olakšavanje proračunskih disciplina određenih masterškim kriterijima i danas imao upravo jedan takav prijedlog, znači više se ne gledaju toliko predproračunske discipline, mislim da je to dobro, to je jedini način kako se može prebroditi ova kriza. Tim smjerom su krenule i ostale države članice EU, dobro da je krenula i Hrvatska. Zašto to govorim? Zato što ovo razdoblje iziskuje mnogo veću državnu potrošnju. bez veće državne potrošnje nemoguće je servisirati ekonomiju u ovom, u ovom momentu. Ono što me razočaralo je da nisu se vidjele te solidarnosti, znači nema zajedničtva EU, jer često se propagira u javnosti to zajedništvo, solidarnost, kako države članice jedne druge podržavaju. Međutim, mi vidimo da se tu EU također podijelila. Čelnici 9 zemalja članica među kojima su Italija i Francuska zatražili su nedavno u pismu upućenom predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu da se omogući izdavanje zajedničkih obveznica kojim bi se financirala znači potpora zdravstvenim sustavima u borbi protiv korona virusa te da se pomogne gospodarstvima. Njemačka, Nizozemska, Finska i Austrija usprotivile su se takvom modelu, tako da se tu i u tom ekonomskom smislu vidi podjela ponovno. I prije je bila podjela između sjevernih država članica i južnih država članica koje su po prirodi više zadužene, ali i sada i na ovom pitanju vidi se jedna ogromna podjela. Nije to samo po pitanju tih korona obveznica tu je također bio i tranzit, otežani tranzit i otežane mnoge druge prohodnosti. Hrvatska bi sada trebala iskoristiti svoju prednost što nije članica euro zone, znači to je sve paradigma u očima promatrača. Premijer je rekao da je to nedostatak i vi više gledate na tom planu, ja to vidim kao prednost što Hrvatska nije članica europske Iz tog razloga što sada HNB može snažnije intervenirati u ekonomiju na način ex nihilo, tj. primarnom emisijom gdje će centralna banka stvarati novac i proslijediti ga na račune građana i malih i srednjih poduzeća. Upravo tako nešto je napravio Trump, upravo u tom smjeru su krenule i neke druge države smatram zaista da bi trebali koristiti monetarne alate kada ih već ne koristimo u periodu normalnog stanja, pa bar u ovom periodu krize ajmo koristiti monetarne alate koje imamo. Znači imamo našu centralnu banku, imamo tu privilegiju, jer druge države članice euro zone su se odrekle tog monetarnog suvereniteta i moraju za sve pitati Europsku komisiju, moraju se sa svime konzultirati sa Europskom centralnom bankom. Mi imamo tu jednu privilegiju da ne moramo. Tako da evo ovo je apel isto i za guvernera Vujčića, da krene u tom smjeru i neka se pomogne poduzećima i gospodarstvu na taj način. Bojazni od inflacije ne treba biti zato što se može regulirano puštati novac u opticaj, znači da se ima kontrola nad tom inflacijom. Inflaciju od 2 do 3% to je pozitivna inflacija ona neće imati nikakve negativne efekte na ekonomiju. Isto tako i privatne banke mogu također stvoriti inflaciju, znači i privatne banke kroz multiplikaciju kredita i depozita kroz kreditnu ekspanziju također mogu stvoriti inflaciju. Prema tome, bojazan da će centralna banka zato što ima mogućnost kreacije novca stvoriti inflaciju je jednostavno promašeni argument jer privatne banke uvijek imaju mogućnost stvoriti inflaciju kroz povećanju kreditu, kreditnu ekspanziju i kreditnu emisiju. Također jednom prilikom sam vas bio pitao kojim bankarskim institucijama Hrvatska je najviše dužna. I nažalost nisam dobio odgovor na to pitanje, a to me jako zanima. Znači, jako me zanima kojim bankama Hrvatska služi. Jer znamo da onaj koji daje novac je iznad onoga koji prima novac. Ako mi ne znamo koji su vjerovnici Hrvatske znači imenom i prezimenom da znamo koje bankarske institucije su najveći vjerovnici inozemnog javnog duga. To je ono što mene interesira, a vi mi ne želite dati odgovor na to pitanje. Ja želim znati kome Hrvatska služi, želim znati tko ima najveći utjecaj na našu ekonomiju. Također, evo vi ste izabrali taj put zaduživanja. To po meni nije mudar put. Razgovarate tko će vas više zadužiti, znači tu normalno uvijek se te međunarodne financijske institucije nude. Tu imamo međunarodni monetarni fond koji je poznat da uvijek nudi pomoć u tim okolnostima, ali mnoge države imaju negativna iskustva sa međunarodnim monetarnim fondom jer on u momentu kada treba novac dati, on će dati novac, međutim onda traže različite druge mjere od države da se provode, a to su često a to su često mjere dizanja poreza, nameta, otpuštanja u javnom sektoru, deregulacija, znači maksimalna deregulacija gdje država neće imati nikakvu ulogu. To su te mjere koje onda te međunarodne financijske institucije traže i ja smatram da si ne bi trebali dopustiti situaciju da jedan dan budemo ucijenjeni od tih financijskih institucija više nego što danas jesmo ucijenjeni. U zadnje vrijeme mogao se primijetiti taj jedan sukob između javnog i realnog sektora. To nije dobro, nema potrebe za tim jer su i jedan i drugi sektor esencijalni. Država mora maksimalno pomoći poduzetnicima, što je jednim dijelom i napravila, ali se ne smije ići na rezanje plaća u javnom sektoru zato što plaće u javnom sektoru su ionako male, imali smo i prije ove krize mnoge prosvjede medicinskih sestara, znači zdravstvenih djelatnika, prosvjede policije, prosvjede učitelja, Vlada je nešto i napravila za učitelje i sad zamisli da se mora ponovo reducirati to što im je i poraslo. Tako da, sredstva se treba tražiti na nekim drugim mjestima, centralna banka je jedan od tih mogućih rješenja, ali ne kažem da ne treba napraviti i reformu lokalne samouprave, to svakako treba učiniti, međutim, HDZ i SDP godinama izbjegavaju napraviti tu jednu reformu lokalne samouprave iako struka jasno i nedvosmisleno govori da je to nužno napraviti. I sad kad vi imate situaciju, npr. evo dok je koronavirus, sluša se struka, mediji su se skroz skoncentrirali na to što struka govori, ono kontinuirano u javnom prostoru je samo koronavirus, međutim, kada struka kaže treba provesti reformu lokalne samouprave, vi to ministre znate da to treba napraviti, e onda se tu struka ne sluša, onda se javljaju ti partikularni politički interesi dvije najveće stranke koje stopiraju stopiraju tako nešto. Znači, ako ste uopće razmišljati da treba rezati u javnom sektoru, nemojte ići u tom smjeru nego napravite reformu lokalne samouprave. A u konačnici, bilo je tu i dosta tih nekih demagoških, populističkih mjera, a smatram da jedna mjera koja nije demagoška i populistička jest mjera gdje bi i političke stranke sudjelovale u ovoj krizi na način da se 50% novca koji ide iz državnog proračuna za političke stranke uloži u neka druga, u neke druge segmente koji bi sada doprinijeli u ovoj krizi. Znači znamo da HDZ i SDP dobivaju milijune i milijune iz državnog proračuna, a što će im sada svi ti silni milijuni, znači neka se odreknu jednoga dijela i neka na taj način pomognu se mali poduzetnici i srednja poduzeća. Kada su medicinske sestre prosvjedovale ispred Vlade, onda im niste pljeskali s prozora tamo, ministre. A danas, kada vidimo koliko je velika uloga tih zdravstvenih djelatnika, e danas im plješćete sa prozora. A zašto niste ih izašli pozdraviti kada je bilo tamo na tisuće medicinskih sestara pred Markovim trgom. Onda niste imali sluha i razumijevanja, a danas kao svi plješću i evo. Kada su oni nama potrebni onda i vi iz Vlade tamo izlazite, plješćete. Pa nije problem im dat podršku, super je da su se ljudi okupili i da su im dali podršku, ali treba dati podršku tim zdravstvenim djelatnicima kada je njima potrebna. Kada treba obraniti neka njihova prava. Kada im treba dati veće plaće, onda treba biti solidaran sa njima, a ne sada kad su ti zdravstveni djelatnici nama potrebni. Trebate osmisliti model kojim bi oporezivali poslovne banke. Njima je do sada sustav najviše pogodovao i izgleda da će one imati najviše koristi od ove krize u budućnosti jer će mnogi biti prisiljeni nakon ove krize zaduživati se kod tih poslovnih banaka. One jesu u jednom dijelu pristale na neke mjere, znači moratorije, itd., ali ali to je nedovoljno, znači oni moraju i u financijskom smislu doprinijeti ovoj krizi jer zapravo Hrvatska je za njih El Dorado. Oni izvlače milijarde iz našeg sustava, šalju te milijarde svojim bankama majkama i ne servisiraju ekonomiju na način na koji bi trebali. Znači još se ponašaju, krše zakon u RH putem kreditne emisije tih švicarskih franaka što je bilo, znači imamo tu različite ilegalne također, kreditore koji su paradirali u Hrvatskoj, treba kazniti te banke. Znači treba ih jednostavno kazniti i izvući novac od njih, ako su oštetile građane i ako su pokrale ljude. Pa ne treba imati kompromisa prema njima, prema onima koji koriste svaku priliku da bi uzeli i zadnju kunu iz džepa. Oni su ti koji imaju najviše i zapravo društvu trebaju dati također, najviše. Jednostavno je to smjer kojim bi se trebali povesti jer raslojavanje društva u svijetu, znači na što bogatije i na one koji su toliko siromašni da ne mogu zadovoljiti neke elementarne potrebe je ogromno, znači to raslojavanje je ogromno i imam dojam da će nakon ove korona krize biti još veće jer najveći udarac je na mala i srednja poduzeća, na obične radnike, a oni koji imaju ogromni kapital, a to su te velike korporacije, financijske institucije, različiti špekulanti, oni će zaraditi na ovoj krizi, a ako neće zaraditi, sigurno će izdržati i iskoristit će ovu krizu da prošire utjecaj, iskoristit će ovu krizu da na tržištu se rašire i kupe ono što mogu kupiti kada cijene dionica, vidimo kako na burzama padaju te cijene i dionica, tako da one će sigurno iskoristiti tu mogućnost koju trenutno imaju. Medijima imaju jako veliku ulogu i apeliram da se ne stvara klima straha jer u toj klimi straha, dok se ljudi boje jednostavno prihvaćaju svakakve mjere i imam dojam da se i koristi taj strah ljudi i zato nam je i došao taj Zakon o elektroničkim komunikacijama gdje bi se pratio svaki čovjek. To u normalnim okolnostima nema šanse da bi to društvo prihvatilo, ni ovako građani to ne žele prihvatiti, ali vidim da se to gura, vidim da se s time pokušava. I zato apeliram na medije da ne stvaraju strah, neka izvještavaju pozitivne vijesti i neka se ljudi ne boje, neka budu oprezni, neka kritički razmišljaju i neka ne vjeruju sve što im se servira jer u konačnici ćemo imati jednu tiraniju i apsolutnu kontrolu. Hvala. Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Emil Daus koji će govoriti u ime Kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a. Izvolite.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Jedan sićušan virus, kako mi dole kažemo jedna mala beštija mijenja svijet, mijenja način života ljudi, njihove potrebe, prioritete, gospodarsku sliku, a kako stvari stoje vjerojatno će uskoro polako početi mijenjat i geopolitičku kartu svijeta. I toj maloj beštiji nije važno da li je u Španjolskoj, da li smo mi u Italiji, u Hrvatskoj, da li smo iz Zagorja, Dalmacije, Slavonije iz Istre, a još manje da li smo u HDZ-u, SDP-u, IDS-u ili nekoj drugoj stranci. Taj virus bira kako će on, koga će on, a zdravstvena struka još uvijek ne zna pravi odgovor kako ga zaustaviti. Ali zato sve ono što struka zna radi jako dobro i to treba još jednom pohvaliti i treba im zahvaliti, zahvaliti djelatnicima u zdravstvu, policiji, vatrogastvu, ali i radnicama u trgovinama, dostavljačima te svima onima koji se ovih dana žrtvuju. Treba pozdraviti i dobar dio onoga što je Vlada predložila u ovom drugom paketu mjera pomoći gospodarstvu. Rezultat je to slušanja, uvažavanja, prijedloga struke, gospodarstvenika onih političkih opcija koje su odgovorne i svjesni situacije te koje su svojim prijedlozima pokušale pomoći. Zato nam je drago da je Vlada prihvatila mjere o kojima smo govorili još prije dva tjedna. Treba učiniti sve da se izbjegnu masovna otpuštanja radnika i vjerujemo da ove mjere idu u tom smjeru. Još jednom napominjemo da će se IDS u ovoj kriznoj situaciji ponašati politički odgovorno i dati će svoj doprinos kao što je to činio i do sada i to ne samo podrškom ovim mjerama, već i prijedlozima kako to sve zajedno učiniti još efikasnijim. Vidimo da se prepoznala potreba za pomoć poljoprivredi, pozdravljamo to, ali smatramo da je trebalo još malo više hrabrosti i odlučnosti. Kolegice i kolege uz pitku vodu hrana je ono zbog čega će se voditi ratovi u budućnosti. Bez svega ostalog se može preživjeti, bez vode i hrane ne. Naša zemlja ima sve što je potrebno da zadovolji svoje potrebe za vodom i hranom čak i više od toga. Sada je vrijeme da tu šansu iskoristimo. Zato danas kada se još uvijek ne zna do kada će sve ovo trajati, vlastita proizvodnja hrane ključan je odgovor na pitanje, kako preživjeti vrijeme krize u koju ulazimo. Predložene mjere su dobrodošle, ali one su privremen. Potrebno se odvažiti i donijeti i one dugoročne. Ovo je trenutak kada se donose čvrste državničke odluke, a jedna od njih je hitna, produktivna i svima jasna agrarna reforma koja će omogućiti da svatko tko želi proizvoditi hranu ima osigurano zemljište za tu proizvodnju, da postoji zagarantirani otkup poljoprivrednih proizvoda što daje sigurnost poljoprivrednom proizvođaču i da se pomogne onim trgovinama koje prodaju hrvatske poljoprivredne proizvode i proizvode hrvatskih proizvođača. Time se rješava pitanje osiguranja hrane našim građanima, pitanje zapošljavanja domaće radne snage u trenucima rasta nezaposlenosti, proizvodnja kontrolirane visokokvalitetne prirodno uzgojene hrane na do sada ne kontaminiranim površinama, stavljanje u funkciju stotine tisuća hektara neobrađenog i zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u RH kako državnog tako i privatnog i uspostavu poljoprivredne proizvodnje kao temeljne primarne proizvodnje koja na sebe veže sve ostale djelatnosti. Ako se mogu donijeti posebne mjere za rat protiv korona virusa koje nisu baš prihvatljive u normalnim okolnostima, ako se mogu donositi posebne porezne mjere koje nisu baš prihvatljive u normalnim okolnostima, ako se ozbiljno razmišlja o praćenju građana putem mobilnih uređaja što je nedopustivo i u izvanrednim okolnostima tada se sigurno mogu donijeti i posebne mjere za rat protiv nezaposlenosti te potencijalnog siromaštva i gladi koje prijeti. S obzirom na to što se trenutno događa u svijetu, a uzevši u obzir i velike klimatske promjene posljednjih godina te sve ono što će iz toga proizaći mi moramo stvoriti nezavisnost o uvozu hrane u RH. Sada imamo veliku priliku za to. Smatramo da u ovakvoj situaciju kao što virusu nije važan svjetonazor pojedinca ni nama ne smije to sada biti važno ako želimo pobijediti njega i sve izgledniju veliku gospodarsku krizu koja će uslijediti. Zato apeliramo na Vladu da i dalje sluša svih te da ono što je dobro i realno doda ovim mjerama. Zajedno smo jači, a mi želimo pomoći. Također očekujemo da nakon što se usvoje ove mjere ponovno budemo spremni i uskoro brzo reagiramo tamo gdje je potrebno jer kako su brze promjene pravila uzrokovanih virusom tako moraju biti brze i reakcije države, posebno prema gospodarstvu i socijalno osjetljivim skupinama društva. Iz tjedna u tjedan trebati će se prilagođavati okolnostima i donositi nove mjere pa i napokon provesti one mjere koje se godinama izbjegavaju poput ukidanja parafiskalnih nameta. Jednu stvar moramo naglasiti, a to je da je pravo vrijeme da se napokon shvati ono na što već godinama upozoravamo koliko je turizam kao gospodarski sektor ranjiv i ovisan o brojnim vanjskim faktorima na koje mi uopće ne možemo utjecati? Ne sumnjamo da će naši vrijedni turistički djelatnici učiniti sve da se situacija koliko-toliko vrati u normalu po okončanju ove pandemije, ali mi na jednoj široj, strateškoj razini kao država moramo postati napokon svjesni da turizam ima svoja ograničenja i moguće rizike, jednima od njih upravo i svjedočimo. To nam mora biti poticaj da ozbiljno razmislimo o budućem snažnom jačanju drugih sektora našeg gospodarstva i podijelimo rizike. Ono što je s druge strane pak zanimljivo, u cijeloj ovoj nezahvalnoj situaciji je da se u roku od nekoliko dana mogu napraviti aplikacije za izdavanje propusnica, npr. i staviti u funkciju iako kažu danas da je dosta problema, da su zagušene veze, ali, znači ipak se može povećati učinkovitost i efikasnost javne uprave. I to bi nam trebalo postati pravilo za sve usluge u javnom sektoru, ne samo sada u izvanrednim okolnostima pa da završimo napokon s tim biljezima, čudnim radnim vremenima primanja stranaka na šalterima, itd. Ni ne slutimo zapravo koliko bi takvim pristupom pomogli, ne samo gospodarstvu nego društvu općenito. Još jedna stvar je zanimljiva i za pohvalu je. Omogućit će se poduzetnicima plaćanje PDV-a prilikom naplate računa, a ne po njegovom izdavanju. Znači ipak se može i to bi trebalo zapravo postati pravilo kad ova pošast prođe i kad se sve polako stabilizira. Pa da naši obrtnici, poduzetnici ne moraju na kraju radnog dana započeti sa zivkanjem svojih dužnika, već da država preuzme, na neki način ulogu kontrole plaćanja jer ima interes da naplati PDV i sebi. E, to bi puno pomoglo gospodarstvu. Za pozdraviti je, naravno i ostale mjere, no smatram možda da j e potrebno još razmisliti kako pomoći onima koji su ovih dana dobili otkaz zadnjih 15-tak, 20-tak dana, da se vrate na posao, da li da se i njihovim poslodavcima prizna subvencija ako ih ponovno zaposle, svakako jedna tema za promisliti jer pogotovo u turizmu i negdje gdje je nastala panika, dogodilo se zadnjih 15-tak dana da je dosta ljudi izgubilo posao, a možda bi na ovaj način kroz ove mjere mogli sačuvati radna mjesta. Trebat će svakako naći rješenje i za mnoge ostale ljude koji si svojim dosadašnjim predanim radom zadužili naše društvo, čuli smo već u više navrata, poput kulturnih djelatnika. Nemojmo zaboraviti djelatnike u amaterskim sportskim klubovima, naglašavam, amaterskim sportskim klubovima, pogotovo pedagoge koji rade s djecom te mnogo ostalih na koje ne smijemo sada također, zaboraviti. Ali, prije svega ne smijemo zaboraviti one koji su sad na prvoj crti obrane, njih čak bi trebalo i dodatno nagraditi. Poštovane kolegice i kolege, krize nažalost imaju mnogo negativnih posljedica, ali imaju i nešto pozitivno. One su na jedan drugi način šansa. U našem slučaju šansa da nakon 30 godina lutanja, kada više, kada manje, ali 30 godina lutanja, napokon krenemo u jednom pravom smjeru. Ako Vlada ostane odgovorna, nastavi slušati struku u području zdravstva, ali i sve više struku u području ekonomije, gospodarstva, ako s druge strane, i opozicijski zastupnici budu svojim kvalitetnim rasprava i prijedlozima dali svoj doprinos, a Vlada bude uvažavala njihove realne i prihvatljive prijedloge, ako budemo svi zajedno u jednom cilju, naglašavam, svi zajedno u jednom cilju, tada ima nade za ovu zemlju i njene građane. Sada stvarno imamo veliku priliku, nemojmo je propustiti. Klub IDS-a će naravno podržati predložene mjere, uz napomenu da što hitnije očekujemo još konkretnije mjere, posebno u sektoru poljoprivrede, odnosno vlastitoj domaćoj proizvodnji hrane. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je, sada će g. Branko Bačić govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika HDZ-a jasno želim reći kako ćemo podržati ove mjere koje je Vlada uputila u Hrvatski sabor, kako ova tri zakona koja dolaze iz financijskog dijela, tako i one koji se odnose na turistički dio i zakon kojim se mijenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje će se također, uvesti određene mjere koje bi trebale reagirati na krizu u Hrvatskoj uvjetovano pandemijom koronavirusom u svijetu i u Hrvatskoj. Mi tvrdimo uostalom, što je potpuno razvidno da je i Hrvatska, ali i svijet suočen sa najvećom krizom kako kažu neki poslije II. svj. rata, mnogi govore da najvećom krizom nakon gospodarske krize 1929. g., a s obzirom na broj država koje je ova kriza obuhvatila i koja se ne samo, prelijeva na opasnost za živote svih građana, nego sa svojim utjecajem na gospodarstvo možda bude najveća kriza uopće u povijesti svijeta. kao što je maloprije i kolega Daus rekao, jedan mali virus je promijenio način života u svijetu, sva postignuća 21. st. su gotovo zaboravljena. Vraćamo se jednom životu za kojeg smo mislili da je davno iza nas i praktično uz svu medicinu, uz sva postignuća liječenja, primorani smo s obzirom da još uvijek nismo pronašli kako i na koji način odgovoriti ovom izazovu, vraćamo se na terapiju, rekao bih, 19. st., a da ne kažem da je karantenu, izolaciju još Dubrovačka republika 27. srpnja 1387. uvela gradeći lazarete na istočnom ulazu u grad u predjelu Ploča. Prema tome, uz sve što smo postigli u životu i u povijesti svijeta rekao bih još uvijek nije dovoljno da možemo efikasno i na brz način reagirati na ovaj veliki izazov koji je pred nas postavio ovaj korona virus. Rekao sam mijenja se način života, odjednom one teme kojima smo bili zaokupljeni problemom terorizma, Bliskog Istoka, Srednjeg Istoka je praktično nestala, nestala iz vidokruga naših interesa, promijenili smo način života nema sporta, nema kulture jednostavno smo potpuno izmijenili život i stoga je odgovornost danas prije svega kada govorimo o Hrvatskoj i na Vladi RH da iznađe načina kako zaštiti ono što nam je u ovom trenutku najvažnije, a to je pravo na život i pravo na zdravlje. Ustavom RH kada govorimo o ljudskim pravima i slobodama onda je čl. 21. da je temeljno ljudsko pravo, pravo na život, a čl. 69. Ustava se govori kako je pravo na zdrav zdrav život jedno od najvažnijih prava. Prema tome, važno je kako se Vlada RH, kako smo se kao država postavili prema ovom izazovu. Često puta čujem ovdje od pojedinih kolega zastupnika izjavu, stavove kako smo kasnili sa mjerama u suzbijanju ove bolesti. A ja bih podsjetio onda znajući sve ono što je rađeno u proteklom vremenu da je već 9. siječnja u Uredu predsjednika Vlade određen tim koji će pratiti situaciju u Kini znajući koliko je kinesko gospodarstvo, koliko je svije vezan na kinesko gospodarstvo i na Kinu već tada počele prve aktivnosti, do te mjere da smo 24. Siječnja uveli posebne mjere u zračnim lukama i u morskim lukama kako bi se pratilo postoje li već tada naznake o dolasku samog korona virusa u Hrvatsku. Vrlo brzo je formiran i krizni i civilni stožer, prije toga je stožer Ministarstva zdravstva već pokrenuo brojne mjere tako da je gotovo iluzorno kada se govori o tome da je Vlada RH kasnila sa mjerama. A jesmo li kasnili sa mjerama ili ne, ja sam pripremajući se za ovu raspravu pokušao utvrditi neke podatke koji govore o tome u kojoj mjeri je Hrvatska ispravno postavila prema epidemiji korona virusa. Pa u tom smislu želim reći ako uzmemo kao referentni dan 25. veljače ove godine kada je u Hrvatskoj registriran prvi oboljeli tada ih je bilo primjerice u Italiji 229 i 6 umrlih, u Francuskoj 12 oboljelih i 1 umrli,

Na današnji dan doduše jutros, vjerojatno su sada podaci još gori ali na današnji dan u Hrvatskoj imamo 1011 oboljelih i 7 umrlih, u Italiji koja ih je imala 229, 116.000 oboljelih i 14.000 umrlih, u Francuskoj koja ih je imala 12 danas je 26.000 oboljelih i 4.500 umrlih, u Njemačkoj je imala 16 oboljelih danas ih ima 85.000 i 1.107 umrlih, Španjolska je imala tog dana kada je imala i Hrvatska 1 oboljelih 3 oboljela, danas ima Španjolska 113.000 oboljelih i 10.000 umrlih, da ne govorim o UK gdje je danas 34.000 oboljelih i 3.000 umrlih ili SAD koje su najrazvijenije svjetsko gospodarstvo najjače svjetsko gospodarstvo koja je imala tada 53 oboljela, a danas je rekord sa 240.000 oboljelih i gotovo 6.000 umrlih. Dakle što želim ovim pokazati? Ovim želim pokazati da je Hrvatska i da se Vlada RH vrlo brzo angažirala u suzbijanju ove pandemije ili epidemije kako god želite možemo reći i da je radom Stožera, radom Vlade, radom Ministarstvom zdravstva polučila odlične rezultate. Čuli smo sinoć kada je ravnatelj HZJZ rekao da se u ovom trenutku da se u ovom trenutku u svijetu jedino Japan po njegovoj procjeni nosi bolje sa ovom krizom nego što se nosi Hrvatska, a to prije svega zato što smo odlučili da je dobro da u kriznim vremenima egzekutiva izvršna vlast temeljeći svoje odluke na struci preuzme upravljanje epidemijom i krizom, to je bila presudna presudna odluka. Stoga smo s pravom i ovdje u Hrvatskom saboru odlučili i na razini Vlade da nije potrebno pokrenuti aktivaciju čl. 17. Ustava RH. Kada bi bili primorani dvotrećinskom većinom donositi one odluke koje doduše ograničavaju ljudska prava i slobode u Hrvatskoj, ali su temeljene na zakonima koje ovaj Sabor u ovom ili prošlom neovisno mandatu donio sukladno čl. 16. određenim zakonima koji se aktiviraju u slučaju ovakvih nepogoda. Pa ja tako želim prije svega istaknuti Zakon o Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o sustavu civilne zaštite i to su dva temeljna dokumenta na kojima danas i ministar zdravstva, a i Stožer civilne zaštite vrlo uspješno djeluju u suzbijanju krize. Ja bih volio da su nas naši prijatelji iz oporbe kada nam prebacuju zbog čega i iz kog razloga nismo aktivirali odluku iz čl. 17. Ustava RH kada bi nam konačno konačno rekli kakva bi ta odluka trebala izgledati, do koje bi mjere trebalo tu odluku detaljizirati, da li bimo došli u situaciju da u Hrvatskome saboru, mi ovdje svaku odluku koja znači ograničavanje rada prodavaonica, tržnica, zabrane okupljanja, karantene itd. bilo kog mjesta u Hrvatskoj i u bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj treba li ovdje u Hrvatskom saboru donositi 2/3 većinom. Mislim da bi to dovelo do apsurda s jedne strane, a s druge strane značilo bi blokadu, uopće života u Hrvatskoj. Stoga smo zagovornici da i dalje zakonima koje ćemo ovdje u Hrvatskome saboru donositi ne uvodimo svojevrsno izvanredno stanje već da nastojimo kroz rad sabora, rad predsjednika države, Vlade, sudbene vlasti, Ustavnog suda, jedinica lokalne samouprave propisivati mjere, donositi mjere utemeljene na zakonu koje je ovaj sabor ponavljam donio. Sve to radimo iz razloga što držimo da je zaštita zdravlja i zaštita život prva odluka iz ono što moramo raditi. No, danas kada smo se pokazali uspješnim u obrani i u borbi protiv korona virusa ulazimo evo u drugi paket mjera koje je Vlada RH predložila Hrvatskom Hrvatskom saboru i onaj ožujski paket i ovaj sada travanjski paket držim da su pogođeni, da su nastali kao kontinuitet u radu Vlade i u praćenju stanja u hrvatskome gospodarstvu. Jedan i drugi paket mjera kad se poslože, očekuje se temeljem provođenja tih mjera u 3 mjeseca izdvajanje u Hrvatskoj u razini oko 9% BDP-a. Dakle, sve što ćemo kroz ovim mjerama propisati i što ćemo intervenirati prema hrvatskim poslodavcima, prije svega u očuvanju radnog mjesta svakog zaposlenika u RH izdvajamo oko 9% BDP-a. Koliko ja imam informaciju možda će to kasnije potpredsjednik i ministar financija reći jedino je Austrija od svih država u Europi izdvaja više u odnosu na veličinu svog BDP-a od Hrvatske. Brojne države koje nam se ovdje spominju kako su reagirali dobro i kvalitetno nisu ni približno na razini izdvajanja po visini BDP-a u odnosu na Hrvatsku. Zato sve ove mjere koje je jutros obrazlagao i predsjednik Vlade, pa kasnije i ministar financija nemam potrebe ponavljati i kada je u pitanju su izdvajanja po zaposleniku u razini od 5.825 kuna, s pravom je to kolega Šuker jutros rekao da mi govorimo o 4.000, 4.000 ide prema zaposleniku ali je država dužna za tu mjeru izdvojiti još 1.825 kuna kako bi se platiti doprinosi u Hrvatskoj i oslobađanje plaćanja svih davanja kad su u pitanju porezi i doprinosi za male poduzetnike do 7,5 milijuna kuna ili proporcionalno oslobađanje ukoliko je pad prihoda preko 50 kuna za velike poduzetnike i plaćanje poreza po naplati itd., PDV-a po naplati to su mjere koje su po meni prilično dobro osmišljene i pogođene. Ali ono što moramo, o čemu moramo posebno voditi računa to je da uspostavimo tu solidarnost u hrvatskome društvu. I kada je u pitanju realni sektor i kada je u pitanju javni sektor. tu mjeru pronađemo onda mislim, a na najboljem putu jesmo, a to pokazuju i ove mjere i sve ono što najavljeno da će se sa sindikatima i sa socijalnim partnerima odvijati i u idućih mjesec dana, ja sam uvjeren da ćemo isto onako kako smo uspješni u suzbijanju korona virusa u borbi protiv korona virusa da ćemo istu tu uspješnost pokazati i kada je u pitanju borba za svako radno mjesto i borba za svakog poduzetnika u Hrvatskoj. To držim i iz razloga što ove mjere koje se sada provode u Hrvatskoj i koje će stupiti na snagu nakon što ih Hrvatski sabor usvoji ja sam uvjeren i siguran sam da ćemo moći sa kudikamo kudikamo boljoj startnoj poziciji kad ova kriza prestane, da će se naši poduzetnici i naše gospodarstvo moći uhvatiti u koštac sa novim izazovima. Prema tome, ono što mogu reći da očekujem jasno da svi sudionici i Vlada i socijalni partneri i jedinice lokalne samouprave i područne samouprave i njih ne treba zaboraviti u ovoj u ovoj krizi da će dati svoj puni doprinos kako bismo se mogli sa ovom krizom što uspješnije nositi. U tom smislu mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a ove mjere podržati jer mislimo da su odličan odnosno kvalitetan i pravi odgovor na krizu koja je došla i koja je zahvatila ne samo Hrvatsku nego i cijeli svijet pa u tom smislu valjda ćemo i te mjere podržati. Hvala. Hvala i vama. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, prvi će govoriti gospodin Bernardić, a onda gospodin Lalovac. Dobar dan poštovane kolegice i kolege, uvaženi potpredsjedniče sabora odmah na početku slušajući gospodina Bačića moram priznati da sam šokiran. Ostao sam šokiran jer ova informacija koje ste vi rekli niti mi, niti hrvatska javnost nisu znali. Da ste još 9. Siječnja imali pripremni sastanak u Vladi i da ste prve mjere poduzeli 24. siječnja u zračnim lukama i u lukama na Jadranu. Moje je pitanje, zašto onda Hrvatska nije uvela rigorozne mjere kada smo imali samo jednog oboljelog? I moje pitanje ako ste 3 mjeseca znali za dolazak epidemije korona virusa u Hrvatsku zašto tek danas, dakle u 4. Mjesecu raspravljamo o interventnim mjerama za pomoć hrvatskom gospodarstvu? To su pitanja na koja ćete vi morati odgovarati, na koja ćete morati odgovarati narednim danima, ali ja moram priznati da sam ne samo šokiran nego izražavam veliku zabrinutost zbog toga što smo to na ovakav način čuli upravo ovdje od vas. No, da se skoncentriramo na onaj posao koji nas čeka. Prije svega dopustite mi da uputim jedno ljudsko, veliko, toplo hvala svim našim službama koje neumorno rade da bi zaustavili širenje ove epidemije koja je pogodila Hrvatsku i cijeli svijet. Hvala liječnicima, hvala medicinskim sestrama, hvala epidemiolozima, hvala svima onima koji danonoćno bdiju i pružaju pomoć našim građanima i hvala svima drugima koji su uključeni u borbu protiv korona virusa i koji nam u ovim teškim vremenima olakšavaju život. Apotekarima, ljekarnicima, zaštitarima, komunalnim službama, policajcima, vatrogascima, to su u ovoj situaciji naši istinski heroji, oni daju najbolje i najviše od sebe u ovoj teškoj situaciji za Hrvatsku. Mi u SDP-u smo još prije mjesec i pol dana upozoravali na posljedice koje ova kriza može izazvati i za gospodarstvo i za građane i nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, nakon što je to potvrđeno potvrđeno odlukom i hrvatske Vlade, mi smo izašli sa setom više od 15 mjera za pomoć građanima i za pomoć gospodarstvu, na kojima su radili naši stručnjaci i naši savjeti. Naše mjere tada nisu bile usvojene od strane Vlade. A Vladin prvi paket zakona za brojne građane i poduzetnike pokazao se kao nedovoljan. Ljudi su u zadnja dva tjedna masovno ostajali bez posla, bez prihoda za svoje obitelji, poduzetnici i građani osjećali su ali i danas osjećaju veliku neizvjesnost i veliki strah. I upravo zbog polovičnog prvog Vladinog paketa i zbog toga što je vrijeme curilo iz dana u dan, a Hrvatska jednostavno nije imala vremena za čekanje Klub zastupnika SDP-a uputio je prošli tjedan u saborsku proceduru paket od 10 zakona za spas građana i gospodarstva za koje držimo da ih je nužno hitno raspraviti na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Nažalost taj paket zakona još uvijek nije raspravljen mada dnevno gubimo 1.000 radnih mjesta. Naš paket zakona je poziv na akciju, na brzu intervenciju države, na donošenje odluka kojima je cilj spasiti i gospodarstvo ali i radna mjesta. Nakon dva tjedna agonije kojoj smo mogli svjedočiti u Hrvatskoj u kojima je nekoliko tisuća ljudi ostalo bez posla, na dnevni red dolazi Vladin drugi paket mjera. Načelno, možemo ocijeniti da je Vlada poslušala dio onih prijedloga koje je uputila javnost i poduzetnici i sindikati i opozicija na čelu sa SDP-om, ali uputila ih je sa zakašnjenjem od barem 2 tjedna, ali bolje ikad nego nikad. Generalna ocjena kao i kod prvog paketa je kao kada se svi zakoni koji se danas raspravljaju zapravo da daju ovlast odnosno pojedinim ministrima da odlučuju arbitrarno i diskrecijski, da donose odluke o tome kada, kome i koliko pomoći pomoći što jednostavno nije dobro. Drugim riječima, ovim zakonima sabor svoje ovlasti prenosi upravo na Vladu. Danas ja neću govoriti o onim prijedlozima koje smo i mi predložili koji su usvojeni, već ću se probati koncentrirati na one prijedloge za koje držimo da ih je nužno ugraditi u set rješenja za građane i gospodarstvenike. Prvo, iako se povećala naknada za radnike na 4.000 kuna držimo i dalje da bi u ovom trenutku naš prijedlog o naknadi u iznosu do 5.100 kuna bio puno primjereniji. Drugo nakon velikog javnog pritiska koji je bio izražen ipak je poduzetnicima omogućeno oslobađanje, a ne samo odgoda plaćanja poreza i doprinosa na plaću, te akontacija poreza na dobit, međutim mi u SDP-u moramo upozoriti da je Vlada odstupila zapravo od temeljnog kriterija da se mjera jednako primjeni na sve poduzetnike i obrtnike koji će imati pad prihoda veći od 20%. Umjesto toga Vlada zadržava samo odgodu plaćanja za one koji će imati prihode do, pad prihoda do 50%, a spremna je u potpunosti otpisati poreze i doprinose onima koji će imati pad prihoda više od 50%. Na što upozoravam da može voditi u namjerno rušenje prihoda od strane pojedinih gospodarskih subjekata, a to posljedično može voditi u smanjenu likvidnost i gubitak radnih mjesta. Treće, iako ste uvažili naš prijedlog da se PDV obračunava po naknadi tj. po realizaciji dok traje kriza, smatramo da to samo po sebi neće biti dovoljno za osiguranje likvidnosti za poduzetnike. Naime, gospodarstvo je pred potpunim kolapsom, prisutan je jedan veliki ambijent nepovjerenja, ljudi su očajni, nema plaćanja među dobavljačima. Stoga pozivamo Vladu da ukine sve parfiskalne namete, da svojim primjerom vrati povjerenje u plaćanje, da skrati plaćanja države prema dobavljačima na 7 dana kao i da uspostavi fond za likvidnost po kojem bi pojednostavljenim i brzim postupkom upravo pomagala privatni sektor u ovim najtežim vremenima. Četvrto, SDP izražava veliku zabrinutost što Vlada još uvijek nije postigla dogovor s poslovnim bankama o izdavanju novih kredita kako bi pomogla privatnom sektoru. Držimo da financiranje samo na bazi novih garancijskih shema HABOR-a i HAMAG BICRO-a jednostavno, jednostavno neće biti dovoljno. Peto, već sada je jasno da će ova kriza potrajati osobito oporavak od krize. Tako mi u SDP-u smatramo da je nužno osigurati moratorij na kredite godinu dana. Jednostavno kako bi poduzetnici nastavili normalno sa svojim poslovanje, a građani normalno sa sa svojim životom, bez straha i bez neizvjesnosti. Šesto, jedan od sektora koji će biti sasvim sigurno najpogođeniji u vrijeme ove velike krize je onaj sektor koji nam donosi više od 20% BDP-a, to je turizam. to je turizam. Kad je turizam u pitanju i pomoć turizmu Vlada nije ponudila nažalost apsolutno ništa osim sitnih tehničkih, birokratskih izmjena. Podsjećam da je SDP predložio i na čemu inzistiramo ukidanje obveze uplate paušalnog poreza za male iznajmljivače. Drugo, predujmove za obrtnike paušaliste, ukidanje određenih parafiskalnih nameta uključivo i paušalni iznos turističke pristojbe te članarine turističkoj zajednici dok god traje kriza s korona virusom. I ponavlja, SDP će i dalje inzistirati na smanjenju PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu na 5%. Posebno je to važno danas istaknuti. Sedmo, mi u SDP-u moramo izraziti žaljenje da Vlada nije uvažila naše prijedloge koji idu u smjeru poboljšanja položaja posebnih skupina radnika kao što su prijedlog za povećanje osnovice za naknadu radnicima u samoizolaciji na iznos prosječne plaće, ti ljudi moraju od nečega živjeti. Drugo prijedlog da se omogući plaćeni dopust jednom roditelju da skrbi o svojoj djeci koja su mlađa od 12 godina za vrijeme trajanja samoizolacije odnosno ostanka kod kuće. Treće povećanje iznosa neoporezivih isplata jednostavno kako bi poslodavci koji žele nagraditi svoje ljude koji su na prvoj crti obrane od korona virusa poput trgovaca, ljekarnika, vozača, radnika u logistici, zaštitara jednostavno njima mogli dati dodatan bonus na plaću. Držimo da je još uvijek to nužno napraviti. Želim poručiti za kraj da će SDP i dalje konstruktivno pridonositi borbi s posljedicama korona krize s ciljem ublažavanja posljedica posebno onih najugroženijih građana. Mi u SDP-u smatramo kako zbog ove situacije u Hrvatskoj uslijed epidemije korona virusa Hrvatski sabor jednostavno mora nastaviti sa neprekinutim radom, a to znači da želimo da se sjednice Hrvatskog sabora održavaju i u ovim promijenjenim okolnostima od ponedjeljka do petka, a ne samo od srijede do petka, jer Hrvatski sabor je zadnja linija obrane demokracije. Zastupnici Hrvatskog sabora su izabrani od strane građana tu su da ih predstavljaju pogotovo one građane koji su najpogođeniji ovom krizom, najosjetljivije skupine društva, oni su njihov glas i moramo im omogućiti da se njihov glas jednostavno čuje u Hrvatskoj, da se čuje u Hrvatskom saboru. I zato predlažemo da prednost pri uvrštavanju točaka na dnevni red imaju upravo točke koje imaju za cilj ublažavanje zdravstvenih i gospodarskih posljedica epidemije korona virusom. Također predlažemo da se zajedanje Hrvatskog sabora nastavi slijedeći tjedan zbog specifične situacije u našoj zemlji odnosno da ne bude stanke zbog Uskršnjih blagdana s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja. Sada pozivam kolegu Lalovca. Hvala lijepa, ali dopustite da ga ja pozivam, hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre i kolegice i kolege, ma nekoliko tehničkih pitanja budući da je tu ministar pa evo čisto da nam proba to razmotriti odnosno sa svojim timom nam i odgovoriti na ta pitanja. Vezano je za konačni obračun, to pozdravljamo što ste pomaknuli na 30.6. međutim, čisto tehničko pitanje vezano za sve poduzetnike je kod tog konačnog obračuna doći će, kod većine njih i najvjerojatnije do razlike uplate poreza na poreza na dobit za 2019. godinu pa evo čisto tehničko pitanje u tom dijelu da li i ta uplata, budući da ovdje se sad problem insolventnosti, da li ta uplata koju moraju izvršiti za 2019. godinu isto u ovome aranžmanu nekakvih odgoda ili će to morati uplatiti. Druga stvar, vezano je za najmove poslovnih prostora, vezano za, pogotovo fizičke i pravne osobe koje imaju sad u ovome dijelu najam poslovnih prostora i koji će imati najam 0, znači neće ti prostori raditi i vjerojatno će oni raditi nove ugovore o najmu kada će biti cijena najma 0 kuna čisto da se porezna uprava ne primjenjuje tada taj članak 60. Zakona o porezu na dohodak gdje će ona, uvijek govori da zapravo treba biti tržišna cijena najma, budući da danas tržišta kod tih poslovnih prostora, apeliramo da se i kod takvih barem u ovome razdoblju dok su sve ti poslovni prostori zatvoreni nema obračuna poreza na dohodak ili PDV-a kada zapravo ti poslovni objekti zapravo ne rade odnosno poslovni prostori ne rade. Dalje, vezano za sve ove mjere koje su ovdje rečene mislim da bi bilo dobro da razmotrimo u jednom određenom razdoblju sva ona poduzeća koja će koristiti ove mjere da imaju ipak i ta, znači koriste od države poticaje da imaju zabranu isplate dobiti. Jer oni će vjerojatno imati dobit za 2019., '18. i prethodne godine, međutim to je sad likvidnosni problem da ne bi bilo nikakvih zloupotreba, ako im država daje određene poticaje i ovaj dio, da nema s druge strane nekakvih zloupotreba, pa da se tu razmisli na koji načina da nema nekakvog keš …/nerazumljivo/… što se tiče kod tog dijela zabrane isplate dobiti. I dalje vezano za korištenje EU sredstava, vidim da je jučer bila najava da će se, da će biti fleksibilno korištenje EU sredstava, mislim da je to dobro, ne znam koliko je nama ostalo još vjerojatno negdje do milijardu EUR-a ako je ostalo do iskorištavanje pune omotnice one za 2011. godinu do 2021. godine, pa to samo možda objašnjenje da li će se ta sredstva, vidim da su dosta fleksibilna na taj način kako koristi ta sredstva jer ta je sredstva bitno povući i zbog smanjenog pritiska na tečaj, Dalje, vezano za pristup ERM II također vidim da je to jutros premijer govorio mislim da je to dobra mjera da Hrvatska i još snažnije ide prema tečajnom mehanizmu iako možda sada nismo zadovolji ove uvjete i teško će sada i po svim tim brojkama u budućnosti zadovoljiti tečajni mehanizam II, ali bitno je da nas tamo prime da možemo koristiti mogućnosti pristupa EU tržištu i pristupa euro obveznicama što će svakako osigurati određenu deviznu likvidnost. Mislim da je to ne samo ekonomska i politička odluka i mislim da bi bilo i s druge strane i Europske komisije da pristupi Hrvatskoj ako smo već aplicirali za ERM II mehanizam da nas čim prije nam omoguće pristup tome tržištu. Svakako je još nekoliko pitanja, vezano je za otpise ovih dijela koji neće država plaćati, znači država plaća doprinose na onih 4.000 kuna, međutim moje pitanje za sve one otpise koje će biti doprinosa šta će biti s tim ljudima jer znamo kad dođe do otpisa mirovinskog da ti jednog dana, da ti ljudi zapravo ne bi, bi im se ugrozio i njihov obračun mirovine, da svakako možda razmišljamo i ako dođe do nekakvih otpisa tog doprinosa za mirovinsko da se zapravo njegova, da se računa ipak, da mu se i taj i taj otpis koji je da mu se prilikom izračuna mirovine svakako koristi. Evo, zahvaljujem to su neka određena tehnička pitanja. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada će se iznositi stajališta o ovom paketu zakona Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata,

insinuira kako ja ne govorim istinu kada sam naveo datum kada je Vlada RH počela sa mjerama oko prevencije protiv borbe protiv Pa bi, ja sam sa druge strane osupnut informacijom da predsjednik najveće oporbene stranke nije upoznat da je 24. siječnja ministar mora, prometa i infrastrukture donio odluku prema kojoj se u svim zračnim i morskim lukama podižu mjere prevencije na visoku razinu kako bi se spriječio

Poštovani potpredsjedniče povrijeđen je također Članak 238., dakle ja sam bio šokiran izjavom gospodina Bačića koji je rekao da su prvi sastanci u Vladi održani 9. siječnja, ako su održani prvi sastanci u Vladi 9. siječnja, moje je pitanje zašto se 3 mjeseca čekalo, prvo zašto se čekalo u donošenju rigoroznih mjera, a drugo zašto se čekalo u donošenju ovih mjera za poduzetnike. Nešto tu smrdi. Morate ćete odgovoriti na to pitanje. Hvala lijepa. Dobro, nismo spomenuli članke, rekli ste što mislite jedan i drugi i idemo dalje. Sada će govoriti Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, prvi će govoriti gospodin Beljak. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege dopustite mi da iznesem stajalište Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Demokrata u vezi ovog prijedloga mjera vladajuće većine odnosno HDZ-a. Prije svega rekao bih da je gospodin Bernardić u potpunosti u pravu i da nije dobio odgovor na pitanje, pa ću mu ga ja sada dati zbog čega se nije ništa poduzelo odnosno zbog čega ove mjere kasne. Dakle, koliko god mi možemo pozdraviti i moramo pozdraviti ove mjere, činjenica da one kasne, posebno kasne za one koji su izgubili posao u zadnja, protekla dva tjedna. A zašto kasne iako se znalo, iako se moglo pretpostaviti što će se dogoditi, gospodine Bernardiću kasne zbog unutarstranačkih izbora u HDZ-u, pa to cijela Hrvatska zna, dakle zbog toga zbog njihovih izbora su ostali ljudi u protekla dva tjedna zbog posla i predlažem gospodinu Mariću kojeg pratim inače cijelo vrijeme, a koji uopće ne sluša niti što ja govorim, niti što su govorili moji prethodnici nego je cijelo vrijeme on line, da poboljšaju ove mjere i podržat će ih i HSS i opozicija i svi, ali dajte napravite nešto za ljude za koje su ove mjere zakašnjele, to su ljudi koji su u protekla dva tjedna ostali bez posla. Evo, dakle to je prva predispozicija u principu da se dogodi ono o čemu je govorio ujutro predsjednik Vlade, da se dogodi to nekakvo ajmo reći jedinstvo da svi budemo skupa i mislim da bi to onda ljudi pozdravili, da bi to bilo na neki način uvažavanje doprinosa opozicijskih stranaka ovome paketu mjera. Ono o čemu bih htio govoriti, a na što će se nastaviti kolega Mirando Mrsić nakon mene u drugom dijelu je da je ova kriza, da je svaka kriza prilika za novi početak, a ova kriza je prilika za novi početak hrvatske prehrambene industrije odnosno hrvatske proizvodnje hrane. Posebno jer nastavi li se ovako, svi smo svjesni, nastavili se ova grozna situacija još nekoliko mjeseci doći ćemo u probleme egzistencije društva, ne samo funkcioniranja društva kako smo navikli u zadnjih puno desetljeća, dakle ono što mi pamtimo, nego i egzistencijalnog problema opstanka društva odnosno problema kojeg u ovom trenutku nismo ili nećemo ili ne želimo biti svjesni, a to je problem prehrane stanovništva. Hrvatska je hvala Bogu država, jedna od rijetkih država na svijetu koja ima dovoljno prirodnih predispozicija dovoljno potencijala da može prehraniti pod navodnicima sama sebe, odnosno proizvesti hrane daleko više nego što je potrebno za postojeći broj stanovnika naše domovine. No, mjere poljoprivrednicima, mjere koje bi trebale imati za cilj osigurati prehranu stanovništva ne samo ove nego i u slijedećim godinama, godinama koje dolaze ne mogu biti mjere koje će se donijeti kroz mjesec, dva ili tri nego odmah, sad je vrijeme sjetve, sad je vrijeme da se poduzmu mjere da država da sve od sebe kako bi ne samo pomogla nego i odredila poljoprivrednicima koliko čega treba zasijati, zasaditi, da li postoji strategija kako bi država otkupila kompletnu proizvodnju hrvatskih poljoprivrednika i na taj način osigurala ne samo njihov opstanak, ne samo prehranu stanovništva u mjesecima i godinama koje dolaze, a koja ne bi bila ovisna o uvozu hrane jer ne znamo što će se događati na tržištima odnosno u državama s kojih s kojih sada uvozimo dobar dio hrvatskih potreba za hranu. Što ako ta, ako te države odluče zatvoriti granicu pa niti neće biti uvoza, dakle o tome bi trebalo razmišljati i onda onda je ta situacija prilika za novi početak hrvatske, ponavljam hrvatske poljoprivrede, hrvatske prerađivačke odnosno poljoprivredne prehrambene industrije, prilika za oporavak hrvatskog sela, prilika za povratak ljudi, jednog dijela ljudi u zapošljavanje u primarnom sektoru djelatnosti što poljoprivreda jest i prilika da se Hrvatska stabilizira, resetira i da se na neki način poništi posljednjih 30 godina kada je nažalost hrvatska vlast pogodovala stranim uvoznicima, uvozničkim lobijima, mega trgovačkim lancima, a upropaštavala cijelo vrijeme hrvatskog seljaka, hrvatskog poljoprivrednika i malog proizvođača hrane. Moram pohvaliti to što se ide u interventni otkup mlijeka, međutim ta mjera dolazi ne prekasno što se tiče ove krize, nego prekasno jedno 5 godina prekasno što se tiče hrvatskog mljekarstva. Dakle, zaboravili smo da je hrvatsko mljekarstvo uništeno, da je takva mjera trebala doći prije 3 ili 4 godine kako bi se spasili ostaci ostataka hrvatske mljekarske industrije, no kakva je takva je i sada je dobar znak da se Hrvatska ipak može pobrinuti o svojoj mljekarskoj industriji, ali ponavljam trebalo bi u principu, ja molim, apeliram vladajuće da razmisle o tome da se sa slijedećim nizom mjera ne čeka nego da se usvoje i prijedlozi opozicijskih stranaka, prijedlozi HSS, prijedlozi Demokrata, prijedlozi SDP-a i ostalih stranaka među kojima ima jako, jako dobrih, kvalitetnih i konstruktivnih prijedloga, ja sam sve pogledao nisam vidio ni jedan bezvezni prijedlog od stranaka o kojima govorim, dakle da se sve to skupa uvaži da se onda krene prema jednom, jednom ubrzo da se krene prema novom setu mjera jer nažalost iz današnjih vijesti kao što prilike, imamo prilike vidjeti situacija nije još niti približno takva da bi mogli naznačiti da ide prema nekakvom kraju. Situacija je takva da su se ljudi počeli opuštati u zadnjih nekoliko dana, što imam priliku vidjeti iz prve ruke, da je disciplina malo popustila s dolaskom ljepšeg vremena i bojim se da upravo zbog tog nedostatka discipline, da situacija u Hrvatskoj ne eskalira do kraja. Još bih nešto govorio oko turizma, dakle turizam za ovu godinu možemo prekrižiti. ne treba sumnjati uopće da će, da je turistička sezona prekrižena. Tu kad govorim o djelatnicima u turizmu o turističkom sektoru koji će pretrpiti ove godine ne ogromne gubitke nego će de facto ostati na nuli pitanje je koliko će domaći gosti moći spasiti situaciju, stranih gostiju biti neće ne zbog nas, nego zbog općenito situacije izvana, a i da dođu strani gosti u ovom trenutku bi trebali vjerojatno ići u karantenu. Dakle, treba pomoći turističkom sektoru, djelatnicima u turizmu na svaki mogući način i pri tome ne zaboraviti cijeli niz sekundarnog dijela zaposlenih vezano uz turizam gdje isto tako spadaju proizvođači hrane, ali gdje spadaju primjerice i turistički vodiči koji su u potpunosti izbačeni odnosno koje ste zanemarili i s kojima prema prijedlogu zakona idete prema de facto uništavanju te jedne cijele grane ajmo to tako nazvati zaposlenih usko vezanih uz turizam koji je svakako, svakako nastradati odnosno za koje već možemo reći da su ove godine nastradali. A sada da ih ja, pozvao gospodina Miranda Mrsića da nastavi. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da hvala lijepa što ste mi pomogli. Gospodin Mrsić možete nastaviti. to ovaj, to ide sve samoupravno. Poštovani gospodine potpredsjedniče život nakon korone neće biti isti i ono što propustimo danas učiniti imat će teške posljedice u ne tako dalekoj budućnosti. Mjere o kojima raspravljamo ova dva dana su u stvari mjere po mjeri poslodavaca, ali ne i po mjeri radnika, a kao što je u zdravstvu epidemija korona virusom je epidemija koja je izuzetno opasna tako i u gospodarstvu ta epidemija kosi sve oko sebe. Epidemija ima 4 faze, u prvoj fazi nemate simptoma, a u drugoj fazi imate temperaturu i kašljete, u trećoj fazi ste na kisiku jer imate upalu pluća, na četvrtoj fazi ste na respiratoru. Naše gospodarstvo je u ovom trenutku u trećoj fazi, a ovi koji su zatvoreni zbog toga da se napravi socijalno distanciranje su u stvari na respiratoru. Ali bojim se da će i ovi koji su sada u trećoj fazi za 3 mjeseca kada više ne budu mogli proizvoditi jer nema potražnje, jer nema sirovine također će biti u četvrtoj fazi. Vlada je preblago krenula sa mjerama ne shvaćajući da treba paralelno kao što je u zdravstvu agresivno krenuti na epidemiju također je bilo potrebno agresivno krenuti i u gospodarstvu. Debelo se kasnilo, čini mi se da se premijer Plenković ponašao kao Trump zažmiri pa će problem proći sam od sebe. Mi smo u ratu, a u ratu treba vrlo jasno i vrlo brzo odlučivati, u ratu nema odluke u dva koraka tako da mi je žao da ove mjere koje danas imamo pred sobom nisu bile prije, prije 2 tjedna i ono što je također se vidi u Vladi da u Vladi što se tiče gospodarstva nema osobe koja ima dovoljno ovlasti, autoriteta i snage da donese odluke i to je se upravo i pokazalo na ovim zakonima. Zadaća nas sa opozicije je da ukažemo na probleme i da ponudimo neke nove, nove stvari jer možda mi vidimo nešto drugačije nego što vidi Vlada. Dobro je to što smo dali radnicima 4.000 kuna ali kao što sam i rekao ova Vlada više ide na ruku poslodavcima nego radnicima, bilo bi pametnije, efikasnije i bolje da smo tih 4.000 kuna dali direktno radnicima na njihove tekuće račune, a ne poslodavcima. I dok je Vlada za poslodavce riješila pitanje subvencioniranja plaća radnicima nije riješila njihov radno-pravni status dok su kod kuće. Poslodavci umjesto da radnike pošalju na čekanje, radnicima oduzimaju njihove godišnje odmore i po tome nisu svi radnici u Hrvatskoj u istom položaju, a prvenstveno je za to odgovoran Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odnosno ministar Aladrović. Država bi kao što je predviđeno trebala otpisati poreze i doprinose, za ovih 4.000 bi trebala to uplatiti, država sama sebi uplaćuje ali trebalo bi razmisliti i o tome da za one velike tvrtke kojima ćemo otpisati poreze, doprinose i sve ono što je sada u ovim mjerama se razmisli o tome da za ta sredstva Vlada odnosno država ne uđe u suvlasništvo ili vlasništvo kod velikih i većih. Kada kriza prođe onda tada te udjele se može prodati i onda država na taj način vratiti ono što je uložila. U ponedjeljak ćemo raspravljati o poljoprivredi i već danas bi trebalo odlučiti da robne rezerve preuzimaju i otkupljuju sve viškove bez ograde jer na taj način bi možemo i trebamo spasiti samu poljoprivrednu proizvodnju. Ako nas ova kriza ne natjera sada na reviziju popisa branitelja ne znam što će. Ova Vlada je preuzela i to upozoravam nekoliko milijardi kuna obveza prema HVO-u i sva i sva ta kupovina glasova sada dolazi na naplatu u najgora vremena, ovako ranjeno gospodarstvo sad će plaćati izbornu pobjedu HDZ-a. Naravski da nam treba i rebalans proračuna, tu je ministar Marić, ali ne rebalans zbog rebalansa nego da se suočimo sa krizom i sa time da je vrlo jasno da moramo upumpati novac u gospodarstvo jer to je kisik i krv gospodarskog života Hrvatske. Povećat će nam se javni dug, pa što, ako ubijemo potrošnju trebat će nam godine da se oporavimo. Politika treba biti trošite umjesto da štedite za ključne djelatnosti u vrijeme epidemije kao što su zdravstvo, policija, civilna zaštita i druge ključne službe i servisi. Kroz kolektivno pregovaranje treba zbog većeg opterećenja i dodataka na plaću ugovoriti dodatke u iznosu od 50 do 100% u odnosu na osnovicu u vrijeme trajanja epidemije. Radnici koji za vrijeme epidemije zbog situacije ne mogu na posao trebaju imati jednaki status i prava kao i oni koji su ostali bez posla i primaju naknadu. Za jačanje likvidnosti poduzeća država treba kroz poseban fond otkupljivati potraživanja koja banke imaju prema poduzećima. Treba razmisliti o tome da umirovljenicima sa najnižim primanjima se da dodatak za vrijeme krize korona virusom. Sve su to stvari koje bi Vlada treba napraviti da prođemo kroz ovu krizu što budemo bolje. Mislim da je ovo vrijeme kada moramo uključiti razgovore sa sindikatima i poslodavcima i sa Vladom o ključnim pitanjima jer svaka mjera koja nema podršku sve tri strane, a takva mjera će biti neće polučiti svoj učinak. U ovom trenutku nam treba društveni dogovor, zajedništvo i partnerstvo, to je ključ uspješne borbe protiv ugroze koja nas je zadesila sve zajedno i zato svi segmenti društva moraju na jednaki način podnijeti dio tereta i ne smije biti povlaštenih i privilegiranih. Očekujem da će Vlada relativno brzo podnijeti prijedloge novih zakona koji će rješavati ključne strukturne probleme Hrvatske i s time se ne smije odugovlačiti. Vlada već odmah i sada mora postaviti zdrave temelje za našu budućnost. Živimo u vremenu u kojemu ne smije biti suvišnih, ostavljenih i gladnih. Treba nam Hrvatska sa ljudskim likom i na kraju prije krize smo od velikog broja poslodavaca i nekih ekonomskih stručnjaka slušali da se država nema što petljati u poslovanje, da državne intervencije nisu dobre, da će tržište sve samo riješiti. Jedno pitanje svima nama, zašto sada okrećete glavu prema toj maćehinskoj državi i tražite pomoć, zašto ste od jednom izgubili vjeru u tržište? To su neke stvari koje su vrlo jasne da će nam život biti drugačiji nakon korone. Sada je na redu Klub zastupnika HSU-a, SNAGE i nezavisnih zastupnika i Nove politike i nastupat će najprije gospodin Hrelja, a onda ću najaviti gospodina Aleksića. **Hrelja, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine ministre, kolegice i kolege, dakle prvo želim na neki način reći svoje suosjećanje sa svim onima koji su zatvoreni i razumijevanje svima onima koji su zatvoreni u svojim i koji se pridržavaju ovih uputa stožera i čestitati im na tome da doprinose javnom zdravstvu, sigurnosti da se ova pošast ne širi kako bi se eventualno širila da svega ovoga nema. Drugo, bez obzira što su ovo teške teme ja moram jednu stvar reći da mogu izraziti jedno zadovoljstvo da nakon 17 godina političke borbe i nastupanja HSU-a da hrvatski umirovljenici da hrvatski umirovljenici moraju biti zaštićeni jer su njihova prava proizlaze iz desetljeća uplate doprinosa, moram čestitati i ministru Mariću, a i gospodinu Plenkoviću da su konačno shvatili jer to nije bio slučaj kod prethodnih vlada i one 2009. godine, da su shvatili da se ne smije dirati u ta prava umirovljenika koje su bazirane na uplatama doprinosima i da su oni ustvari najranjivija skupina jer 483.000 građana RH živi sa mjesečnim prihodima manjim od 2.500 kuna. Još dodajmo jedno 150.000 do 3.500 kuna, a to su oni koji će sigurno generirati potrošnju jer oni nemaju uštede, nemaju zalihe hrane i kućnih potrepština, nisu mogli, u nekim su godinama i nisu mogli ovaj ići od dućana do dućana da bi skupili zalihe i hrane i kućnih potrepština. Prema tome, oni će redovno potrošiti sve na plaćanje usluga, računa i na prehranu, higijenske potrepštine i lijekove i dakle 1/4 tog

ti ljudi i to davanje sigurno neće biti problematični i nego će držati bruto društveni proizvod na određenoj razini. Moglo je biti i bolje, evo sad je moj prethodnik govorio o tome da bi trebalo razmišljati o nekim dodacima za umirovljenike i slažem se načelno, ali Vlada RH je u protekle 3 godine propustila jednu veliku stvar. Donijela je strategiju borbe protiv siromaštva, ali od te strategije nema niti „s“, dakle nema borbe protiv siromaštva, nema postavljenih ciljeva, nema akcijskih planova, nema ništa. Vlada RH u protekle 3 godine je mogla promijeniti i cenzuse za one najsiromašnije bilo da se radi o dopunskom zdravstvenom osiguranju, bilo da se radi o rtv pretplati i mnoge druge socijalne pomoći je mogla odrediti upravo u borbi protiv siromaštva, ali nije i sada nema više manevarskog prostora i to je velika šteta za socijalnu sigurnost jednog velikog broja naših građana. i ovdje sad kad govorimo naravno da razumijemo da je pitanje državnog proračuna zatvoreni krug, naravno da ne očekujemo da će država platiti doprinose na ove 4.000 kuna, ona će knjižiti da je to plaćeno, nema keš lova, nema ja platim sebi u okviru istog džepa, iz proračuna u proračun ne možeš izvršiti plaćanje nego konstatirat ćeš da su radnici koji su ostali zaposleni kod poslodavaca i koji su dobili potporu ovaj države da su njima priznate uplate doprinosa, država jedino mora uplatiti fizički 5% na individualnu štednju, dakle u II mirovinski stup. Prema tome, da si razjasnimo te stvari da doprinosi nisu u ovom trenutku teret nego priznanje države da su, da su plaćeni. Mislim da je jedna mjera došla prekasno, da je ova mjera koju sad donosimo, doprinosa odnosno priznavanje doprinosa od strane države trebala biti prva mjera koja je trebala u prošlom paketu doći i reći, trebalo je reći svima, svim poduzetnicima, svim onima koji zapošljavaju, ljudi dobit ćete ovu mjeru držite ljude na radnom mjestu da negdje pripadaju jer, a oni su počeli masovno otpuštati. Dakle, svi otpušteni radnici ne teče im staž, opet koštaju državu, a bilo bi bolje da su ostali zaposleni, da im teče staž jer nisu oni krivi zbog toga što je došla ova bolest. Dakle, ta mjera je trebala, trebala No, nemojmo mislit da je s ovim sve završeno. Daj Bože da se izvučemo, da za mjesec i pol dana prestane sve ovo da za 20 ili mjesec dana počnemo popuštati sa mjerama i daj Bože da sve to ide u u dobrom smjeru. Međutim, isto ne treba biti tu pesimista, niti biti katastrofičan. Ova država u odnosu na krizu od 2008. ima puno više mogućnosti izlaska iz ove situacije nego šta je tada imala i tada je cijela ova procedura trajala veoma, veoma dugo. Mi moramo početi govoriti o nečem što je samo natuknuto i premijer je samo natuknuo. Pitanje solidarnosti. Što je to pitanje solidarnosti u RH? Jel to davati Jel to davati nekome zato što se ja tako osjećam da nekom treba dati ili je to sustav solidarnosti. Vi znate da neki članovi uprava Hrvatskih željeznica dobivaju postali su članovi uprave 3 mjeseca prije umirovljenja i dobivaju 42.000 kuna. Hrvatske željeznice ne voze, jel će oni cijelo vrijeme to dobivati? Vi znate da su zarade menadžera farmaceutskih tvrtki ogromne, da su zarade menadžera banaka ogromne, mi smo u fokusu pa nama kažu vi imate dobre plaće itd., veće plaće od zastupnika imaju i načelnici općina koji su puno bliže našim građanima. Sustav solidarnosti znači da oni koji imaju više moraju jedan dio odvajati, moraju odvajati da bi svi zajedno preživjeli ovu pandemiju korona virusa. To se radi sa posebnim zakonima i to se radi dok se ne izvučemo iz ove situacije. Mislim da je to ono što se očekuje ukoliko ovo potraje. Nitko nema pravo u ovoj zemlji bez obzira bio u privatnom, društvenom ili bilo kojem vlasništvu primati 5.000 EUR-a i ne participirati solidarno sa onima koji su ostali bez posla kojima ćemo plaćati naknadu na zavodu za zapošljavanje, a takvih u Hrvatskoj ima puno. I to se moraju zbrojiti svi prihodi. Prema tome, mislim da prođimo ovaj Uskrs i nakon ovoga, nakon Uskrsa sukobimo svoja razmišljanja i nađimo najbolji model solidarnosti da imamo izvore financiranja za ljude koji su ostali bez posla, kojim neće biti ponuđen cijelo ovo vrijeme novi posao jer svi moramo iz ove situacije i institucije i svi građani uključujući umirovljenike i one naše najmlađe, svi ćemo iz ovoga moramo izaći ogrebani, izranjavani, ali svi moramo preživjeti. To je zadaća države kao krova svih građana ove republike. Molim vas ministre da taj dio upamtite i na kraju bih vam samo htio reći jedan tehnički detalj. Uočili smo da postoji razlika između zakona o ovaj računovodstvu i zakona općeg poreznog zakona onog šta je objavljeno na stranicama Vlade i ono što je objavljeno na stranicama sabora i ovog što mi imamo ovdje, tehnički, fizički je ovdje pa smo vam ponudili, pa smo vam Hvala i vama.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Mariću, uvažene kolegice i kolege, Stranka SNAGA predložila je 16 važnih mjera, antikriznih mjera u ovom teškom trenutku za cijeli svijet pa tako i za RH. Od tih 16 mjera gotovo ništa nije prihvaćeno, a ja ću ovdje izložiti 6 najvažnijih mjera, po meni najvažnijih mjera koje bi Vlada RH morala prihvatiti i koje će Vlada RH možda čak i prihvatiti u slijedećem razdoblju jer neće biti druge. Pa smo tako predložili da Vlada RH svakako predloži obavezni moratorij na otplatu kredita bez naplate kamata. Vlada to nije predložila u obliku međutim Vlada to nije predložila u obliku propisa nego je to nešto kao dogovarala s bankama i prepustila je bankama na milost i nemilost da one određuju uvjete za moratorije. Prema mojim saznanjima banke predlažu moratorije, nude moratorije s naplatom kamata. U ovom teškom trenutku kada gotovo nitko ne može zarađivati, kada će ljudi ostati bez posla, kada će ući u veliku krizu ne smije se dopustiti niti bankama da zarađuju na kamatama, a prije svega zbog toga što banke upravo duguju građanima 20 milijardi kuna. Banke su opljačkale 125.000 dužnika s valutnom klauzulom franak i još 200.000 dužnika s valutnom klauzulom euro i kune, jedne za tečaj i za kamatu, a druge samo za kamatu u ukupnom iznosu od 20 milijardi kuna. Takvim bankama mora se zakonom naložiti moratorij, obavezni moratorij na sve kredite za one građane i za ona poduzeća koja nisu likvidna bez ikakve naplate. I zbog toga smo SDP i ja osobno predložili smo posebni zakon na temelju kojeg bi se upravo odobravali moratoriji za nelikvidne građane i nelikvidna poduzeća. Druga stvar koju smo predložili jest privremena zabrana svih ovrha. Nema ovrha dok traje ova kriza. Vlada je rekla neće biti ovrha, međutim nije predložila nikakav propis nego opet nešto razgovara sa vjerovnicima, nema ovrha, doviđenja. Teško je stanje zabraniti ovrhe, privremeno deblokirati sve računa blokiranih građana dok traje kriza, kad kriza prođe vratimo se na staro, ali dok kriza traje deblokada svih računa. Sljedeća stvar, smanjenje plaća svima ravnomjerno čak ne ni ravnomjerno nego otprilike na jednak iznos i to ne onima koji imaju malo nego onima koji imaju puno, počevši od mene i meni sličnih, smanjiti nam plaće, ako treba za 50% ako treba i za više, odrediti neku granicu ispod koje plaća ne smije biti npr. neka to bude prosječni dohodak za one koji imaju veća primanja, a oni koji imaju manja primanja ako imaju prosječno i manje od prosječnog ne smanjivati im ništa, vrlo jednostavno. Možda to i neće imati nekakve velike konsekvence na sam proračun, ali će pokazati primjerom da suosjećamo sa našim građanima. Sljedeća stvar, zabraniti otpuštanje radnika, ali ne bezuvjetno nego dopustiti otpuštanje radnika samo uz poslovno uvjetovani otkaz. Što znači poslovno uvjetovani otkaz? To je otkaz kada garantiramo radniku da ćemo ga primiti natrag na posao kada kriza prođe jer naravno postoje poduzeća koje jednostavno neće biti likvidna, neće moći plaćati radnike, razumljivo je onda da takav radnik mora privremeno dobiti otkaz, ali neka taj otkaz onda bude poslovno uvjetovani otkaz i u tom slučaju takav radnik mora dobiti svoje radno mjesto natrag onda kada kriza prođe. Ono što mi se ne sviđa u mjerama Vlade je prije svega to da se one svode na pritisak na proračun. Pritisak na proračun znači da ćemo se u budućnosti zaduživati, to znači da će naš javni dug ići prema 100% BDP-a, to nije dobro. Ove mjere koje predlaže stranka SNAGA-e ne idu samo na proračun nego idu i na one koji su dužni hrvatskim građanima kao što su to banke. Ponavljam, banke su dužne hrvatskim građanima 20 milijardi kuna, no možda su one dužne čak i poduzećima, možda su čak dužne i državi jer banke su za svoje kredite naplaćivale naknade, a te naknade su nezakonite. Nadam se i vjerujem da će Vlada RH jednostavno morati prihvatiti većinu mjera koje je predložila stranka SNAGA. Hvala. u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. Izvolite.

ja bih rekao u nerealnoj situaciji da je bilo tko prije par mjeseci govorio u kakvoj ćemo se situaciji naći, ja mu prvi ne bi vjerovao, ne bi mu nitko vjerovao. Dakle, imamo jednu krizu koja je nikad veća, najveća kriza u novijoj povijesti čovječanstva, svjetski državnici kažu čak i veća od one gospodarske krize koja je bila uzrokovana i samim Drugim svjetskim ratom. A veća je stoga što je većina država, ja bih se usudio reći gotovo sve države svijeta su zahvaćene ovom jednom globalnom zdravstvenom i ekonomskom krizom. I ako pokušamo objektivno analizirati o čemu se radi i zaboravimo sve ono što nam se svakodnevno servira iz mainstream medija iz onih glavnih medija koji su očito pod utjecajem države, moramo postati malo začuđeni i postaviti sami sebi mnoga pitanja na koja evo ja i zapravo ne bih dao odgovor, ali ću postaviti pitanja. Kriza je započela prije više od tri mjeseca u Kini, Kina je nekoliko mjeseci bila čitava blokirana. Dakle ne radi se o nekoj državici kao što je možda i naša Hrvatska od svega 4 milijuna stanovnika nego se radi o državi koja ima milijardu i 400 milijuna stanovnika. I ta golema država najmnogoljudnija na svijetu je bila čitava u karanteni mjesecima, ljudi nisu izlazili iz svojih domova, nisu išli na posao, država je stala funkcionirati i to nikome u ostalom dijelu svijeta pa i u našoj Hrvatskoj nije bilo sumnjivo. To su naši državnici i naša Vlada da se razumijemo, gledali i nisu ništa činili. 29. ili 28.01. Andrej Plenković kada je smjenjivao ministra Kujundžića kazao je po prvi put imamo jednu važnu zdravstvenu krizu i moramo smijeniti ministra Kujundžića jer se moramo pripremati za obračun odnosno za krizu uzrokovanu korona virusom. To je možda bio prvi put da je on najavio, od onda pa do izbora u HDZ-u nakon mjesec i pol dana on nije prstom mrdnuo. Jer nije mrdnuo zbog toga što nije znao ili nije htio, ja ne znam, ali to je pitanje? Drugo pitanje je zašto sve ostale svjetske vlade, zašto Talijani, Španjolci, Francuzi u konačnici Amerikanci nisu poduzeli adekvatne mjere kada su vidjeli što se u Kini događa, zašto? Zar te obavještajne službe, tajne agencije zar one nisu dale ove informacije koje ja sada govorim s govornice svojim vladama? Pa čak sam i ja jedan zastupnik u jednoj maloj državici kao što je Hrvatska već 5. veljače upozoravao hrvatsku Vladu na opasnost, a sve te mnogobrojne agencije nisu upozorile svoje svoje vlade na nadolazeću krizu. E sada samo je pitanje ili su totalno nekompetentni ili nisu htjeli upozoriti. Vi sami zaključite što je u pitanju, ali pitanje je itekako interesantno. Broj oboljelih raste nažalost, danas smo prešli i prešišali smo milijun, broj mrtvih raste evo blizu smo 60.000 mrtvih i taj broj i dalje raste. Ovdje ću ipak konstatirati da je većina tih umrlih ljudi koji su bili i prije već kronično bolesni i to je činjenica da ima na svu sreću jako malo zdravih ljudi, mladih ljudi koji su umrli zahvaljujući ovoj bolesti. Dakle, jedan čudnovati scenarij nadrealni, nerealni i mogu se zapitati jeli možda ova kriza dobrodošla nekim sektorima. Ja ću imenovati jedan sektor, a zove se bankarski sektor. Banke su već godinama se mučile plasirati svoj novac, puno novca, jeftinog novca kojeg su čak davale bez kamata. Odjednom sve države svijeta pa i naša Hrvatska hrle u banke na međunarodno tržište, bilo gdje traže novac da bi spasile svoje nacionalne ekonomije. Interesantna koincidencija odnosno ipak da se zna da netko od ove krize ima korist jer se sve države svijeta itekako ekonomski zadužuju u ovom trenutku. Od koga? Od banaka. A druga činjenica je da su banke imale veliki problem sa plasmanom svojih sredstava, da su imale gomile novaca, milijarde i milijarde dolara ili eura koje nisu mogle plasirati. I sada Hrvatska odjednom se otrijeznila, završili su izbori u HDZ-u, stari predsjednik HDZ-a je novi predsjednik HDZ-a, a to je Andrej Plenković, pomeo je konkurenciju i slobodno se može obračunati sa korona krizom. Odjednom onako mudro, a zapravo politički izmišlja jedno novo tijelo, neka nova lica, tu je jedan novi ministar lijepog lica, dječjeg lica gospodin Beroš i jedan malo stariji gospodin Božinović zemljotres i onda uglavnom kreće se u obračun sa korona krizom. I odjednom imamo jedno novo tijelo koje ima apsolutne ovlasti, ovo tijelo Hrvatski sabor mu je dao mogućnost da radi što god hoće. A na svim medijima imamo jedan pravi agitprop, jučer u „Otvorenom“ tri čovjeka, tri političara iz vladajuće stranke, nula iz oporbe. Pogledajte bilo koje vijesti HRT-a koja neće prenijeti naravno ovaj moj govor ili neke druge nacionalne televizije, nećete moći vidjeti ili ćete tek u nekim sporednim kadrovima vidjeti oporbu i ljude koji kritički sagledavaju mjere Vlade prema ovoj krizi. A usta će biti puna i novinarima, voditeljima emisija hvale za mjere hrvatske Vlade. Najsmješnije je bilo jučer gledati emisiju „Otvoreno“ gdje je na koncu čak i djeca slave veličaju sjajno postupanje Civilnog stožera pa čak ih crtaju kao Supermane i Batmane. Imamo li imalo objektivnosti? Pa ja mislim da nemamo. Postavio sam mnogo pitanja i evo neka svaki građanin preispita što je stvarno s ovom krizom, što se događa, ali ja mislim da će vrijeme ipak pokazati ili se možda netko itekako dobro pripremio. Hvala. Hvala lijepo gospodine Zekanović. Ja sam bio u Zagrebu za vrijeme potresa i osiguravam vam da se zemlja tresla. Izvolite gospodine, čekajte samo malo nema, ima samo Hrvoja Zekanovića. Molim? Ne piše. Dobro, ajde bit ćemo tolerantni, kada je situacija izvanredna treba biti tolerantan. Ali nitko nije rekao znate inače bi pisalo …/Upadica

Evo mi danas tu su se poredale glave danas, eksperti opće prakse, ekonomisti, eksperti svakakve glave, populisti, ne znam ali ja bih samo rekao po pitanju ovoga virusa, trebamo poštivati neutralne izvore, nitko ne zna koliko će ovo dugo trajat, ne zna niko, ne zna ni baba Vanga, tu nema Brace da nas liječi pogledom, njega nitko nije pozvao on je nestao negdje ko neke druge glave kao ove nevladine udruge. Po tome imate eksperte imate model dinamike širenja ove bolesti i vidimo svaki dan tu progresiju. Imate Sveučilište u Južnoj Koreji Koreji oni su već upoznati sa SARS-om, MERS-om itd. i treba njih, to je neutralni izvor treba njih slušat i mislim da su na pravom tragu neutralne izvore. Naravno, ne možemo odvojiti politiku od ekonomije ni danas ekonomiju od korona virusa. Gospodarske mjere, tu je mister Marić naš … ovdje za ekonomiju, ali ja mislim da prvi korak mora bit svake gospodarske mjere da se mi ako govorimo o solidarnosti što je rekao gospodin Hrelja, da se mi brinemo o najosjetljivijoj skupini ljudi ovdje, to su invalidi, stare glave itd. to je to je prava desnica, a ne crvena desnica koja sebi prvo osigurala lovu za tri generacije i oni mogu nama govoriti što god hoće, ali mi još nemamo porijeklo imovine ni imena glava koje imaju bankovne račune vani, a znamo da su možda svi bili u partiji. Gospodarske mjere i u šta treba ulagat sada, već je puno glava govorilo u šta treba ulagati ovdje. Kritična infrastruktura, dolazi protupožarna sezona, voda, to je rekla prije mene jedna glava to se deset puta ponavljalo danas, mi gubimo 48% vode kroz ide van. Ubrzo ćete vidjet rat da Bog ne da Sudan-Egipat voda, ako se primjer 1 promijeni kurs Nila šta će bit, 1% vode je pitka voda to mora osigurat i naravno što je mister Bulj ponavljao deset puta hrana je strateški resor i svi druge glave. Ja se slažem s glavama iako ove seljačke glave HSS je više ja bih rekao kao nekakva iz Južne Amerike nekakva marksistička skupina, nemaju veze sa HSS-om, ali naravno hrana i tu se slažem s njima i baš bih volio vidjeti njihovo porijeklo imovine. Naravno nakon svega ovoga, ovo će proć, bilo je i gorih vremena, mi znamo da je globalno tržište palo 20% u zadnja dva mjeseca. Ovo će biti gore, da ja ne budem sada baba Vanga ovdje, ali već je vidljivo da su ukinuti ovi lanci opskrbe industrija automobila kasni već tri mjeseca iza isporuka i Kina je glavni opskrbljivač za neke dijelove mobitela na dalje i ja mislim da će biti ovo gore od onoga u 2008. godine sloma, gospodarskog sloma. A sad je vrijeme ne samo za ekonomsku sigurnost nego je vrijeme sad kriza je najbolji poticaj, kriza i strah za prave strukturne reforme, što nijedna vlada nije do sada napravila. Nisam do kraja stegli remen, siva ekonomija je duplo što je bila u EU i mi znamo kako ima puno Hrvati su po pitanju oni su u pitanju kreativnog računovodstva oni su majstori po tom pitanju. I provedbe ovog plana, ja mislim mister Marić će biti jako važan na terenu, što je reko neko da se neke glave ne ukrcaju u vlak kako se ukrcavaju tamo od već od 90 i neke godine. Kako je moguće u jednoj državi da jedan krkan kao jedan mali primjer trošenja državnog novca, da potroši 170.000 kuna na reprezentaciji, a da nikom ne odgovara? Tako je siva ekonomija i sada profesionalizacija administracije i sada je vrijeme za sve ove institucije da rade u sinkronizaciji, da vide da novac dolazi tamo gdje bi trebao dolaziti. Ja sam za smanjivanje plaće ovdje, ali također ću opet spomenut da stranke imaju ogromni dio sredstava na svojim bankovnim računima, milijune kuna i to treba upotrijebit. Možda se treba toga odreć, a ne da razmišljaju o izborima, to sam prije rekao. Milijune kuna se ima, može se lova svugdje ono što je kritično, znamo šta je prioritet. I vi znate gospodine Jovanović šta je prioritet. I na kraju bih rekao, neko je danas ovdje jedan član ja mislim HNS-a pričala je nešto o Mađarskoj da je Mađarska prva žrtva korona virusa. Ajmo malo o podacima, Mađarska je po svim ekonomskim podacima 6 mjesta iznad RH, BDP po glavi je veći se ne razumije./… nemojte o demokraciji. Kada već govorite o demokraciji evo da vas malo podsjetim na vaše bivše stažove, danas sam prošao kada govorimo o izolaciji prošao sam na na Trgu Krešimira tamo udruga političkih zatvorenika vidio sam čovjeka 12 godina je gulio u Lepoglavi radi vašeg cinkarenja glava iz partije 12 godina i tamo je 12 godina jeo samo kokošje stražnjice, ništa nije vidio ni pismo ni paket. A vi ste uživali u partiji, danas vam je dobro, stvorili ste drugu generaciju iseljenika. A ja bih vama sve poslao revizora glavnoga inspektora feldmaršala ne znam kakvo je njegovo imovinsko stanje ovaj gruppenfuhrer nova glava tamo, to je jedini čovjek, za inspektora jedini čovjek iz … koji je bio u partiji, zamislite. Svi ste vi umreženi, ja vama ne vjerujem. Vjerujem u Boga i matematiku, ja bih sve riješio za tri mjeseca, vas bih prvo, prvo bih vama došao na vrata. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Marija Puh će govoriti ispred Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Vlade. danas opet raspravljamo o drugom paketu mjera za pomoć našim poduzetnicima i gospodarstvenicima. Naime, ova situacija u kojoj smo se našli ja bih rekla nitko od nas kada smo donosili proračun u prošloj godini nije imao niti na kraj pameti da bi se nešto ovako moglo desiti i stvarno nas je zadesilo gotovo pa preko noći. Smatram da država svojim mjerama šalje jasnu poruku da prati situaciju i dočekuje ju spremna koliko je to One prve mjere koje su se donosile i koje su bile, išle su u smjeru očuvanja zdravlja, u smjeru prevencije, u smjeru zaštite naših najugroženijih građana. Iako je i tada prilikom donošenja tih mjera bilo poprilično prigovora i prigovora na rad stožera, danas s odmakom od, ja mislim, na nekih mjesec dana, vidi se da mjere koje su tada bile propisane i koje su donesene su bile dobro promišljene i da su donijele rezultat jer kao što vidimo po svim tablicama RH je u društvu onih zemalja koje se najuspješnije bori protiv ove pandemije koja nas je zadesila, a koja nažalost ne poznaje ni granice, ni nacije, ni rasu, ni spolove. Nakon brige i onih prvih donijetih mjera koje su bile usmjerene na očuvanje zdravlja, naravno da se krenulo razmišljat i u iznalaženje mjera da se u ovoj izvanrednoj situaciji i naše gospodarstvo i naši poduzetnici što lakše prođu kroz ovo čudno razdoblje. Danas nam je ujutro predsjednik Vlade predstavio drugi set mjera koje su namijenjene ublažavanju ekonomskih posljedica koje nas zapravo tek čekaju. Kakav je smjer kojim se kreće sa ovim mjerama, malo sam osluškivala ovih zadnjih par dana otkad su mjere predstavljene i kada vidim i suglasje koje postoji ovdje među nama saborskim zastupnicima i suglasje koje se dobiva od strane poduzetnika, rekla bi da je smjer kojim se ide dobar, da je promišljen, naravno uvijek ima prilike i uvijek ima mogućnosti da one budu još i bolje, ali kao što sam to već rekla, ova iznenadna situacija, mislim da smo se za nju poprilično dobro pripremili. Isplata minimalne plaće i plaćanje doprinosa za radnike čije tvrtke ne mogu sada raditi, mislim da je najvrednija mjera i da će imati najbolji efekt u očuvanju, u maksimalnom očuvanju broja radnih mjesta i donekle će pružiti sigurnost svim našim radnicima. Umjesto prvotnih 3.250,00 kn osigurava se plaća od 4.000,00 kn od strane države i uz plaćene doprinose za taj iznos, što u ukupnom iznosu iznosi 5.460,00 kn po zaposleniku. Aktivacija ove mjere, kolko sam gledala, dosad je zatražilo već gotovo 70 000 poduzetnika, a to se odnosi na dosada 420 000 radnika prema procjenama koje su rađene, brojka kojom će ovaj obuhvat biti će biti oko 6000 radnika. Također rasterećenje poduzetnika koji nisu u mogućnosti raditi ili čiji je posao ugrožen, značajno pogođen ovom pandemijom je oslobođenje od poreznih davanja i uvođenje obaveze plaćanja PDV-a tek po naplati izdanih računa. I mislim da će ta mjera pomoći da se naša gospodarstva i naši poduzetnici održe i da im se pomogne u ovom razdoblju koje ih tek čeka. Isto tako mjera koju, ne znam dal je neko danas spomenuo ili nije, nije sudbonosna, ali mislim da jako puno pomaže i dosta me je poduzetnika kontaktiralo baš vezano za to, je pomicanje roka za izradu i predaju godišnjih financijskih izvještaja sa 30.4. na 30. U ovim čudnim uvjetima otežanog kretanja i potencijalne opasnosti od zaraze bit će zaštićeni i mnogi knjigovođe koji će lakše moći odrediti si neke protokole i rad sa svojim komitentima jer znamo da u ovom zadnjem mjesecu prije predaje godišnjih financijskih izvještaja zna biti poprilično živahno, radi se i cijele dane i noći, pa će na ovaj način njima biti znatno olakšan ovaj period. Optimistična sam jer odgovor Vlade na ovu krizu nije onakav kakav je bio kada nam se dogodila kriza 2009. Kolko Kolko se sjećam tada se išlo i prema povećanju poreza, što je tada naravno posljedično dovodilo do smanjenja potrošnje, a ovim mjerama koje su sada određene i koje su bazirane prvenstveno na to da se očuvaju radna mjesta i da ljudi imaju primanja, ja se nadam da u budućnosti ne bi trebalo doći do značajnijeg poremećaja u potrošnji. Ova kriza koja nam se dogodila sada se čini strašna, ali vjerujem da bi nam ona mogla biti i prilika, prilika u kojoj ćemo promijeniti našu ekonomsku politiku. Svi znamo da je do sada naš deficit u robnoj razmjeni s inozemstvom pokrivao turizam. Ovo nam je možda prilika da iznađemo način kako da osnažimo i ojačamo našu proizvodnju. Što se tiče proizvodnje, pogotovo mislim da bi trebalo staviti naglasak i težnju na poljoprivredu. Sami smo vidjeli što se je dešavalo u vremenima kad je bila najava krize, kada se najavljivala eventualna karantena, svi građani su pohrlili u supermarkete, bili su ogromni redovi jer je jednostavno postojao strah kod ljudi od nestašice. Ojačanom poljoprivrednom proizvodnjom ne bi se pomoglo samo ekonomiji, nego bi se pružila i sigurnost ljudima u eventualnim budućim događajima koji nam se mogu dogoditi, da se ne dogodi opet takva refleksna reakcija da se odmah pojuri u supermarkete i ide sa gomilanjem zaliha jer ćemo na neki način biti sigurni ako ćemo sami proizvoditi svoju hranu. Ono što bi još svakako željela napomenuti, a to je da smatram da ne bi smjeli i to je već danas bilo ovdje spomenuto, da ne bi smjelo doći do nekih značajnih smanjenja državnih investicija ili ne daj Bože njihovih potpunih ukidanja. Kapitalni i komunalni projekti koji se provede kako od strane države tako i od jedinica lokalne samouprave smatram da bi se morali nastaviti i dalje u istoj mjeri, a ako je to moguće i uz pomoć eventualno još sredstava koji su nam ostali neiskorišteni da se oni možda i povećaju. Izrazito je nužno da onaj dio poslova koji se može i dalje nesmetano raditi, naravno poštujući epidemiološku sliku i epidemiološke upute da se oni rade kako bi kasnije što lakše mogli pokrenuti ekonomiju i vratiti se našem prijašnjem životu makar nikad on više neće biti isti, ali na neki način da se vratimo natrag. Nekolicina ministarstva imala je raspisane natječaje i javne pozive za jedinice lokalne samouprave i da je situacija normalna kakva je trebala biti ti natječaji su već trebali biti imati objavljene rezultate. Ja se nadam da je samo došlo do odgode objave rezultata s obzirom na situaciju u kojoj jesmo i da neće biti odnosno da se ne razmišlja i da neće doći do ukidanja tih potpora koje su i jedinicama lokalne samouprave koje će također morati značajno revidirati i usmjeriti se prema svojim proračunima i vidjeti na koji način da prevaziđu ovu krizu. Ova epidemija mislim da nam je prilika da stavimo glave skupa, kak mi Zagorci znamo reći i da iznađemo politiku koja će nas ekonomski ne samo oporaviti i vratiti u kolosijek u kojem smo bili prije ove pandemije nego i da nam da jednu dodatnu snagu da popravimo naše mjesto na ljestvicama koje mjere gospodarstvo i ekonomsku aktivnost. Veliki broj zemalja je nevidljivo određene mjere odradio 2010. Godine prilikom zadnje krize pa mislim da bi tu priliku mi mogli iskoristiti sad. I naravno da treba pratiti situaciju jer ona se kao što sami vidimo mijenja iz dana u dan i nažalost nitko od nas nema kristalnu kuglu da možemo reći kada će to završiti i kako će to završiti i da trebamo pripremati daljnje mjere kako za zaštitu za zaštitu prvenstveno zdravlja naših sugrađana, a iza toga i na koji način da izađemo iz ove krize što manje okrznuti. Klub Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika podržava ovaj paket zakona o kojem danas raspravljamo. Zahvaljujem. Hvala uvaženoj zastupnici. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi prijavljen je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

poštovani potpredsjedniče. Tijekom rasprave ove koje sam imao pojedinačne odnosno ovog slobodnog govora, iznio sam većinu svojih stavova pa neću previše duljiti, čekaju i ostale kolege da nešto kažu tijekom ove rasprave. Ponovit ću nekakve ja bih rekao glavne smjernice. Premijeru Plenkoviću smo tijekom prvog paketa mjera i to sam mu kroz repliku rekao, da ove mjere nisu dovoljne, ove mjere koje su bile u prvom paketu da se ne može ljudima obećavati otpis nego je moja replika išla u smjeru odgode i to sam objavio i na svom facebooku tu repliku koju sam imao prema premijeru. Premijer je tada rekao da je to nekakva prvotna mjera koju Vlada predlaže i da će se ići moguće sa novim mjerama. Međutim, ja mislim da mi kasnimo, da smo trebali odmah snažnije odgovoriti na ovu krizu i ovaj izazov, da smo trebali odmah ići s jasnim i konkretnim mjerama otpisa svih davana. Isto tako bespovratnih sredstava i financiranja jedne posebne linije prema našim obrtnicima i poduzetnicima, a ono što tražimo i što ćemo tražiti unutar našeg ovog paketa zakona, 8 zakona smo ukupno uputili u hitnu proceduru, vjerojatno će to doći na raspravu tamo iza Uskrsa jer u utorak raspravljamo o SDP-ovom paketu mjera, ne znam koliko je to korektno i prema kolegama iz SDP-a, nakon glasovanja će biti ti zakonski paketi i možda je bilo poštenije da je i to ostavljeno nakon Uskrsa. Ne znam koliko će se to uopće čuti za to što oni predlažu, ali dobro, to je njihov problem i oni će morati naći načine kako to iskomunicirati. Mi ćemo osim ovih davanja i poreza gdje tražimo određene izmjene tražiti moratorij na ovrhe i kredite i taj zakon smo napisali i uputili u proceduru. Jednostavno u ovom trenutku nije pošteno da se događaju deložacije, da se događaju ovrhe, tražimo ako smo dali određeni tima out našim našim poduzetnicima dajmo time out i našim građanima, našim ljudima, ljudima koji spajaju kraj s krajem, koji su jednostavno pritisnuti ovrhama. Vi ste ih doveli u tu poziciju i red da im date u ovakvoj krizi time out i to će biti naš prijedlog. Evo tu je i ministar financija očekujem da se pod hitno sastane sa ministrom pravosuđa Bošnjakovićem, da Vlada napravi sastanak i na tu temu i da se ide u tom smjeru. Ne može se pogodovati bankama, ja znam da vi imate gotovo taj refleks da ste uvijek na strani banaka, a nikad na strani malog čovjeka, a mi s druge strane i prije ove krize i sada želimo biti na strani onih najslabijih u našem društvu i u tom smjeru ide ovaj zakonski prijedlog. Ne morate ga vi prihvatiti, ali predložiti vi nešto slično mi ćemo za to glasati kao što ćemo glasati i za ove vladine prijedloge. Mi nemamo problem s tim što vi to predlažete kao što vi imate problem kad oporba nešto predloži. Što god mi predložili, vi to nećete prihvatiti. A što se tiče plaća, nećemo vam dopustiti da režete i smanjujete plaće onima koji su na prvoj crti obrane od korona virusa. Znači nećemo vam dopustiti da režete plaće liječnicima, nećemo vam dopustiti da režete plaće medicinskim sestrama, nećemo vam dopustiti da režete plaće policajcima, vojnicima, vatrogascima, svima onima koji sudjeluju u borbi protiv ovog korona virusa. Nazvali ste ovo ratom, u ratu se herojima ne režu plaće, nego ako ćete rezati krenite od županija. Kad dirnete županije, kad dirnete župane, kad dirnete županijske ustanove onda možemo ovaj uopće razmišljat o tome. A sada u ovom trenutku tražimo povećanje plaća, evo s ovom mjesta, ministre tu ste, tražim povećanje plaća za liječnike, medicinske sestre, za našu našu vojsku, za našu policiju, za naše vatrogasce, znači i to je onaj minimum koji možete napravit, povećanje plaća, to je moja poruka, s tim završavam. Hvala. Hvala uvaženi zastupnik Grmoja. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Evo, ja bi kolegi Grmoji rekao tu je ministar, da je činjenica ono što je MOST predlagao kao amandmane na prve mjere Vlade, da su sada prihvaćene, znači ne odgoda nego otpis. Međutim, činjenica, dobro ste i rekli da najveći problem RH su županije koje usisavaju decentralizirani novac za zdravstvo, za školstvo, a u biti taj novac ko zna gdje se usmjerava jel nikada nije bilo gore ni zdravstvo, a i upravljanje školama nije najbolje. Imamo primjere di nam padaju stropovi u školama, o tome bi mogao više govoriti, evo ovdje je bivši župan naš predsjedavajući g. Sanader, da su otkad je županije bez ove krize samo iz Dalmatinske zagore 100 000 ljudi je iselilo otkad su županije. Polja nisu obrađena, navodnjavanja nema, tržnice su, uvozi se iz Italije, koncesije na pomorsko dobro se pogoduje svojim kumovima, stranačkim koalicijskim partnerima, pa koalicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji se zove Bene. Hvala kolega Bulj, apsolutno se slažem s vama, ali oni će čuvati županije do zadnje kapi krvi. Al kao što će se oni boriti, kao što će se Ante Sanader boriti za to leglo uhljebništva, tako ćemo se mi boriti za hrvatske liječnike, medicinske sestre, za našu policiju, našu vojsku, ako treba i profesore i učitelje. Kao što će oni štititi županije i leglo uhljebništva, tako ćemo mi štititi naše ljude koji su na prvoj crti i nećemo vam dati da ih dirate. Dok ne krenete ukidati i rezati županije, županijske ustanove, županijska poduzeća gdje rasipate novac, gdje kupujete aute od 300.000,00 kn, gdje se ponašate kao faraoni. Ne damo vam, neće vam proći. Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Mrsić. krize 2008. mi u ovom trenutku imamo potpuno drugu krizu i rezanje plaća u javnom sustavu, mislim da nije nešto što bi trebalo biti na tanjuru. Ali spomenuli ste jednu stvar koju sam ja i u svojoj raspravi spomenuo, a to je da kroz kolektivno pregovaranje, tu je ministar Marić, zajedno sa sindikatima treba kroz kolektivne ugovore, dakle svima onima koji su na prvoj crti obrane od virusa korone, a to su zdravstveni djelatnici, to je vojska, to je policija, ali i svi drugi, da im treba ugovoriti dodatke na osnovicu od 50 do 100% dok traje, dok traje kriza, al to se može napraviti samo kroz kolektivno pregovaranje jer na drugi način ćemo napraviti da nekima damo, a da nekima ne damo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku. **Grmoja, Nikola (MOST)** Jasno treba, ja sam rekao da to, evo ministru sam poručio da tim ljudima treba povećati plaće ili nekakav dodatak, neka nađu način kako to izvesti, al to je minimum koji mogu napraviti. Evo, ministar je tu, nadam se da sluša iako je na laptopu, razumijem da je sada zaposlen, da ima puno posla, ali hrvatski liječnici i medicinske sestre, znači vojska, policija, svi oni koji nas brane od ovog koronavirusa, koji su izloženi, znači njima treba izaći u susret i povećati primanja. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Žagar.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolegice, kolege, uvaženi ministre. Kad govorimo o, evo cijeli dan o mjerama koje daje Vlada, naravno da su ovo drugi paket mjera, mi kao oproba i ja sam prve mjere i prihvatio, al tada sam upozoravao kao i moj klub o problemu znači toga da se odgađa nego da se otpišu obaveze prema poduzetnicima, to je Vlada prihvatila, da li je sa zakašnjenjem vjerojatno je. Međutim, čuo sam ovdje od kolega, nisam bio tada ovdje zbog mjera opreza, da je g. Bačić rekao da je 1.9. prvi krizni stožer oko koronavirusa bio, 9., pardon, pardon, pardon. 9.1. znači u prvom mjesecu, a poslije toga je čak izjavio premijer u jednom trenutku bio kad je bila smjena tj. ministra Kujundžića da je prioritet bavit se koronavirusom, a znamo da su se tek mjere počele davati poslije HDZ, kad su završili izbori unutar HDZ-a, kad je Vlada, HDZ-om. Tako da taj utisak ostat će među nama, al ja bi progovorio o onome što je vrlo bitno. Vrlo je bitno, to je MOST sada dao, znači kolega Grmoja je i spomenio ovdje, to su ovaj otpis tj. ovaj moratorij na kredite i moratorij na ovrhe. Znamo da još i ovršni postupci traju od ŠKZ Raiffeisen do svih onih koji su učinili više zala našem narodu, nisu mogli u državama odakle dolaze znači tih ljudi bilo bi u ovome trenucim, a druge države su takve mjere poduzele, ja mislim da bankarski sektor, a ministar zna, u ovom trenutku ima, likvidan je, al je pitanje sada kako to sve održati. Međutim, ono šta me najviše cijelo vrijeme i ono šta sam ja predložio kao zakon i dao u hitnu proceduru, to je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. To ću uvijek ponavljati. Nejasno mi je da u RH imamo nešto manje od 800 000 hektara neobrađenoga zemljišta, država tu mora poduzeti određene mjere, od toga je pola

određeni način propise, lokalna samouprava donosi programe, županija mora dati svoje mišljenje, pa ministarstva. Ja sam dao zakon da se županija izbaci tj. da se županija tj. jel jednostavno to je način kozaračkoga kola, da ne govorim svak svakoga drži i niko ne popušta, a dosada nije podijeljeno nego 11000 hektara, znači 1 il 2% poljoprivrednog zemljišta. Pozivam ministricu, premijera, evo 5. put govorim da nam je vrlo bitna samodostatnost, da je nevjerojatno da u RH najviše prehrambenih proizvoda uvozimo svinjetine, ali još čudnije pekarske proizvode. Mi pekarskih proizvoda milijardu kuna uvozimo, pekarski proizvodi, a Slavonija je neobrađena. Nije mi jasno kakve su to politike bile. Nije mi jasno danas zbog čega su tržnice zatvorene, a trgovački lanci su otvoreni, gdje imamo talijanske pomidore, gdje ćemo sad dobiti španjolske jagode i tu su uvjeti, pa bolji su na tržnici ako se držimo mjera i to je vrlo lako odraditi na tržnicama otvorenim da ljudi prodaju svoje povrće, voće i mljekarske proizvode. Pa ne možemo i sada pogodovati uvoznim lobijima. razumije/…rajčica ili pomidora, možemo evo. Ja bi samo, mislim nejasna mi je, nejasna mi je logika, kolegice i kolege možda je vama smiješno, ali mi je nejasna logika kako je moguće da smo mi uvozimo 3 milijarde EUR-a prehrambenih proizvoda, a zemljište neobrađeno. Pa nije mi, mislim ne mogu uopće to prihvatiti. Znači mjere moraju biti snažne i odma i ministrica Vučković i ova Vlada se mora probudit. Ne može ona bit ovo cijelo vrijeme „Alisa u zemlji čudesa“.

Pa dosta šta su silose opljačkali ovaj pšenice na šlepere i šlepere, a kamoli ovo žita, žita. Mislim ne mogu shvatiti da mi ne poduzimamo te mjere, evo već misec dana o tome govorimo. I nije mi jasno i ovdje je u stvari jasno da su uvozni lobiji unutar ministarstava odradili ogroman posao, al u interesu znači stranih proizvođača. I na kraju, voda, šume,

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ja ću samo kratko nastaviti nešto na ono ispred kluba i naravno pozdraviti ove mjere, dapače mislim da tu nema dvojbe i idemo probati vidjeti što možemo korak dalje. Ono što sam počeo sa temom ispred klub je upravo taj dan poslije kada prestanu važiti ove mjere, kada nema više oslobođenja kada nema više jednokratnih isplata pomoći za zaposlene, kako onda će naše gospodarstvo se ponašati, kako će poslodavci funkcionirati? I to je zapravo slijedeći korak o kojem moramo u ovih mjesec dana ili dva, koliko predviđa se da će trajati ove sve mjere, razmišljati i dočekati spreman. Jedan od tih prijedloga je i primjena st. 3. čl. 131. Zakona o javnoj nabavi koji govori o pregovaračkom postupku bez prethodne objave, poziva konkretno da se proširi ona mogućnost naručivanja poslova male vrijednosti nabave ili do pragova na 3 ponude odnosno i većih tih vrijednosti kako bi upravo tamo gdje znamo da ćemo nešto morat radit ubrzali i zaposlili što veći broj ljudi kroz određene sektore. Ono što bi još samo predložio da, ne znam, nisam vidio u mjerama, da se odgodi plaćanje zakupa državnih prostora, a otpiše za one kojima je zabranjen rad jel nema s obzira da sve manje-više ide u tom smjeru, pa da i mislimo i na to da, da onima kojima smo zabranili rad da ih ne teretimo što se tiče zakupnina. Također recimo jedna od mjera bi bila da se omogući plavi disel za građevinske strojeve po uzoru na ribarstvo, na poljoprivredu, s obzirom isto kao jedna od mjera sektorskih pomoći građevinarstvu. Pitanje jedno, jedino je što je sa radnicima kojima je u međuvremenu istekao ugovor na određeno vezano za ove mjere, da li se onda njima ili mora produžavat ili će se oni smatrati padom zaposlenih prema ovome kako tumačimo, to se svakako smatra pad zaposlenih? I zadnje što sam htio reći vezano za moratorij. Dobio sam ovdje poruku i kaže slijedeće. Poštovani, nastavno na vaš zahtjev za odgodom plaćanja obveza po kreditima, molimo vas da nam u svrhu obrade zahtjeva dostavite slijedeću dokumentaciju. Znači, poduzetnik je prijavio se da mu se odgode rate iliti moratorij. Kaže ovako, analitičke tablice u exclu sa 31.12.2019., godišnje financijsko izvješće s 31.12. i 31.3., bruto bilancu s 31.12. i s 31.3., potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, bon 2, izjava za HROK. Dakle, nije baš onako samo tako doći do toga, praktički ovo ja iščitavam da vrlo malo se razlikuje od novog kreditnog zaduženja i ishođenja sve dokumentacije ako želimo dići neki novi kredit. Ja ne vidim tu, pogotovo mi nije jasna ova porezna ovaj potvrda porezne uprave o nepostojanju duga Komercionalnoj banci, to, to čak i ne mogu ovako shvatit, ali dobro. Dakle, bojim se i ovo je apel svim bankama da ne zloupotrebe ono što im se dalo, a dalo im se dosta i u smanjenju obveznih pričuva i u načinu knjiženja svih kredita odnosno onih koji su, ne moraju sada ići na rezervacije, tako da neka postupe onako kako očigledno imamo sada izvješće i od naših gospodarstvenika da rješava HZZ manje-više promptno, da uplate veće sjedaju za ove pomoći, da se jednostavno ne igraju tu previše birokracije, pogotovo u ovom vremenu opterećuju računovodstva, a pogotovo ako smo mi produžili rok za predaju godišnjih financijskih izvješća do 30.6. i ti praktički sad bi morao pored svih ovih obrazaca raditi sva izvješća i naravno komplicirati nešto što bi trebalo biti prilično jednostavno, a to je 3 mjeseca niko ne mora ništa platit, nastaviš dalje za 3 mjeseca tamo di si stao. Doslovno moratorij, sve stoji, ništa, ni kamata, ni ničega. E sad, zašto, kako, ja apeliram na sve banke da omoguće, da izađu u susret jel ovo sigurno je zloupotrebljavanje povjerenja koje je ova Vlada njima dala, kojima je sve omogućilo i svega onoga zapravo što mi ovdje sada ovim mjerama želimo napravit. Zahvaljujem. uvaženom zastupniku Čuraju. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Drago mi je što je ministar Marić ovdje, žao mi je što nije ministrica kulture jer svoju raspravu posvetit ću stanju u kulturi. Kad je izbila epidemija, jedna od prvih poruka ljudima i od strane psihologa i od strane stožera bila je ostanite doma, ostanite kući, čitajte knjige, slušajte glazbu, gledajte filmove, gledajte kazališne predstave koje su na televiziji, gledajte i slušajte snimljene koncerte, to je dobro provedeno vrijeme. S druge strane kao što znadete odlukom nadležnoga stožera nema javnih okupljanja. Mi smo tom odlukom kao i mnogim drugim sektorima, kulturnim djelatnicima zabranili da rade, nema kazališnih predstava, nema koncerata, nema predstavljanja knjiga, nema snimanja filmova. Ne možemo preskočiti tu činjenicu, odlukom, dakle nadležnih tijela, tim ljudima je zapriječen rad. A moramo znati o kome se radi. Radi se o ljudima koji inače u normalnim okolnostima imaju, među najslabije plaćenim poslovima, najmanje plaće, najmanje honorare. Veliki dio tog sektora leži na plećima honoraraca, prekarnih radnika, ljudi koji nemaju stalan posao, ljudi koji nemaju stalne ugovore, to su ljudi koji se svojom kreacijom bore za mjesto pod suncem, za novu vrijednost. Stvaraju ne samo, dakle nove ideje nego i novu vrijednost, uredno plaćaju poreze, no od tih poreza idu plaće mnogima u javnom sektoru. Zaključkom Vlade praktički zahtijeva se da kulturne ustanove izvanproračunski i proračunski korisnici prestanu financirati sve što se ne smatra osnovnim pogonom. Što to točno znači? Između ostaloga znači da vjerojatno ove godine neće biti ni novih premijera, da neće biti novih projekata, da ono što je započeto neće biti završeno i da će kulturni pogon, bez obzira radilo se o onima u stalnim ustanovama ili se radilo o nezavisnim kulturnim radnicima, praktički stati. A mi moramo znati da nezavisni kulturnjaci, dakle oni koji stvaraju, ono po čemu naša kuća ima i vrata i prozore, po čemu je otvorena, po čemu rastemo, po čemu imamo svoj identitet, ne samo da su najslabije plaćeni inače u skali svih mogućih poslova nego nisu redovito baš zato što nisu stalno zaposleni ni kreditno sposobni, oni nisu uglavnom vlasnici nekretnina, velika većina njih živi kao podstanari, bez prihoda osuđeni su na užas ljudske egzistencije. Ministarstvo kulture donijelo je odluku da će svima onima za koje država plaća poreze i doprinose, to je njih otprilike 1400, osigurati naknadu u različite dvije visine. Jedna je 1.625,00, druga je 3.250,00 kn, obzirom na to kolki su im bili prihodi u prošloj godini. Ministre molim vas, nemojte zaboraviti da ovoga časa mainstream i velike i male kulturne ustanove u RH duguju silne milijune upravo njima i da su im plaćali honorare na vrijeme, da su platili ono što su odradili lani, oni bi imali daleko bolju početnu poziciju. Sada ovom odlukom Vlade kojom se praktički blokiraju isplate svega što nije neophodno dovest ćemo se u situaciju da se pitamo da li će HNK u Splitu platiti 3 milijuna kuna dugova prema svojim vanjskim suradnicima, a da ne govorim o ostalim ustanovama. Dakle, radi se o desetinama milijuna kuna dugova prema ljudima koji su svoje odradili prema ugovorima, ali im nije isplaćeno i sada su u tim škarama da će vjerojatno morati biti na najnižoj mogućoj ljestvici. Nije u redu. I kulturno poduzetništvo je poduzetništvo, bez njih smo slabiji, bez njih smo pitanje što, imamo li identitet, nemojmo ih zaboraviti, ne radi se o masi ljudi. Danas smo čuli u obraćanju i premijera i ministra da se već oko 400 000 ljudi zapravo smatra ciljanom grupom ovih mjera, a njih je možda nekoliko tisuća. Nemojmo ih zaboraviti. Evo, ja apeliram, nemojmo da kultura ostane u blatu, ona je nešto najvažnije i najprogresivnije što imamo. Kad već ljeto koje je pred nama garantira da neće biti nove kulturne proizvodnje zato što će ustanove i festivali biti zatvoreni, ajmo nemojmo ih zaboraviti i ti ljudi moraju jesti, moraju platiti svoje režije, moraju platiti svoje najamnine, moraju osigurati svojoj djeci barem minimum minimuma. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Slušajući i danas rasprave klubova i pojedinačno ja si postavljam pitanje da li su kolegice i kolege dovoljno detaljno pročitali prijedlog ova tri izmjena zakona. Mi sa ovim izmjenama zakona stvaramo preduvjete da se riješi hrpa ovih problema o kojima se danas ovdje govori. Međutim, istovremeno moramo biti svjesni jedne stvari da ova tri prijedloga zakona s jedne strane reguliraju i upućuju nas na prihodovnu stranu državnog proračuna koja definitivno biti manja zbog svega ovog što se događa, a zbog tih smanjenih gospodarskih aktivnosti i ograničene gospodarske djelatnosti rashodovna strana državnog proračuna će nabujati. Istovremeno u ova dva prijedloga zakona Vlada predlaže model i način kako zakonski riješiti i pomoći onima koji koji su ostali bez prihoda s jedne strane je isplate plaće, s druge strane u drugim zakonima se predviđa nadomjestak ili zamjenske prihode za one koji će ostati bez tih prihoda. Međutim, ja si osobno postavljam jedno pitanje da li smo mi svjesni da u ovom trenutku na brodu koji se zove državni proračun je ukrcano negdje 700 ili će se ukrcat negdje 700., 800.000 novih putnika i da li kormilar ovog broda, a to je Vlada i ministar financija itekako svjesno poručuju da paze i na one male brodice koje plutaju oko tog broda da ih ne potope jer nije smisao određenim mjerama pomoć jednoga, a utopiti druge. I ako malo bolje pogledate Opći porezni zakon onda je tu jasno navedeno i za one koji su silom zakona prestali raditi što će im se dogoditi, kakva prava imaju i ponovit ću ono što sam jutros govorio, zapravo u replici rekao ministru Mariću, ovih 4.000 kuna nisu 4.000, tko je 5.820 ili 825 kuna jer na ono što na te 4.000 treba platiti mirovinsko i zdravstveno na rashodovnoj strani državnog proračuna i HZZO-a se stvaraju rashodi koji se naprosto moraju podmiriti, a prihoda neće biti, neće ih biti jel ih neće platiti tko isplaćuje tu plaću, a država će isplatiti tu plaću. Međutim, moramo znati da je procjena da će do kraja 4. Mjeseca možda biti skoro 600.000 onih koji će koristiti ovaj model isplata plaća da su ti ljudi u prošlim mjesecima imali daleko veće prihode nego što imaju danas i da njihovo izdvajanje u mirovinsko u zdravstveno pa što se tiče i osnova poreza na dohodak koji proračune jedinica lokalne samouprave su bili daleko izdašniji, daleko veći. Pa kad tome tih 1.820, 1.825 dodate tu razliku koja se neće više pojaviti u državnom proračunu i u proračunu jedinice lokalne samouprave onda treba sagledati kompleksnost ovog prijedloga zakona. I logična je stvar da kolege zastupnici svako jedan određeni segment ili mikro skupinu ili gospodarstva ili društva predlaže da treba riješiti i to je dobro. Ali ono što je ključno, da li mi u ovom prijedlogu zakona vidimo da se to može riješiti, ja vidim, ja naprosto u izmjenama Opće poreznog zakona i izmjenama Zakona o izvršenju državnog proračuna vidim da si Vlada otvara prostora da riješi te probleme. gledajte, mi moramo biti svjesni činjenice da u ovom poslu prije svega mora postojati uzajamna odgovornost i poštivanje propisa koje donosimo. I zato mi je drago i tu ću ponoviti da je Vlada u izmjene Opće poreznog zakona ugradila ovaj st. 6. u čl. 1. za korisnike mjera prema ovom članku za koje se naknadno utvrdi da je ostvario pravo za sebe ili druge osobe prema odredbama ovog članka, a na to nije imao pravo da će ti kazneno odgovarati. Naprosto takvu poruku se mora poslati jer na ovaj brod će nastojati uskočiti oni koji nemaju pravo na to, a istovremeno iz današnjih rasprava smo vidjeli koliko mi svako iz svojih spoznaja smatramo da ima onih koji bi imali pravo na ta sredstva i to je ta kompleksnost tog posla. I zato podrška Vladi na ovom prijedlogu zakona i druga stvar moramo biti svjesni da mi s usvajanjem ovih zakona dajemo prostor Vladi da upravo riješi niz ovih problema o kojima su kolege danas raspravljale i o kojima će vjerojatno raspravljati do kraja današnjeg dana. Hvala lijepo. uvaženom zastupniku Šukeru. Sljedeća rasprava je uvažene zastupnice Grozdane Perić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre financija. evo kao što sam rekla i u replici iznenađuje stav nekih kolega koji su unaprijed bili vrlo skeptični kod donošenja onih ožujskih mjera, a zapravo ne shvaćaju koliko je bitno da se sagleda cjelovitost upravo svih segmenata i sastavnica gospodarstva i društva u cjelini kako bi se moglo dobro, kvalitetno reagirati i kako bi se osluškivali svi problemi koji nastaju upravo u ovakvim izvanrednim situacijama. Ovom intervencijom na Opći porezni zakon zatim na Zakon o računovodstvu i Zakon o izvršavanju državnog proračuna zapravo se ovaj krovni zakon, organski, Opći porezni zakon zapravo omogućava rješavanje jako puno problema znamo da je od 2008. kada je on donesen, a onda doživio puno promjena, omogućava da se vrlo kvalitetno može imati instrumentarij kako regulirati odnose prema prema poreznim tijelima, kako u odnosu obveznika prema jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim poduzećima i to je jedno vrlo kvalitetno rješenje gdje se omogućava da se njima omogućava obročna otplata do čak 24 mjeseca u nekim slučajevima. Intervencija je na članak 107a. zakona koja je u ožujku bila već izmijenjena, međutim sa ovim dopunama je to još posebno specificirano. Na što se posebno sada dala pažnja? Upravo na to da plaćanje poreznih obveza bez obračuna kamata je 3 + 3 mjeseca i ono što sam rekla 24 mjeseca koja je itekako mnogima značajna i možda bi se na ovaj dio trebalo referirati i kod blokiranih građana gdje bi itekako se olakšalo njihova možda ovaj otplata duga. Vidimo da na ovaj način se isto tako djeluje na očuvanje radnih mjesta i jako je važno da je upravo ova neto isplata od 4.000 kuna uvećana za ove doprinose jer je to zapravo onaj neoporezivi iznos koji itekako pomaže da ne dođe do velike erozije i velikog otpuštanja. Kada govorimo o evo ovdje utjecaju svih ovih promjena na prihode državnog proračuna onda itekako moramo jako paziti jer vidimo da se na taj način i sa svim ovim promjenama i sa krizom utječe i na potrošnju. Ja bi upozorila na još jednu činjenicu, a to je na jedinice lokalne samouprave koje će izgubiti znatan dio prihoda od poreza na dohodak i Vlada je ovdje u izvršavanju državnog proračuna predvidjela da se nadomješta sa beskamatnim zajmom za onaj dio koji je zapravo, koji se vraća odnosno koji je u povratu prema građanima. Ja tu apeliram da se moguće taj dio proširi jer nije samo to iznos koji se gubi kod prihoda jedinica lokalne samouprave nego puno veći iznos, a to bi to bi itekako olakšalo funkcioniranje s tim da svakako jedinice lokalne samouprave moraju itekako voditi računa o rebalansu proračuna, o smanjivanju troškova. Pa evo na primjeru moga grada koji je već umanjio zakupnine za tvrtke koje ne mogu raditi. U prvom mjerama je smanjena je odnosno ukinuta spomenička renta koja je namjenska, pa onda boravišna pristojba itd., dakle jako je važno reguliranje da li plaćanja PDV-a na taj očekivani prihod ili ne, da se to izregulira i evo u svakom slučaju sve pohvale na ove izmjene zakona. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Uvažena zastupnice Perić jedna replika, uvaženi zastupnik Šuker. Hvala lijepo. Kolegice Perić u pojedinačnoj raspravi zbog kratkoće vremena nisam stigao, mislim da ste dobro otvorili jednu temu, a to su jedinice lokalne samouprave. Kao što će se dogoditi smanjenje prihoda na razini državnog proračuna, tako će se dogoditi i smanjenje prihoda na, u jedinicama lokalne samouprave iz jednostavnog razloga, jedno je porez na dohodak, međutim kako država ide prema onima koji ne rade ne možeš naplatiti nekome nešto ako ne radi, tako komunalna naknada koja je drugi izvor prihoda po veličini jedinica lokalne samouprave nećete moći naplatiti od onih tvrtki koje ovoga ne rade. I mislim da kad govorimo o odgovornosti onda u svim razinama vlasti, kako od lokalne tako do državne do državne se naprosto to mora napraviti, svi moraju napraviti projekcije što će se s njima dogoditi jer imaju u bazi podataka koje su tvrtke zatražile financiranje ovih plaća. Prema tome, te tvrtke ne rade i njihovo plaćanje komunalnih naknada i ostalih davanja prema jedinicama lokalne samouprave su upitne. **Perić, Grozdana (HDZ)** Tako je, hvala lijepo, da i vrlo je kratko imala bi još puno toga za reći, zaista svaka jedinica mora napraviti projekcije i vidjeti koliko će stvarno izgubiti iz poreza na dohodak očekivanog u regularnim uvjetima i da onda u toj visini ili u nekom postotku da se omogući upravo taj beskamatni zajam jer na taj način se omogućava funkcioniranje, s tim da svakako svaka jedinica mora voditi računa i o uštedama, da štedi i ne troši za ono što nije nužno. Ja bi isto tako, ali ne može se zaustaviti recimo neke investicije koje su u tijeku, bilo vezano za Europske fondove, za ono što je već potpisano, dogovoreno itd., i ono što je najnužnije. Dakle, to zaista o tome treba voditi računa. Ja bi uz ovo napomenula da svako hvala zdravstvenim djelatnicima, policajcima, vatrogascima, trgovcima, prijevoznicima ali i statičarima koji su izvršili i vrše volonterski upravo posao svaki dan ovdje u Zagrebu. Hvala zastupnici Perić. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja,

Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Zapamtite ovaj dan jer se danas dogodila jedna strahota. Jedna spodoba koja se među nama kreće u ljudskom obliku se usudila izjaviti da nam je cijela zemlja paralizirana zbog toga što je jedan djed odlučio živjeti. Dakle, gospodo ako su to riječi jednog zastupnika onda smo mi koji trpimo to među sobom isto tako na neki način ugroženi jer nas sve ono časno što radimo ovo baca takve mrlje. Neću govoriti jer prezirem u ovom trenutku i njegovo ime, a pročitajte na društvenim mrežama u jednom renomiranom portalu sve što je rekao. To čovjek ne smije izgovoriti, to čovjek ne smije izgovoriti. To su naši korijeni, da tih ljudi koji žive časno, koji su svoj dio odradili, koji su naši roditelji da njih nema ne bi bilo nas. Ljudi moji, ako mislimo tako izjavljivat onda bolje da ne, ljudi gledajte koga birate drugi put. Ja nemam riječi, nemam riječi kojim bih izrazio srdžbu, prijezir na takve istupe. To nije ljudski. Jel ta spodoba svjesna da širi … ili ageizam kako se to piše odnosno netrpeljivost prema starijima i nije mu prvi put i nije mu prvi put. To ponašanje je ljudi moji je nedopustivo u ovom društvu. I ako mi koji smo svjesni toga koji poštujemo naše roditelje jer time dokazujemo da poštujemo svoje živote, da time poštujemo živote naše djece o tome ne govorimo jasno i glasno onda ovo društvo neće biti zdravo. Nije zdravo čim ovo dozvoljavamo i neće nikada ozdraviti ako mi o tome ne govorimo, bit će takvih i dalje avanturista koji će se ispucavati na nečemu što ova civilizacija, ovaj demokratski doseg do kojeg smo došli ne smije nikako trpiti. To je nehumano, to je neciviliziranom, to je neljudski. Da prestanem s ovom tiradom, a zaslužuje sve vaše tirade, još bih samo nešto rekao ono što sam govorio u ime kluba o potrebi za postavljanjem sustava solidarnosti u ovoj zemlji, što kriza bude veća i što dulje bude trajala to više moramo postaviti to jači sustav solidarnosti. Sustav solidarnosti nije sustav dobrovoljnosti i dobročinstva, sustav solidarnosti je sustav koji mora osigurati da svi u društvu za vrijeme krize iz situacije u kojoj živimo i radimo izađu izranjavani, ogrebani, izmrcvareni, psihički na neki način izmoreni, ali da izađu živi da se mogu ponovno vinuti da mogu hodati, letjeti, da mogu uživati nakon što sve ovo skupa prođe dužnost nam je da imamo sustave koji osiguravaju život nakon ovoga, nakon ove pandemije korona virusa, ali za to trebamo razmišljati i trudit se bez obzira bili u vlasti, bili u opoziciji i to je vrijedno svakog našeg napora, svake utrošene minute i svake sekunde našeg razmišljanja. Budimo pozitivni, mislimo na sve naše građane i dijelimo sudbinu vrlo solidarnosti s njima i napravimo sustav solidarnosti. Apeliram na sve. **Sanader, Ante (HDZ)** Malo ste izgovorili teške riječi, ali evo. Imamo dvije replike. Uvaženi zastupnik Žagar. Hvala potpredsjedniče. Kolega Hrelja pridružujem se vašoj osudi ovakvih izjava u javnosti, neprimjerenih izjava. Mi smo uređeno ljudsko društvo, nismo čopor vukova, dakle ovako se u javnom prostoru ne smije razgovarati, posebno ne zastupnik u Hrvatskom saboru ovakve izjave davati. Živimo u osjetljivom vremenu i jako je važno da svi u ovom društvu paze kada nešto izjavljuju. Danas se javila jedna umirovljena profesorica u emisiju Hrvatskog radija i zamolila je urednika i članove koji su bili tamo, članove Vlade i predstavnike sindikata da se ne koristi u onom prostoru i onaj pojam koji je uvriježen realni sektor jer ona je onda rekla, a što smo mi onda u javnom sektoru, mi smo irealni. Dakle, sve što govorimo danas u javnom prostoru treba biti odmjereno jer svi smo pogođeni ovom krizom i zbog toga ne treba stigmatizirati pojedine članove društva, a posebno ne na ovaj način samo zbog toga što je osoba starije životne dobi na ovaj način ocjenjuje. Zahvaljujem kolega Žagar na razumijevanju. Nemojte misliti da je bilo lako izgovoriti ove riječi. Vi koji me dugo znate, znate da nikad nisam rekao ovakve riječi, ali nije mi ni sekunde, ni milisekunde mi nije žao da sam ih reko jer zaslužuju svaku našu osudu, ne samo našu nego svih časnih ljudi ovog društva koji žive solidarnost među generacijama, koji zagovaraju ajmo reći sklad između mladih i starih generacija u ovom društvu.

važno da izgovorimo da je to gospodin Ivan Pernar dakle nakon C vitamina je sada još jedna nova eskapada, žao nam je što je kolega naš saborski zastupnik, ali ja se nadam građani će u slijedećim izborima znati za koga će dati glas. Ovo što je danas na društvenim mrežama je apsolutno za sve osude jer nije bitno da li netko ima 80, 90, da li netko ima 30, 40 ili 20 godina, za svakoga se treba boriti jer oni su ljudsko biće, a gospodin Pernar ne shvaća da mi protiv ove ugroze, protiv ovog virusa možemo se boriti samo sa metodama 19. stoljeća, a to karantena. To znači da socijalno distanciranje je jedini lijek koji može pomoći da u ovoj koroni zaglave i mladi i stari, a da ne bi trebali zaglaviti jer zdravstveni sustav mora izdržati ovaj pritisak. Gospodin Pernar to ne razumije i nažalost ja kao hematolog mu ne mogu pomoći. **Hrelja, Silvano (HSU)** Hvala vam. Uvaženi kolega Mrsić da ste rekli ono što sam ja rekao da neću reći iz prijezira prema tom činu. Mislim da je to i s moje strane u redu, ali već kad ste se nadovezali na moje izlaganje onda moram reći da je ta spodoba rekla da bi starijima trebalo ukinuti i pravo glasanja na što sam isto tako reagirao svojevremeno, to je bilo doduše na početku mandata i gajio sam nade da će se možda malo promijeniti i da će nešto naučiti, međutim očito da nekima u glavu ne ide ništa. Hvala. Uvaženi zastupnik Peđa Grbin je slijedeća pojedinačna rasprava. poštovane kolegice i kolege. kada smo krenuli raspravljati o ovim mjerama koje je Vlada prezentirala prije nekoliko dana, a jučer ih sa sjednice uputila u Hrvatski sabor jasno smo rekli da su one daleko bolje od onih koje su usvojene u ožujku. One koje su bile usvojene u ožujku bile su probne, nisu rješavale gotovo niti jedan ozbiljan problem. Ove su puno bolje od toga. Ali to što su bolje ne znači i da su savršene, ne znači da kod njih nema i rekao bih značajnog mjesta popravku. S obzirom na vrijeme ovdje ću stati sa uvodom i pokušat ću u slijedećih nekoliko minuta pobrojati stvari za koje držim da bi se trebale popraviti. Prvo, mjere ne govore o zaštićenim najmoprimcima, to je posebno osjetljiva kategorija hrvatskog društva koja je posebno pogođena i potresom zbog toga što su mnogi od njih živjeli u stanovima u centru Grada Zagreba koji su sada oštećeni. Molimo bih Vladu RH da poduzme mjere kako bi se zaštićene najmoprimce zaštitilo i osiguralo im se da mogu podmirivati svoje obveze, konkretno moratorij na porast naknada odnosno na porast najma. Slijedeće je problem zakupa. Prvo, ono što je govorio i kolega Ćuraj, a to je pitanje propisa kojim ćemo omogućiti i državi, ali i jedinicama lokalne samouprave da korisnike poslovnih prostora oslobode od plaćanja zakupnine. Mislim da to moramo napraviti pod hitno i nadam se da će Vlada već u slijedećih nekoliko dana uputiti odgovarajući propis. Međutim, s time imamo još jedan problem, a to je porezni tretman situacije u kojoj vlasnik poslovnog prostora oslobađa korisnika poslovnog prostora zakupnine. Mnoge takve situacije imamo, ljudi su zakupcima izašli u susret jer znaju da im je bolje sačuvati nekoga tko će ostati i raditi kada prođe kriza nego i izbaciti i riskirati hoće li ikad naći nekog novog. Međutim, i na takvo korištenje poslovnog prostora moraju se plaćati porezi što ovim mjerama nije adresirano. Problem koji se ne spominje, a kojeg bi trebalo riješiti je problem pomoraca. Mnogi pomorci su mi se javili oni su također ozbiljno pogođeni ovom krizom, a mjere koje su usmjerene prema njima nisu adekvatne. Slijedeći problem to su radnici koji imaju jednu ili više dionica trgovačkog društva u kojem rade. Ti radnici su isključeni, prije tjedan dana sam na to upozorio, ministarstvo je najavilo rješavanje tog problema, međutim do danas taj problem nije riješen. Apeliram na vas, plediram da se to riješi to je prisuto u turističkim poduzećima, to je prisutno u drugima, prisutno je tamo gdje je bila privatizacija, prisutno je tamo gdje postojalo radničko dioničarstvo. Osoba koja ima jednu dionicu je možda formalno suvlasnik, ali sa tom jednom dionicom on ne utječe na poslovanje svojeg poduzeća, mora imati pravo na potporu. Još jedna kategorija radnika je ugrožena, a to su studenti radnici. Dobili smo danas informaciju da za studente radnike nije omogućeno izdavanje propusnica, molim vas ažurirajte tu situaciju, ne radi se o jako puno ljudi, međutim radi se o ljudima kojima taj novac treba. Ako žive primjerice u Velikoj Gorici, studenti su, trebali bi putovati na posao u Zagreb oni to ne mogu jer im nije omogućeno izdavanje izdavanje propusnica. Drago mi je što je u ovom trenutku ovdje ministar Cappelli, ova prethodna su možda više išla ministru Mariću, ali ovo direktno ide ministru Cappelliu jer se odnosi na radnike koji su trebali započeti rad uglavnom 1.4., a i vi i ja znamo o kojim se radnicima radi, prvenstveno radnicima Pitanje koje sam dobio i koje postavljam vama je hoće li ti radnici ako ih poslodavac zaposli odnosno poslodavac za te radnike ako ih zaposli imati pravo na ovu pomoć koja je sada koja je sada određena u iznosu od 4.000 kuna. Dakle, to je pitanje koje mori i poslodavce i radnike. Vidio sam da ste vi jučer na slično pitanje za radnike koji su dobili otkaz, što ako ih poslodavac ponovno zaposli, rekli da ne znate odgovor, nadam se da ste ga do danas saznali i bilo bi jako, jako dobro da izađete za govornicu i taj odgovor date. Zadnja stvar o kojoj ću govoriti, ostalo mi je 30 sekundi, možda sam dosadan s time, ali mislim da to treba opetovano, opetovano naglašavati dok Vlada ne počne rješavati problem, a to je pitanje pravosuđa. Prošlog petka ministar je najavio upućivanje u proceduru zakona koji će riješiti pitanje rokova, ali i mnogih drugih problema u radu pravosuđa. Takav zakon još nije došao u proceduru, apeliram na Vladu s obzirom da mi je iz ministarstva rečeno da je zakon gotovo spreman, da preko vikenda na telefonskoj sjednici uputi zakon u proceduru kako bi u ponedjeljak mogli taj zakon raspraviti, a u utorak ga izglasati jer se radi o jednom izuzetno ozbiljnom problemu. Hvala. Imamo dvije replike, prva je uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolega Grbin. Vi i ja dobro znamo da je ova Vlada donijela zakon gdje ih uopće nije bilo briga za zaštićene najmoprimce. Zaštićeni najmoprimci zasigurno se sad još nalaze u dodatnom problemu koji je vezan za potres u Gradu Zagrebu. Kad je riječ o ljudima koji su morali otići iz svojih stanova jel u njima ne mogu biti, Vlada je rekla da ima 30 stanova na raspolaganju i da će ih urediti i primiti određene ljude. A Grad Zagreb, iako mi imamo podatke da Grad Zagreb raspolaže sa 7100 stanova, što Grad Zagreb, što Holding, Grad Zagreb je rekao da ima 0 stanova stanova koje može riješiti za ljude koji su zaista stradali u potresu. Ovaj potres je zapravo pokazao razmjere štete u Gradu Zagrebu koji dugo godina jesu i rezultirali su sad, dakle 7000 stanova, a kad treba izać u susret građanima i zaštićenim najmoprimcima 0. Bojim se da će oni ostati zaista nezaštićeni maksimalno. vi znate da sam ja napisao da smo mi zajedno kao saborski zastupnici podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona koji uređuje pitanje zaštićenih najmoprimaca i koristim ovu priliku da zamolim, da plediram, da apeliram, kako god hoćete, na Ustavni sud da taj problem riješi što prije. Ti se ljudi nalaze u nezavidnoj situaciji, izvješće koje je Vlada uputila krajem prošle godine pokazala je da zaštitne mjere uopće nisu polučile učinak. A sada se na sve to nadovezala kriza sa koronavirusom i onda još potres u Gradu Zagrebu. Držim da bi Vlada RH trebala žurno reagirati i smjer u kojem bi trebalo ići je slijedeći. Vraćanje najamnine na onaj iznos koji je bio u trenutku stupanja na snagu zakona, moratorij do odluke Ustavnog suda, a svakako u najgorem slučaju moratorij dok god traje ova kriza i dok god nisu otklonjene posljedice potresa u centru Grada Zagreba. Hvala. Hvala. Slijedeća replika uvažena zastupnica Grozdana Perić. PDV bilo za privatne zakupodavce, bilo za lokalne samouprave, se obračunava na fakturirani zakup. Inače kod ovog slučaja se može dogoditi da porezna tijela koja dođu jednog dana u kontrolu da kažu da je taj obveznik dužan platiti PDV na očekivane prihode ako to eksplicite ne navedemo kao nešto što je uvjetovano, dakle ako je za 0 kuna, ako se odrekao grad ili zakupac alikvotnog dijela, da za to zaista nije u obvezi plaćanja PDV-a.

nemaju pravni temelj kako bi tu zakupninu smanjili ili korisnika oslobodili. Zbog toga apeliram da se što je moguće prije u proceduru uputi izmjena Zakona o zakupu poslovnog prostora. o porezima koji se plaćaju na iznajmljivanje, to nije samo porez na dodanu vrijednost, postoji porez na dohodak ili porez na dobit od prihoda od iznajmljivanja. Porez na dohodak se obračunava od strane poreznih uprava ne po onome što je u ugovora nego po njihovim procjenama. I vi ako i ne plaćate i ako ste oslobodili svojeg zakupca od plaćanja zakupnine, vi i dalje morate plaćati porez. U ovom trenutku, u ovoj situaciji mislim da to nije opravdano i onim zakupnicima i onim zakupoprimcima koji su ugovorili drugačije odnosno da se ne plaća doista treba izaći u susret, tim više što su oni kao privatni poduzetnici drugog privatnog poduzetnika

Hvala. Htjela bi se ovdje osvrnuti da ove mjere koje danas imamo pred sobom govore u jednom dijelu o otpisu određenih davanja i to je ono što je dobro. Isto tako htjela bi reći, vidim ovdje resornog ministra turizma, da mi se javljaju brojni hotelijeri koji su planirali širiti svoje smještajne kapacitete, no u ovim okolnostima s tim investicijama se stalo, nama je izrazito bitno da se ti investicijski Stoga apeliram ovim putem obzirom da iz Europske komisije imamo zeleno svjetlo da možemo mijenjati tematske alokacije unutar prioriteta za EU fondove da što više sredstava zapravo iskoristite za energetsku učinkovitost u turizmu i industriji kako bi taj fiksni dio troškova našim našim hotelijerima i da se taj investicijski ciklus jednostavno ne zaustavi. Htjela bi također ovdje govoriti o umirovljenicima koji imaju do 500,00 kn mirovine, njih je oko 95000, te isto tako njih je oko 185 000 onih koji imaju mirovine do 1.000,00 kn, njima je izrazito teško u ovom jer potrebno je opskrbiti se za više dana da ne idu svakodnevno zapravo u trgovine. S tim iznosima jednostavno to je nemoguće, te smatram da bi trebalo osigurati određenu jednokratnu pomoć koja se može uplatiti na njihove račune koja je poznata, svi njihovi podaci su poznati podaci su poznati HZMO-u. Isto tako obratili su mi se brojni studenti koji su radili preko student servisa, nažalost brojnim od njih su otkazani njihovi poslovi jer su poglavito radili recimo u trgovačkim centrima, T-centrima ili nešto tako, oni su ostali bez tog dodatnog prihoda. Taj dodatni prihod bio je usmjeren na egzistenciju njih i njihovih obitelji. Jednostavno Vlada Republike Slovenije osigurala je svakom studentu 150 eura u periodu korone, vjerujem da će se u tom momentu moći taj novac isto tako povući iz europskih sredstava jer znamo da sada već financiramo stipendije, socijalno pogođenim obiteljima iz europskih fondova. Što se tiče majki i one su mi se obratile, posebno su zabrinute one majke kojima istječe roditeljski dopust. Naime, imaju malu djecu od godinu dana radi se o višečlanim obiteljima, naprosto one koje trebaju otići na posao, a nemaju kome povjeriti djecu na čuvanje jer jednostavno vrtići i škole ne rade. Stoga apeliram, a i apelirala sam pute e-pošte resornoj ministrici da za takve majke produži

i svih javnih natječaja iz svih izvora financiranja. Jest da u odluci stoji da će se određeni dio ipak puštati, no on je prepušten na odluku ministru financija. Obzirom da sam jedno vrijeme sudjelovala u radu Vlade i poznato mi je na koji način kolege koje određuju državne potpore, a njih je svega nekolicina da je to jedno usko grlo, ne bih htjela da opet poduzetnici koji i onako čekaju godinu dana na novac iz europskih fondova još uvijek čekamo na raspisivanje. Ono što je u ovom momentu, što bi voljela da je Vlada izašla i nadam se da nećemo ono sa trećim, četvrtim, petim i tako po valovima, da ćemo izaći s jednim planom i vizijom kako i gdje će se ulagati, gdje će trebati ljudi, koji sektori će se podupirati jer ono kako bi osigurali i socijalne usluge i zdravstveni sustav u ovom momentu funkcionalnim i mirovinski sustav i sigurne mirovine, potrebno je da se održava gospodarska aktivnost. Isto tako htjela bih reći da što se tiče te gospodarske aktivnosti sigurno je tu prilika u europskim fondovima, kažem Europska komisija razmatra, ja mislim da sam čak i čitala da se gleda hoće li one države članice čak da ne moraju dati ni možda ono njihovo nacionalno sufinanciranje, stoga nadam se da će se i naša Vlada ako do toga dođe dobiti te povoljne uvjete jer sigurno da nam svaka kuna u proračunu znači. Ovdje pozivanje u ovom obrazloženju na dobro financijsko upravljanje i to, to je zapravo sastavni dio bio od početka, on je dio Zakona o proračunu i jednostavno od prvog dana mandata predsjednik Vlade i njihovi članovi trebali su se voditi time, to je obveza od početka do kraja mandata tako da za tim obrazloženjem nema potrebe. Hvala.

Slažem se s vama da umirovljenici teško žive, da imaju male prihode, ali isto to nas ne oslobađa odgovornosti da statističke podatke tumačimo onako kako valja. Znate, imate jednu stavku da u Hrvatskoj 95.000 građana prima mirovinu do 500 kuna, ustvari istina je da ih ima 3.000, a svi ostali ili žive u inozemstvu i za razmjerni dio staža primaju mirovinu u inozemstvu ili žive ovdje pa iz inozemstva za svoje razmjerne mirovine dobivaju dio mirovine. Prema tome, ja se slažem da kažemo istinu onakva kakva je, oni žive teško umirovljenici imaju mala primanja, al baš da sami sebe bacamo toliko u blato da smo nikakva zemlja, mislim to je ispod digniteta zastupnika u Hrvatskom saboru. **Čikotić, Sonja (MOST)** Poštovani kolega Hrelja, ja se slažem, ali obzirom na te podatke koje sam ja dobila, ja sam ih dobila od HZMO-a i isto tako dobila sam službeni odgovor resornog ministra. Ono što tamo stoji je takav podatak kakav sam ja rekla, takve sam podatke dobila. Znači ja ovdje moram reći da je resorno ministarstvo takav podatak izdalo sa potpisom resornog ministra. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Njega nema pa je izgubio pravo na raspravu. Slijedi pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, uvaženi ministri, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle s obzirom da je već kasni sat rasprave odmah ću krenuti na stvar što mi se čini da nije dobro u ovim mjerama, inače mjere same po sebi se donesti moraju jer i ova agencija koju je premijer jutros spomenuo u svom obraćanju je snizila za 1 stupanj kreditni rejting RH, ali je rekla jednu važnu stvar, da je procjena da bi BDP mogao pasti za 5%-nih poena, to znači da bi u nekakvoj gruboj računici RH mogla izgubiti oko 50.000 radnih mjesta minimalno. Ne znamo zapravo jer ovakva kriza još nije bila, ona iz 2008., 2009. se ne može mjeriti s ovom krizom jer je ovdje kriza i na strani ponude i na strani potražnje. je mjere nužno donesti, međutim uvijek postoji problem kada se donose mjere, kada se donose zakonska rješenja uvijek sa tim granicama ili popularno cenzusima, ovdje se spominje 50% i danas su već neki zastupnici postavili pitanje kakva je kakva je razlika između onoga koji ima pad poslovanja 49% i onog 51%, to se administrativno na ovaj način odrezalo pa će oni imati prava veća koji imaju eto nešto malo manji pad poslovanja. I druga stvar, kada govorimo o 4.000 naknade za za rednike, za očuvanje radnih mjesta, nije isto i čini mi se da se danas to i sindikati su to apostrofirali, nije isto za onog radnika koji još uvijek radi i dobije 4.000 kuna i za onoga koji ne radi, a dobit će isto 4.000 kuna u tom smislu je trebalo razmišljati jer je upitno hoće li poduzetnici onim radnicima koji rade dati veći iznos od ovoga koji je predviđen. Dakle, ove mjere koje se danas, danas je to više puta naglašeno da negdje iznose oko 9 milijardi kuna za 3 mjeseca, dakle riječ je i o plaćama i o doprinosima, negdje se spominje iznos iz zajedničke europske blagajne otprilike isto 9 milijardi kuna i, a ukupna vrijednost ovih mjera se procjenjuje na 40 milijardi kuna. Dakle, očigledno je da će nešto novca tu nedostajati, znatan iznos, o tome je govorio kolega Šuker, no povećanje rashodovne strane, a smanjenje prihodovne strane što je neminovno jer samo pogledamo prihode od PDV-a s obzirom na turistički sektor koji će sigurno podbaciti onda već očekujemo znatni manjak prihoda. osobno podržavam, mi ćemo vjerojatno i u klubu ih podržati, samo tražimo ministre da ipak razmislite o ovim granicama, da ih ne postavljate fiksno, da možda odredite u postotku da se isplaćuje taj dio pomoći vezano za pad poslovanja, a vezano za ove naknade da se razlikuju oni ljudi koji rade od onih koji ne rade. I ono što sam jutros upozorio premijera i vas ministra molim, da postoji u RH niz ili niz ili grupa građana, o tome je govorio kolega Grbin, dakle evo spomenimo studente ne samo da oni, da oni ne mogu ove mjere koristiti nego oni evo u mnogim evo u trgovačkim lancima gdje su i oni izloženi dakle ugrozi za zdravlje oni nemaju one povišice koje imaju redovni radnici. sad čujemo da ne mogu dobiti ni dozvole za putovanje. Dakle, i o studentima treba razmišljati jer nisu to njima samo dodatni izvori prihoda jer mnogima je to jedini izvor prihoda za studiranje. Tu su naravno i umirovljenici koji, koji su naravno sad se malo to i spominje, to su ljudi koji su dodatno htjeli zaraditi, zakonskim rješenjima smo im to omogućili, u ovom trenutku oni ne mogu raditi, ne mogu dodatno zarađivati. Tu su već spomenuti pomorci, tu su ljudi koji sad koriste određena socijalna prava. Dakle, ljudi koji su imali obrte, pa su zatvorili, pa su primaju naknade sa zavoda za zapošljavanje. Kad sad naknada što da oni sad rade, jedan me čovjek pitao što da sada radim, 1.4. izlazi mu naknada, nema više mjera za samozapošljavanje, on nije čovjek koji ne želi raditi, ali gdje će se on sad zaposliti i kako da sad pokrene ovoga proizvod jer nije ni prije ove krize bilo sve idealno. Dakle, ljudi su i prije ove krize zatvarali, ove krize korona izazvane korona virusom, zatvarali svoje obrte. Dakle, svakako ove mjere pozdravljamo, ali o ranjivim skupinama u društvu treba razgovarati jer građani, isto tako banke bi trebale omogućiti i građanima refinanciranje njihovih obveza tako da ne budemo i kolega Grbin s pravom kaže i pravosuđe da vidimo, da se ne provode ovrhe u ovom trenutku jer će mnogi špeklulatni moći doći do jeftinih nekretnina. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo tri replike. Prva je uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Kolega Žagar, repliciram vam isključivo zbo jedne stvari i mislim da svi mi zastupnici u Hrvatskom saboru bi trebali reagirati na takav način. Smatram osobno da je ovo što je napravila rejting agencija van svake pameti, van svake korektnosti, ne znam kako bi to rekao. U trenutku kad se cijeli svijet trese, kad kompletna svjetska ekonomija je u krizi netko pametan ide sad procjenjivat kakav je kreditni rejting. Pa čekaj da prođe kriza, onda ocjenjuj. Ili je to možda ide se na ruku onome tko ima para, pa zemlje kao što su Hrvatska ajmo mi reći da su se oni malo lošiji nego što, pa ono kad se budu zaduživali da im malo cjepnemo, da tako kažem, veću kamatnu stopu. Zato kolegice i kolege ja vas ovdje javno pozivam, pokažimo tu solidarnost prema svojoj državi i naprosto takvim nekakvim frajerima koji si dozvole takve neke stvari raditi naprosto reći da to nemaju pravo raditi u ovakvom trenutku kad se cijeli narod bori i cijeli svijet bori protiv ove pandemije. Oni to naprosto nemaju pravo raditi. Hvala, odgovor na repliku. hrabro je to da tako kažete da postoji utjecaj na te agencije da oni jednostavno iz nekakvog interesa ovo sve rade. Oni su snizili kreditni rejting i slažem se zašto su to sad napravili baš u ovom trenutku mogli su malo i sačekati da se vidi koje će efekte i ove mjere postići, a možda je upravo to jer je Vlada najavila da će ovoga refinanciranja obaveza poslovnog sektora omogućiti njihov opstanak, pa možda je to jedan od razloga da se kao što vi kažete kamate podijele. Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Žagar, da u pravu ste. Mi smo zemlja sa malim, relativno malim brojem stanovnika na velikoj površini i to bi trebala biti naša prednost, da pokušamo organizirati rad gdje god se to može. Evo vidimo svi zajedno da rad u trgovina po limitiranim uvjetima, po okolnostima koje se dozvoljavaju funkcionira, da rad u bankama funkcionira, zašto ne organizirati da graditelji Istarskog ipsilona rade punom parom, da graditelji Pelješkog mosta rade punom parom i pristupne ceste i sve ostalo. Prema tome, gdje god se može raditi, a da se ne ugrožavaju,

Tomislav (HSU)** Uvaženi kolega Hrelja, potpuno ste u pravu, investicije javnog sektora ne treba zaustavljati, ministre treba vidjeti jedinice lokalne samouprave koje su trenutno u fazi izgradnje, bilo da je to kanalizacija, bilo da je vodoopskrba, da se na neki način omogući onaj dio sufinanciranja. Ono što nama izostaje, investicije privatnog sektora, evo ovdje je ministar turizma, možda bit sad trebao razmišljati da svi oni koji unatoč ovoj krizi u ovom vremenu kad ne mogu obavljati svoju primarnu djelatnost, ako ulažu, a pitanje tko želi sad u ovom trenutku investirati, ali ako postoje takvi ljudi koji žele investirati, a vezano je onim što je kolega Šuker rekao možda to nekome i smeta, da želi to spriječiti, ako banke bi željele pratiti te ljude koji žele sad u ovom trenutku investirati da ih država posebno nekim mjerama nagradi da se tako izrazim. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. I treća replika uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Kolega Žagar vi ste u svom izlaganju spomenuli ljude koji vam se javljaju i problemi koji jesu. Problema ima beskrajno, tek sad vidimo zapravo razmjere problema koji jesu. Meni se recimo javljaju sportski klubovi, sportski klubovi imaju trenere koji rade sa djecom i financiraju se od članarina roditelja. Nema članarina, nema djece ti sportski treneri čekaju, čekaju neka bolja vremena. Prema tome, tu imate čitavu grupu različitih problema koji se sada otvaraju. Ja ono što očekujem, očekujem neke mjere vladine koji će se usmjeriti prema svemu onom što čini jedno društvo, a što nije samo rad i rezultati rada. Dakle jedno društvo čine i kultura, i udruge, i sport što mi hoćemo da dan poslije kada krenemo svi funkcionirat, funkcioniraju i da krenu. Ja sam vidjela da su se neki treneri organizirali pa na facebooku neke stvari rade, ali nije sve moguće i neće biti sve moguće. Ali očekujem taj očekujem taj set travanj 20 koji će se okrenuti prema ovakvim drugim problemima. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku. **Žagar, Tomislav (HSU)** Uvažena kolegice Mrak Taritaš. Dakle, sada vidim u raspravi čovjek i zaboraviti sve spomenut koji su se javili, javili su se ljudi koji se bave prometom nekretnina, njima je sva njihova poslovna aktivnost stala iz više razloga. Na kraju krajeva ne mogu ni fizički pokazati nekretninu zbog ovih mjera. Ono što moramo danas sam u slobodnom govoru to naglasio, nama je jako bitan obrazovni sustav, s tim se ne smijemo poigrati. On ima dalekosežne posljedice na ovo društvo i trebamo sada sve učiniti da ovu školsku godinu privedemo kraju na jedan kvalitetan način u smislu da ne budu oštećeni učitelji koji su isto u teškoj poziciji da to odrade kako treba jer to će imati dalekosežne posljedice. I možda da iskoristim priliku što ste mi omogućili ovom replikom da kažem danas sam u slobodnom govoru rekao da su neke zemlje pomišljaju o ponavljaju školske godine, u RH se to ne smije dogoditi, nema potrebe za tim. Mislim da su učitelji dobro odradili samo treba sada na pravilan način napraviti evaluaciju onoga što učenici trebaju, a o državnoj maturi treba dobro razmisliti. Hvala. Hvala. Sljedeća rasprava uvaženi zastupnik Gordan Maras. Njega nema, gubi pravo na raspravu. Konstatiram raspravu. Konstatiram da u 16,47 zaključujem ovu raspravu.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli

poštovani predsjedniče

Hvala. Slijedeća replika uvažena zastupnica Grozdana

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani